Esimesena on soov seda teha Helir-Valdor Seederil. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kui oleks teadnud, mis juhtuma hakkab, oleks tõepoolest pensioni teise samba sidunud elektri hinnaga ja me kõik oleks võitnud. Aga elektri hind on pöörane ja on tekitanud šoki nii kodutarbijates kui ka ettevõtjates. Valitsus traditsiooniliselt tukub, on jäänud talveunne. valitsust talveunest üles äratada, on Isamaa fraktsioon esitanud olukorra kiireks lahendamiseks Riigikogu otsuse eelnõu elektrituru reformi põhimõtete kinnitamise kohta, mis sisaldab endas lühidalt järgmist.Valitsusel töötada ühe kuu jooksul välja kodu- ja väiketarbijate kaitseks elektrituru reformi kava, lähtudes alljärgnevatest põhimõtetest. Esiteks, elektrimüüjatel on uue universaalteenusena sätestatult kohustus pakkuda väiketarbijatele börsivälist elektrienergia paketti, mille hinnakujundus kooskõlastatakse Konkurentsiametiga. Teiseks, Nord Pooli elektrituru Eesti hinnapiirkonnas turgu valitseval elektritootjal on kohustus müüa otse, ilma börsi vahenduseta, elektrimüüjatele elektrit, mis on vajalik uue universaalteenuse kohustuse täitmiseks. Hinnakujundusel lähtutakse elektrienergia tootmise kuludest ning kapitali tootlusest vastavalt Konkurentsiameti kehtestatud reeglitele ning hinnad kooskõlastatakse Konkurentsiametiga. Kolmandaks, riik kompenseerib eelarvelise eraldisena elektritootjatele universaalteenusena toodetava elektri CO2kvoodi kulud.Ma loodan, et see lühike, aga sisuline ja arusaadav ettepanek ja Riigikogu otsus aitavad meil väljuda sellest kriisist ja vältida tulevikus selliseid äärmuslikke elektri hinna kõikumisi, nagu me praegu näeme. Aitäh! Aitäh,

härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Olukorras, kus praegune valitsus rakendab rahva peal elektrišokiteraapiat, tundub, et muid teemasid just nagu ei olekski. Tegelikult on muid teemasid väga palju. Ja üks põhiteema, mis ei tohi kunagi fookusest välja vajuda, on meie kõikide kodanikuõigused. Eesti on teatavasti väga häälekalt kritiseerinud naaberriikide Venemaa ja Valgevene autoritaarsete režiimide juhtide tegevust opositsiooni mahasurumisel. Nüüd me näeme, et samasugused tendentsid on jõudnud ka meie lõunanaabri Läti juurde. Lätis on vastu võetud otsus, et seimi või kohaliku omavalitsuse liikmed, kes on vaktsineerimata või ei ole koroonat läbi põdenud, ei saa oma töökohustusi täita. Vähe sellest, 6. detsembril arreteeriti Läti parlamentaarset puutumatust omav seimi liige Aldis Gobzems.Meil on sellega seoses küsimused peaministrile. Kas Eesti Vabariigi valitsus on avaldanud protesti naaberriigi valitsuse seesuguse tegevuse vastu? Teiseks, kas Eesti Vabariigi valitsus näeb siin paralleeli Aleksandr Lukašenka ja Vladimir Putini režiimi poolt teisitimõtlejate vastu rakendatavate meetmetega? Kolmandaks, kas teie juhitud valitsus on kaalunud võimalust rakendada sarnaseid meetmeid ka Eesti parlamendiliikmete vastu? Ootame sisulisi, ammendavaid ja avalikkust rahustavaid vastuseid. Aitäh!

ma kasutan veidi teistsugust taktikat – olen ise siin vait ja kuulan teid, vaatan, kas me siis saame saali vaiksemaks, aga ma võin ka juhtida tähelepanu, (Helistab kella.) et meil on mõned olulised sõnumid teile edasi öelda. Kõigepealt see, et olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe arupärimise ning me otsustame juhatuses nende edasise menetlemise vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Teine oluline teade on see, et me saame nüüd läbi viia kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll!

Head kolleegid, mul on teile ka kolmas väga oluline sõnum. Nimelt jäi meil eile pooleli eelnõu 462 esimene lugemine ja see jäi pooleli läbirääkimiste etapis. Kõnesoovi olid avaldanud Jaanus Karilaid, Jaak Valge ja Lauri Läänemets. Nii et jätkame seetõttu selle punkti arutelu. Palun kõnetooli Jaanus Karilaidi.

Head kolleegid! Kõigepealt ma tänan Marko Šorinit eilse väga hea ettekande eest ja eelnõu tutvustamise eest. Jaanus, ma korra vabandan! Head kolleegid, tõesti, hirmus sumin on siin. Kolleegid seal tagapool, Sibul ja Mölder, halloo!

Head kolleegid! Keskerakond oli, on ja jääb presidendi otsevalimise ideele truuks. Aitäh, et me selles algatuses pole jäänud toetuseta reformierakondlase Toomas Kivimäe juhitavas põhiseaduskomisjonis!

Ma näen, et Isamaa hakkab lõpuks maa ja taeva vahelt välja tulema ja oma seisukohta kujundama, ja selle üle on siiras heameel.Üheksakümnendatel oli Keskerakond presidendi otsevalimise ideega üksi. Peale sajandivahetust tulid meile liitlaseks Urmas Reinsalu Res Publicast ning Märt Rask, Siim Kallas ja Jürgen Ligi Reformierakonnast. Kokku oli ühel hetkel Keskerakonna eelnõul 72 allkirja, kuid siis meie liitlased väsisid, algatus soikus. Jäime sellega aastateks üksinda. Aga siis tulid meile uued liitlased, EKRE ja üks sotsiaaldemokraat, 45 allkirja. Nii see koosmeel koondub ja koguneb.Head kolleegid, kes te veel ei toeta seda eelnõu! Tuleb üle saada hirmust. Erakondade tegutsemisväli peab laienema rahva keskele. Tuleb rohkem oma rahvast usaldada. Erakondade tagatoad pole olnud eksimatud. Ei maksa arvata, et rahvas ei suuda teha õiget valikut. Suudab! Ja pidagem meeles, et riik püsib usaldusel, rahva usaldusel. Vabanegem hirmust ja toetagem presidendi otsevalimist! Aitäh teile! Nii, Jaak Valge loobus kõnesoovist, saan ma aru. Ei loobunud? Siis palun, Jaak Valge, te olite enne Lauri Läänemetsa eile. Nii et palun! Härra Ligi, kas te soovite vasturepliiki? Härra Valge, ma palun teil hetke oodata, härra Ligil on kaks minutit võimalus vastusõnavõtuks, kuna teda mainiti. Aitäh! Mul on öelda järgmist. Mina ei ole ei sel ega eelmisel aastatuhandel saanud presidendi otsevalimise toetajate liitlaseks. See oli alatu laim. Küll aga olen ma olnud Siim Kallase liitlane. Tema kahetseb sellist algatust ja mina ka kahetsen. See on üks väheseid kordi, kus ma olen oma allkirja andnud lihtsalt, kuidas viisakalt öelda, eksikombel. Aitäh! Nii, nüüd selgub, et härra Karilaiul on protseduuriline küsimus. Ma ei oska öelda, kuidas me seda tuvastame, aga 2003 oli Jürgen Ligi allkiri selle otsevalimiseelnõu all. Kas see oli siiras või meeltesegaduses,

Aitäh! Ei, mina küll meeltesegaduses allkirju ei andnud. 2003. aastal oli Jürgen minu kõrval, mina Jürgeni kõrval ja teised, Siim Kallas kõige ees. algatati see põhiseaduse muutmise seadus. Mitte jõud ei lõppenud, vaid Reformierakond lippas koalitsioonist minema. Selle tõttu jäi see sõit katki. Aga kui oleks see asi olnud omal ajal tehtud, siis oleks see olnud omal ajal tehtud ja see oleks ka meie põhiseaduslik reaalsus. Aitäh! Mul on hea meel näha, et parlamentaarse debati vaim tuleb ka sisu loomisel üha enam parlamendisaali. Nüüd on seda sisu oodatud looma Jaak Valge. Palun! Palun, kaheksa minutit! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kuulajad! Ma ei räägi selle eelnõu sisust, võib-olla on seal tõesti mõningaid väikeseid nüansse, mida tuleks kaasajastada, aga see pole põhiline. Põhiline on see, et 1993. aastast kuni käesoleva ajani on parlamendi käsitluses olnud 12 eelnõu, millega sätestataks presidendi otsevalimine. Need eelnõud on sarnased, see tähendab, et ühine arusaam on välja kujunenud. Ka ühiskonnas, nagu te teate, ei puudu toetus presidendi otsevalimise sisseseadmiseks. Vastupidi,

Selle saabki kindlustada otsevalimine, mitte lehmakauplemine kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete häältega nagu praegu. Ma võiksin nendest pooltargumentidest veel väga palju rääkida, aga mõtet on pigem peatuda vastuargumentidel. Üks väga laialt kasutatav väide on see – eriti kasutatakse seda väidet siis, kui tulevad teemaks referendumid –, nagu Eesti ühiskond ei oleks küps, nagu me oleksime mingisugune poolkirjaoskamatu maa, Ida‑Euroopa riik, kus presidendi otsevalimise tulemusel tuleks võimule mõni populist, kes siis hakkab tegema aferisti otsuseid. Ma muidugi nende väidetega nii ehk naa ei ole üldse nõus. Aga kui me vaatame neid Euroopa riike, kus president otse valitakse, siis selgub, et see ei sõltu geograafilisest asendist. Euroopa Liidus valitakse presidenti otse 14 riigis, pisut rohkem kui pooltes. On neid riike nii põhjas kui ka lõunas, nii läänes kui ka idas. Miks meie peaksime erinevalt neist mõne avantüristi valima või miks meie oleme siin ebaküpsed?

Head kolleegid! Tagumistest ridadest tuli vihje, et saali sumin on ikkagi nii suur, et tagumised read ei kuule. Ma väga palun olla saalis vaiksemalt. Me väga palju ei saa helitehniliselt seda juurde keerata, natukene saame, aga siiski. Kellel on omavahelised debatid, Riigikogu kohvik kindlasti pakub teile ühe tassi kohvi ka ja saate kenasti seal arutada. Palun, härra Valge! Jah, ma võin ka kõvema häälega rääkida, aga see ei pruugi väga esteetiline olla. See väide, et meil on esindusdemokraatlik riik ja vaat sellepärast ei tohi – tegelikult ega ega riike ei jaotata esindusdemokraatlikeks ja otsedemokraatlikeks. Juhul kui niimoodi jaotatakse, siis palun öelge mulle mõni riik, mis on otsedemokraatlik riik. riik. Ikka jaotatakse demokraatlikeks ja ebademokraatlikeks. Ja presidendi otsevalimine ei tee meid kuidagi vähem demokraatlikuks. Vastupidi, presidendi otsevalimine vastab demokraatia tuumdefinitsioonile rohkem kui presidendi valimine parlamendis või valimiskogus.Kolmandaks valimiskogus.Kolmandaks väidetakse, et presidendi valimine võib ühiskonda teravalt polariseerida või, nagu eile kuulsime, otsevalimise korral valib presidenti ajakirjandus. Aga küsigem siis, et miks polariseerivad just presidendivalimised või kas ajakirjandusel on väiksem roll parlamendivalimiste puhul. Tuletan meelde, et demokraatia ongi erinevate ideede konkurss ja ajakirjandusel on nende ideede vahendamisel tõesti oma roll. Toonitan siinkohal veel lisaks, et presidendivalimine erineb parlamendivalimistest, mil erakonnad apelleerivad eelkõige oma programmile lähedaselt mõtlevate kodanike häältele. Erakonnad ei apelleeri tavaliselt valijaskonna enamuse toetusele, otse valitav president peab seda tegema. Seega, presidendivalimise kampaanias, vastupidi, otsitakse ühisosa ja hoidutakse teravalt polariseerivatest teemadest ja püstitatakse probleeme, mis ühiskonnas on olulised, ent domineerivas parteipoliitikas seni varju jäänud. Neljandaks on presidendi otsevalimise vastu esitatud see väide, et otsevalimise kehtestamine on võimatu, kuna sel puhul tuleks ilmtingimata presidendi volitusi laiendada. See on tegelikult tõsisem argument, aga seda aga seda pole tõestatud. Ja tundub küll, et see paika ei pea. Vähemalt teiste Euroopa Liidu riikide kogemus seda ei kinnita. Näiteks, Austria otse valitud presidendi funktsioonid on praktikas kujunenud täiesti tseremoniaalseteks, ehkkide iureon tema volitused üsna suured. suured. Pean tunnistama, et ma ei ole teinud põhjani minevat analüüsi, aga põhiseaduste võrdlemise alusel võiksin küll väita, et otse valitud Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Bulgaaria ja Horvaatia president on sisuliselt sama võimuulatusega kui otse valimata Eesti Eesti president. Mõningaid volitusi on neil rohkem, mõningaid vähem. Lõpetuseks ütlen, et ka see presidendi pädevuse laiendamine ei ole ju tabuteema, vaid küsimus, mida võib iga teise kombel samuti arutada. Igatahes on päris kindel, et presidendi volituste mõningane laiendamine, kui see peaks ka vajalik olema, on võimalik põhiseadust muutmata. Seega ma jõuan lõppjäreldusele, et sisulisi vastuargumente ei ole või on need tõestamata. Lõpetuseks ma ütlen, et EKRE on alati olnud presidendi otsevalimise poolt ja pole põhjust arvata, et me kunagi sellest eesmärgist loobuksime. Aitäh! Sotsiaaldemokraatide nimel Lauri Läänemets, palun!

oma. Kohe ma seletan teile, miks, mis on selle eelnõu kõige suuremad väljakutsed, mis ei ole ka selles debatis leidnud kuidagimoodi lahendust.Esimene väljakutse selle eelnõu puhul, selle suur puudus puudutab presidendi volitusi. Nii nagu me oleme küsinud siin saalis eile debati käigus ja arutanud seda komisjonis, eelnõu algatajate tahe on see, et presidendi volitused jääksid samaks, kui nad praegu on. Millegipärast kiputakse presidendivalimise süsteemide puhul kopeerima [teisi riike] või vaatama teiste riikide poole. Jah, võib vaadata küll, kuidas seal süsteemid toimivad, aga iga riigi taust, iga rahva taust, iga ühiskonna kujunemise lugu on erinev. Seda me tihti arvesse ei võta ja selle eelnõu puhul tegelikult ei ole ka seda tehtud.Kuidagi

Ma arvan, et Eesti inimene, kui ta valib presidenti, tahab valida sellist presidenti, kelle sõna maksab, ja et tema mandaat ei läheks raisku. Ma arvan, et sellist presidenti tahetaks valida – kui tahetakse –, on ju. Kui Kui me neid volitusi ei muuda, siis mõnes mõttes me lollitame inimesi. Tegelikult me petame inimesi, ütleme, et saate presidenti valida, aga vaadake, sellel presidendil ja teie häälel ei ole mitte mingisugust jõudu. Sisuliselt

siis tekib uus küsimus – ja see uus küsimus on selles, kas meil on parlamentaarne riik või meil on presidentaalne riik ning kuhupoole me kaldu oleme ja kui palju. Minu arvates siin on Eesti rahvas – esimest korda esimese Eesti põhiseaduse juures ja ka nüüd kehtiva põhiseaduse juures – öelnud selgelt oma nägemuse ja tahte: Eesti on parlamentaarne riik. Seda juba ainuüksi sellepärast, et tegelikult parlamendi kaudu on oluliselt paremini esindatud iga inimese hääl ja tahe.

et kui me valime otse presidenti, siis parlament hakkab neist aruteludest välja jääma, sest presidendil saab olema väga tugev rahva mandaat ja kogu debatt läheb presidendi ja valitsuse vaheliseks. Kus kohas on see parlamendi roll, kui hästi on inimeste hääl siis esindatud, vaat sellele küsimusele vastuseid tegelikult ei ole. Seda pole ka analüüsitud. Ma arvan, et see on väga oluline asi.Nüüd, kolmas küsimus on selles, et rahva ette pandud valikutest saab lõpuks ühe erakonna president. Praegune süsteem suunab, kui ei ole tahet või on mingisugune muu probleem, erakondi, kes erakondi, kes esindavad erinevaid vaateid, kes esindavad erinevaid soove, erinevaid nägemusi ühiskonna arengutest, otsima ühisosa. Nagu me oleme näinud viimaste presidendivalimiste puhul, [peavad ühisosa otsima] vähemalt kolm parlamendierakonda, kui mitte neli. Praegune süsteem on suunatud võimalikult suurele ühisosale.

Valitakse ühe erakonna kandidaat ja meil hakkavad olema ühe erakonna presidendid. Meil hakkavad olema hoopis teistsugused ühiskondlikud debatid. Ja see on minu arvates päris suur probleem.

Presidendi volitused ei muutu ja rahvast sisuliselt lollitatakse. Tänane debatt, mis on parlamendi ja valitsuse vahel, kandub presidendi ja valitsuse vahele ja parlament hakkab mängust välja Ja kolmas, et tegelikult me ei otsi enam ühisosa, vaid valime ainult ühe erakonna – ühe erakonna – kandidaadi lõpuks presidendiks. Ühesõnaga, me muudaks, sisuliselt – isegi kui mitte praktiliselt – väga palju seni kehtivaid põhimõtteid, kuidas Eesti toimib ja kuidas meil need demokraatiaprotsessid käivad. Need on need eelnõu puudused, see on see põhjus, miks siin ei ole sotsiaaldemokraatide allkirja sellel eelnõul all. Nii kahjuks on. Aitäh teile! Härra Kaljulaid, kas te soovite vasturepliiki? Olge lahke! Aitäh! Kuna eelkõnelejad on juba kahel korral mu nime maininud, siis ma [selgitan, et] liitusin selle eelnõu algatajatega sellepärast, et ma tõesti pean seda arutelu, mis täna siin saalis on, ja seda põhimõtet väga oluliseks. Nüüd, mis puudutab seda, kas Eesti inimesed mõistavad või ei mõista, mida nad valivad. Meil on praegu kohalikud, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimised. Eesti inimesed üldjuhul saavad väga hästi aru, mis on riiklikud, mis on kohalikud ja mis on Euroopa poliitika küsimused. kes ei oska sellel alati vahet teha, on poliitikud, kes kipuvad minu meelest valimisi segamini ajama. Ma usun, et kui me läheme presidendi otsevalimise seadustamise teed, siis valimiste toimudes Eesti rahvas saab kindlasti aru, milliste volitustega presidenti nad valivad. Kui millegi pärast üldse muretseda, siis võib-olla selle pärast, kas selliselt valitud president tulevikus saab aru, millised on tema põhiseaduspärased volitused. Aga see ei ole minu meelest mitte juriidika küsimus, vaid poliitilise kultuuri ja eetika küsimus. Aitäh!

Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma esmalt tunnustan eelnõu algatajaid sellise erakondadeülese debati algatamise eest, ja mis seal salata,

Ma alustan sellest, et Eesti on parlamentaarne vabariik. See oli lähteseisukoht, mille järgicirca30 aastat tagasi hakati põhiseadust kokku kirjutama. See on lähteseisukoht, mille järgi tegelikult loodi ka võimude tasakaal, mille järgi jagati volitusi parlamendile, valitsusele, riigipeale, kohtutele jne. Kui Kui nüüd küsida, kas see tasakaal on ideaalne, siis ma arvan, et 30 aastat on seda pigem kinnitanud, ja võiks öelda, et pigem jah. Ja kui siin tasakaalus on mingeid selliseid mittetasakaalukohti, siis need kohad on pigem võib-olla selles, et täitevvõim parlamentaarses vabariigis prevaleeribde

hästi teeninud, oleks minu arvates üsna suur risk võtta ja püüda seda tasakaalu ühel või teisel moel muuta. Seda enam, et sisulist vajadust ja põhjendust sellele tegelikult ei ole. Teine argument on see, et Eesti Vabariigis domineerib esindusdemokraatia otsedemokraatia üle. Need otsedemokraatia vormid ehk kõrgeima võimu kandja on rahvas, kes teostab kõrgeimat võimu hääleõiguslike elanike kaudu ja selleks on kaks viisi:

valikul arvestatakse üldiselt riigipea pädevust. See on see põhivastuväide, millest mina olen rääkinud. Tõepoolest, parlamentaarses riigis presidendi otsevalimise ettenägemisel tuleb arvestada, et selliselt saab president tugeva mandaadi, mille kasutamiseks rahva ootustele vastavas ulatuses on õigusi vähe. See oli väga palju jutuks komisjonis ja ka eile siin saalis. Tõepoolest, eelnõu algatajad nii Keskerakonnast kui ka EKRE-st konstateerisid, et nad presidendi võimu laiendamist tegelikult seda eelnõu esitades silmas ei ole pidanud. Samas, debati käigus nad ei ole välistanud, et võib-olla tulevikus, peale seda, kui see eelnõu on saanud parlamendi toetuse, võiks ikkagi arutada ka presidendi volituste suurendamist. Ma arvan, et see on selline kahe teraga mõõk – ühest küljest küljest on see natukene kummaline, et teeme selle eelnõu ära ja pärast hakkame võib-olla laiendama ka Vabariigi Presidendi volitusi. Minu arvates, kui seda teha, tuleks seda teha koos. Ja sellisel juhul teha koos põhjusel, et siis ei ole seda vastuolu, millele ma viitasin, lugedes ette põhiseaduse kommentaari selle kohta, et põhiprobleem ongi selles, et kui valida Vabariigi President otse, siis on ta väga tugeva mandaadiga, ja kui võtta need pädevused, mis tal põhiseaduse järgi on, siis tekib üsna tugev vastuolu, mis minu hinnangul võib tegelikult ka seda tasakaalu rikkuda.

kui vaadata lõpptulemust, ma arvan, et kõik on nõus, et tegelikult on see meid väga hästi teeninud. Me oleme saanud endale küll väga erinevad, aga tegelikult omas ajas, ma arvan, ühed parimad valikud presidendi kohale. Just nimelt – ma rõhutan – omas ajas. Seetõttu ma arvan, et ei ole põhjust olla liiga kriitiline just seda lõpptulemust silmas pidades. Samas, kui vaadata presidendivalimiste eel ja käigus, siis otse loomulikult on seal [olnud] terve rida kriitilisi märkusi, erinevaid arusaamu, mistõttu ma ei taha öelda, et me peaksime põlistama olemasoleva Vabariigi Presidendi valimise korra,

mida just eelkõneleja Lauri Läänemets mainis, mis on üks väga tugev eelis tänase Vabariigi Presidendi valimise korra juures, eriti viimaseid valimisi silmas pidades, nimelt, kui Alar Karis valiti ära Riigikogus. Täna kehtiva Vabariigi Presidendi valimise korra juures on Vabariigi Presidendil oluliselt laiem poliitiline kandepind, kui seda võiks olla Vabariigi Presidendi otsevalimise korral. Seda möönavad ka eelnõu algatajad, et jah, on tõenäoline, et Vabariigi Presidendi otsevalimise korral on tulevane president ikkagi pigem ühe või teise erakonna kandidaat. Loomulikult, ta lõpuks vajab enamiku rahva toetust, aga ikkagi on ta pigem ühe või teise erakonna oma.

ja see on suhteliselt lihtsalt tehtav, et Vabariigi Presidendi valimiste lõpp-punkt peaks olema ikkagi valimiskogu. Põhiseadus annab prerogatiivi Riigikogule kolmel korral valida. Kui ta seda ei suuda teha, siis valimiskogus peaks igal juhul saama Vabariigi President valitud. See ei ole üldse mingisugune keeruline geomeetria või gümnastika, kuidas seda teha. Sellele on üsna lihtne lahendus. Võtame põhiseaduse § 79, mis ütleb, et valimiskogu valib Vabariigi Presidendi hääletamisest osa võtnud valimiskogu liikmete häälteenamusega. Nüüd, küsimus on selles, keda lugeda hääletamisest osavõtnuks. Siin on laual üks selline ettepanek, et ei pea lugema ilmtingimata igaüht, kes on lasknud sedeli valimiskasti, vaid mõeldav on osavõtnuks lugeda üksnes valimiseelistuse avaldanut ehk lähtuda kehtivate sedelite arvust ning jätta tühjad ja rikutud sedelid arvestamata. See ei ole midagi esmakordset, mida Eestis teha. Sarnasest loogikast lähtutakse ka Riigikogu valimistel lihtkvoodi arvutamisel, nii et tegelikultde factokonkreetne näide on olemas. Minu põhimure oli see, et kas see eeldab põhiseaduse muutmist või mitte, sest tegelikult on see pigem tõlgendatav, et ei pea ilmtingimata tegema seda põhiseaduse muutmise kaudu, vaatamata sellele lausele, mis põhiseadusesse sarnaselt on sisse kirjutatud. Aga veel kord: Reformierakond on avatud debatile Vabariigi Presidendi valimise korra muudatuste üle ja seetõttu ma veel kord tunnustan eelnõu algatajaid, Jaanus Karilaidi ja EKRE esindajaid ja kõiki keskfraktsioonist, kes selle eelnõu on algatanud. Samuti on ju sellele ka Vabariigi President tähelepanu juhtunud. Nii et me oleme igal juhul avatud debatiks,

Palun, kaheksa minutit!

eest. Mina ka tunnustan ja võin kinnitada, et Isamaa fraktsioon on samuti avatud aruteludeks, mis puudutavad presidendivalimisi. Aga siiski ma arvan, et see ei ole kantud praegu päris siirast ja heast soovist jõuda mingisuguse lõpptulemuseni, vaid pigem nauditakse seda protsessi ja loodetakse sellest poliitilist kasu lõigata. Kui ma mõtlen sellele, et algatajad minuga küll ühe lühikese telefonikõne tegid, kuid mingisugust sisulist katset, et erakondadeüleselt või kõiki erakondi ja fraktsioone kaasates – ja see on ainus võimalus jõuda selles küsimuses mingisuguse lõpliku tulemuseni – püüda saavutada ühisosa ja siis tulla selle algatusega välja – midagi sellist ei ole olnud. Vahetult enne kohalikke valimisi anti see eelnõu üle, et oleks ka valijatele signaal, et me soovime arutada seda teemat. Ja nüüd me oleme siin ja arutame juba, ma ei tea, 12. või 13. korda eelnõu, teades, et poliitikutel ja poliitilistel erakondadel on väga erinevad seisukohad. Nii et ma ei ole üldse veendunud selles siiras soovis jõuda lõpptulemuseni, vaid pigem on see tõesti soov nautida seda protsessi. Nüüd, mis puudutab otsevalimisi, siis seda on siin kohati idealiseeritud ja vähemalt ühe asja ma tahaksin siin ümber lükata, mida on mitmete kõnelejate poolt varem ja ka küsimustes välja öeldud, et kui rahvas valib presidenti, siis see ühendab, see on rahva ühine president. Mõtleme natukene! Kas Ameerikas Biden ühendas vabariiklased ja demokraadid? Vabandust, kas Trump ühendas vabariiklased ja demokraadid?

Juba see protsess ei pruugi selline olla. Nii et ärme idealiseerime neid protsesse, mis tegelikult niisugused ei pruugi olla. Eesti puhul ei ole kindlasti täna peamine probleem see, kas on presidendi otsevalimised või mitte. Meil on põhiseadus, kus on päris optimaalselt paigas tasakaal täitevvõimu ja seadusandliku võimu ja presidendi vahel. Pigem on probleem see, kuidas see tasakaal, mis on täitevvõimu ja parlamendi vahel, jääks paika, nii nagu põhiseadus on seda mõelnud. See on tasapisi aastakümnete jooksul nihkunud järjest rohkem täitevvõimu kasuks ja parlament on jäänud tagaplaanile. Minu arvates on see palju olulisem Eesti ühiskonda puudutav küsimus, et rahva esindajad, kes saavad mandaadi regulaarselt iga nelja aasta tagant, täidaksid täidaksid seda rolli, mille põhiseadus neile on andnud. Aga paraku me näeme, et aastate jooksul parlament on ise ennast kohitsenud ja järjest rohkem andnud võimu täitevvõimule. Täitevvõim omakorda on delegeerinud edasi võimu ametnikkonnale ja siis me räägime, et meil on ametnike riik. Ja tegelikult ongi aastate jooksul järjest enam kujunenud ametnike riik. Nii et me võiksime selle üle tõsiselt mõelda siin parlamendis, kuidas parlamendi rolli suurendada. Sellele juba juhivad tähelepanu erinevad eksperdid ja institutsioonid. Riigikohus ja õiguskantsler näitavad juba parlamendi poole näpuga, et te olete volitusi liigselt ära andnud. Kas või võtame siinsamas koroonatemaatika lahendamise. Mitmed küsimused peaksid olema lahendatud parlamendi tasemel, mitte täitevvõimu tasemel. Tegeleme eelkõige sellega! Nüüd, kas presidendi valimise seadus vajaks muutmist? Jah, vajaks muutmist. Vajaks muutmist, kui me jõuaksime mingisugusele ühisosale, et me suudaksime kokku leppida ja muuta. Väga palju on räägitud valimiskogu suurusest, ka komplekteerimise põhimõtted on pärast haldusreformi muutunud võrreldes sellega, mis ta oli esialgu, kui seadus vastu võeti ja kui põhiseadus vastu võeti. Olukord on tänaseks oluliselt muutunud. Presidendi ülesseadmine, ülesseadmise aeg ja ka protsess vajaks muutmist, kui me suudame kokku leppida. Ma tulen tagasi selle juurde, mis puudutab valimiskogu suuruse taastamist. Eelmises koalitsioonis kõik kolm erakonda olid sellega nõus. Aga kui läks aruteluks, kuidas see peaks jagunema konkreetselt kohalike omavalitsuste vahel, siis oli igasugune ühisosa kadunud. Samamoodi võiks või minu arvates lausa peaks olema see protsess ikkagi niimoodi, et presidenti ei valita haudvaikuses. Presidendikandidaadil võiks olla võimalus parlamendi ees või valimiskogu ees kõne pidada. Praegu me valime haudvaikuses, viime läbi selle protseduuri ja kandidaadil ei ole mitte ühtegi võimalust valiva kogu ees oma mõtteid avaldada. Jah, Jah, me võime seda meedias kusagilt lugeda ja mingisugustelt muudelt kohtumistelt [kuulda], aga kuna me teame, et ka see ülesseadmise aeg võib olla ülimalt lühike, siis oleks igati loogiline, et vähemalt kandidaadil, kes astub parlamendi või valimiskogu ette, oleks võimalus oma programmi, oma seisukohti avalikult tutvustada. See ei peaks olema ainult nii, nagu oli viimaste valimiste ajal. Ma ei ütle, et see halb oli. Kohtuti eraldi erinevate erakondade, erinevate fraktsioonidega ja mõni siis tegi ühe etenduse rahvale ka interneti teel ja siis tegi selle kordussaate suletud uste taga veel et kaoks ära selline vajadus ja et nii avalikkus kui ka valiv organ näeks vahetult ja avalikult, mida valitavad presidendikandidaadid ütlevad. Ma arvan, et see oleks igati kohane. Minu ettepanek on: keskendume Eesti riigi sisulistele probleemidele ja teemadele. Ärme tegeleme ainult nende küsimustega, mis võiksid tuua poliitilist kasu, populistlikku kasu, ja tegeleme nendega vahetult enne valimisi, selles tsüklis. Me teame, et selle lühikese ajaga ei suuda parlament niikuinii kokku leppida uues presidendivalimiste korras. Ärme naudime ainult protsessi, vaid orienteerume rohkem lõpptulemusele! Aitäh! Nii. Kõik fraktsioonid on oma läbirääkimistel antud võimaluse ära kasutanud. Juhtivkomisjoni ettepanek selle eelnõu puhul on eelnõu esimene lugemine lõpetada. soovi ei näe. Seega oleme esimese lugemise lõpetanud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks – see on nüüd muutunud, palun tähelepanu! – 22. detsembri kell 17.15. Ja üks tähelepanujuhtimine veel. Nimelt, meie kodu‑ ja töökord näeb ette, et selle eelnõu kohta on muudatusettepanekuid võimalik esitada üksnes vähemalt ühel viiendikul Riigikogu koosseisust ehk kui muudatusettepanekut soovitakse esitada, siis 21 Riigikogu liiget peab sellele alla kirjutama. kirjutama. Oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. Liigume edasi tänase teise päevakorrapunktini, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 457. Meil

Austatud istungi juhataja! Head ametikaaslased! Võttes vastu Vabariigi Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse, teeme suure sammu veelgi liiklusturvalisema Eesti poole. Kohalikele omavalitsustele antakse võimalus paigaldada oma haldusterritooriumile automaatseid liiklusjärelevalvesüsteeme. Seadmed paigaldanud kohalik omavalitsus saab tuvastatud rikkumistest laekunud trahvidest 50% enda eelarvesse, mida saab tulevikus kasutada liiklusohutuse tagamiseks. Selline lahendus annab võimaluse paremini seista oma piirkonna turvalisuse eest. Muu hulgas suureneb kogukonna kaasatus, sest kohalikel elanikel on võimalus tõstatada probleeme ja teha ettepanekuid ning kohalikul omavalitsusel on omakorda reaalne võimalus neid realiseerida.Oluline on mainida, et tegemist ei ole eelnõuga, mis paneb kohalikele omavalitsustele järjekordseid kohustusi, vaid annab juurde võimalusi ja motivatsiooni tegeleda liiklusturvalisuse küsimustega. Ma arvan, et siin saalis on ka neid inimesi, kes kohe oskaks välja pakkuda mõne koha oma kodukohas või koduteel, kus võiks olla selline liiklusjärelevalvesüsteem paigaldatud. Minule isiklikult lööb pähe kohe selline koht nagu Tallinnas Paldiski maantee. Kui töötasin Haabersti linnaosa vanemana, tegime pikalt koostööd nii politsei kui ka Tallinna ametitega selle nimel, et langetada piirkiirust seal 70‑lt 50‑le.

Teel, mis viib loomaaeda, suurde kaubanduskeskusesse, Õismäele, Rocca al Mare koolini, Kakumäele, kus käivad tuhanded inimesed, sajad noored ja lapsed, ei tohiks selline käitumine olla lubatud, kus pidevalt liikluseeskirju rikutakse. Tänaseks on Paldiski maantee piirkiiruseks 50 kilomeetrit tunnis, aga siiski suudavad paljud autojuhid seda rikkuda. Kindlasti aitavad olukorda parandada politseireidid probleemsetes kohtades, kuid palju turvalisemaks muutuks kogu see piirkond siis, kui paigaldatud oleks statsionaarne kaamera. See, et kohalikud omavalitsused saavad lisamotivatsiooni rohkem liiklusturvalisusesse panustada, ei ole ainuke hea uudis minu arvates. Statsionaarsete kaamerate paigaldamine annab politseile võimaluse tegeleda raskemate juhtumitega, kus masin ei saa hakkama või masin ei saa inimest asendada. pidevalt arutleme selle üle, et meil ei ole piisavalt palju politseinikke. Aga automaatsete liiklusjärelevalvesüsteemide laialdasem kasutuselevõtt peaks vähendama piirkiirusest kinnipidamise ja foorinõuete [täitmise] jälgimiseks kasutatavat aega. Politseiametnikel on võimalik rohkem tähelepanu pöörata üldisele korrakaitsele, ennetustööle ja nendele rikkumistele, mida ei ole automaatse liiklusjärelevalvega võimalik fikseerida. Kordan veel kord, et automaatsete liiklusjärelevalvesüsteemide lisandumise tulemusel on politseil rohkem aega tegeleda avaliku korra tagamisega ja muude liiklusrikkumistega. Lõpetuseks tooksin

kohalike omavalitsuste teedel või tänavatel. Nendes liiklusõnnetustes hukkunute arv moodustas keskmiselt 29% kõikidest liiklusõnnetustes Need arvud näitavad must valgel, et ennetusega tuleb tegeleda, ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindajana on mul väga hea meel, et teeme nii suure sammu liiklusturvalisema Eesti poole. Head kolleegid, palun teil kõigil seda head eelnõu toetada. Tänan tähelepanu eest! Rohkem kõnesoove ei näe, sulgen läbirääkimised. See eelnõu läheb lõpphääletusele ning vajab Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Austatud kolleegid, ka need, kes te just tulite! Vabariigi Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 457 vajab vastuvõtmiseks koosseisu

Eelnõu toetab 59 Riigikogu liiget, vastu on 27. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Meie kolmas päevakorrapunkt täna on Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474.

palun! Kaheksa minutit. Arutlesime selle eelnõu üle detailselt mitu korda, üritades leida ühisosa ning hinnata tagajärgi ühiskonnale ja peredele.Mõistagi, elatusraha ja selle määramise kord on ülitundlik ja emotsionaalselt laetud teema, kuid laste ja lahutatud vanemate huvides peaksime jätma emotsioonid kõrvale ja keskenduma sellele, kuidas paremini kaitsta kõikide laste huvisid, olgu nad esimesest, teisest või kolmandast kooselust, ning võimaldada vanematel kõiki oma lapsi võrdselt toetada ja ülal pidada. Praegune miinimumelatusraha määramise printsiip, kus elatis sõltub miinimumpalgast, ei ole mingil viisil seotud lapse vajadustega. Tuletan teile meelde, et 2021. aasta miinimumelatise määraks on 292 eurot. Ei ole õiglane kohustatud lapsevanemate suhtes jätkata olukorraga, kus miinimumelatis jätkuvalt tõuseb selle tõttu, et miinimumpalk kasvab. Seda enam, et miinimumpalga määr ei ole seotud reaalsete lapsele tehtavate kuludega. Peale selle, järjest sagedamini on vanemad sattunud olukorda, kus nad ei ole suutnud isegi miinimumelatist maksta või uues peres sündinud laste puhul on tekkinud väga suur ebavõrdsus ehk nende ülalpidamiseks jääb märkimisväärselt vähem raha. Järjest rohkem on ka neid vanemaid, kes pöörduvad kohtu poole taotlusega vähendada praegu kehtivat elatist, kuna elatise maksmine on muutunud neile üle jõu käivaks või põhjustab väga suurt erinevust laste vahel. Ei ole kuidagi õiglane, et ühe pere lapsed on materiaalselt oluliselt paremal järjel kui teised.Antud eelnõu toetub 2020. aasta veebruari lõpus valminud uuringule lapse vajaduspõhisest miinimumelatisest. Uuringusse olid kaasatud teadlased, lapsevanemad, lastekaitsespetsialistid ja erinevad eksperdid.

Peatuksin ainult kahel komponendil, mis määravad elatusraha suuruse.Nimelt, elatise baassumma, mis tuleneb lapse minimaalsetest vajadustest, oli uuringu kohaselt keskmiselt 362 eurot kuus. Kuna vanemad peavad lapse kasvatamises osalema solidaarselt, siis pool sellest summast langeb ühele ja pool teisele vanemale ehk elatise baassumma oleks uuringu põhjal 181 eurot. Valminud eelnõus on ministeeriumi ettepanekul baassummaks 200 eurot, kuna vahepeal on elatustase ja elukallidus tõusnud. Eelnõu kohaselt tuleb seda baassummat igal aastal 1. aprillil indekseerida eelmise aasta tarbijahinnaindeksiga, et võtta arvesse elukalliduse tõus. Sellele lisandub 3% keskmisest brutopalgast. Seega, põhimõtteliselt kujuneb elatise baassummaks kokku 250 eurot. Miinimumelatise arvestamisel võetakse arvesse ka peretoetused, lapse jagatud elukoht, elatist saavate laste arv samas peres. Pakutud lahendus on aluseks nii omavahelistele, lepituse teel leitud kokkulepetele kui ka kohtuotsustele. Rõhutan siin, et jutt käib just minimaalelatisest, mis peab olema tagatud igale lapsele. Samas see summa võib olla, isegi peab olema suurem, kui tegemist on lapsega, kellel on erivajadused.Osutan siin ühele kitsaskohale, mis võib kaasneda üleminekuga uuele uuele süsteemile. Eelnõu kohaselt need elatised, mis on kohtuotsuses määratletud elatusmiinimumina või poolena miinimumpalgast, külmutatakse kehtival tasemel ehk summas 292 eurot. See tähendab aga seda, et rohkem kui 30 000 kohustatud vanemat peavad endiselt maksma elatusraha, mis käib mõnedele neist üle jõu ega toetu lapse reaalsele vajadusele ning endiselt põhjustab olukorra, kus ühe pere lapsed võivad olla materiaalselt oluliselt paremal järjel kui teised. Eelnõu näeb ette, et vanemad võivad asja uuesti omavahel kokku leppida või pöörduda kohtusse.Minu esitatud muudatusettepanekus, mida komisjonis sisuliselt toetati, oli välja toodud, et kohustatud vanemal on õigus pöörduda elatise suuruse muutmiseks kohtusse ja taotleda elatise uue suuruse määramist, tuginedes õigusliku olukorra muutumisele. Sellega me tagame võrdse kohtlemise kõikide laste ja vanemate puhul.Tuleb tunnistada, et elatusraha saajate hulgas on peamiselt naised, kelle sotsiaal-majanduslik seisund teatud põhjustel on haavatavam. Me peame endiselt pingutama, et vähendada soolist palgalõhet ning luua ühiskonnas ja tööturul tingimused, et naised, eriti väikelastega naised, oleksid paremini kaitstud. Tänan tähelepanu eest ja palun eelnõu toetada! Reformierakonna fraktsiooni nimel Vilja Toomast, palun! Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ehk elatise eelnõu on ette valmistatud neli aastat. Selle aja jooksul on korraldatud mitmeid ümarlaudu ja arutelusid kõiki huvitatud osapooli kaasates. Eelnõu tekst on parim võimalik kompromiss nende osapoolte erinevate huvide vahel.Eelnõu eesmärk on luua paindlik alaealisele lapsele miinimumelatise kindlaksmääramise kord, mis vastab Eesti elustandardile. Eelnõu paneb paika miinimumsumma, millest vähem ei tohi lastest eraldi elav vanem oma lapsele elatist maksta. Kohus saab küll seda miinimumi vähendada, aga vaid siis, kui vanem on töövõimetu või tema teised lapsed jääksid ülalpidamiseta. Näiteks väike palk ei ole eelnõu järgi vähendamiseks mõjuv põhjus. Miinimumelatise ulatuses ei pea lapsele elatist nõudev vanem lapse kulusid tõendama. Elatise maksimumsummat ei kehtestata. Miinimumelatisest suuremas summas saavad vanemad alati kokku leppida või saab kohus selle välja mõista. Näiteks siis, kui lapse vajadused on suuremad, ta käib paljudes huviringides, erakoolis, tal on terviseprobleemid või midagi muud sellist. Samuti saab suurema elatise välja mõista, kui maksma kohustatud vanema sissetulek on keskmisest suurem, sest ka lapsega koos elades panustavad vanemad vastavalt oma võimalustele pere ülalpidamisse.Eelnõu ei muuda juba tehtud kohtuotsuseid ja kokkuleppeid. Kui kohtulahendis on elatise summa seotud miinimumtöötasu või praeguse miinimumelatisega, siis jääb see summa 2021. aasta tasemel samaks. Kui uut seadust ei tule ehk me täna seda seadust vastu ei võta, siis oleks järgmisel aastal miinimumelatise summa ühe lapse kohta juba 327 eurot, kahe lapse kohta 654 eurot, kolme lapse kohta 981 eurot kuus jne. Seda Seda peaksid sõltumata sissetuleku suurusest maksma kõik oma lastest eraldi elavad vanemad terves Eestis. Kui paljudele see päriselt jõukohane on?Loomulikult on lapsel vaja piisavat ülalpidamist. Eelnõuga kehtestatav süsteem tagabki lapsele piisava ülalpidamise. Lapse huvides ei ole kohtus elatisraha pärast teineteisega võitlevad vanemad ega üle jõu käivate elatise summade tõttu pankrotistunud või nende elust kaduvad vanemad. Et see nii võib juhtuda, oli selge juba neli aastat tagasi, ja seetõttu asutigi eelnõu ette valmistama.Kindlasti on lahkumineku põhjuseid väga erinevaid, olukordi ülimalt erinevaid, kuid seadus peab looma raamid, millest üldpõhimõtetena lähtuda. Need üldpõhimõtted on: lähtumine laste vajadustest, vanemate sissetulekutest, tegelikest kulutustest jne. Ja need üldpõhimõtted pannaksegi uue seadusega paremini paika.Mina usun jätkuvalt, et lapsed sünnivad armastusest ja mõlemad vanemad soovivad oma lapsele kõige paremat. Ja selles vaimus lepitakse kokku ka laste ülalpidamise summad, kohtumiste kord jne, kui vanemad ühe katuse all enam elada ei suuda. Reformierakonna fraktsioon palub teil, head kolleegid, seda eelnõu toetada. Aitäh!

Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased siin ja teisel pool värvilist veiklevat ekraani! Nii nagu ütleb ju laulurida, et maa tuleb täita lastega ja lastelastelastega, on Isamaa Erakonna jaoks äärmiselt olulised kõik lastega seotud temaatikad. Ka kõik see ettekavatsus, mis käesoleva seaduseelnõuga luuakse, on hea ideaal. Kuid Isamaa fraktsioon on seda meelt, et need küsimused, mis ühiskonnas tekitavad hästi palju erinevaid arvamusi ja mine tea, hiljem võib-olla ka pingeid, need peaksid läbi räägitud olema ja mitte, ütleme, meie pisikestel debattidel kuskil komisjonides, vaid ikkagi Eesti avalikkuses, avalikus inforuumis. See on üks sihuke naljalugu, et Riigikogu liige näeb Riigikogus ministrit ja küsib, et, hea minister, ütle, kuidas selle uue eelnõuga on. Minister ütleb, et tahad, ma seletan. "Ei, seletada oskan mina ka. Kuidas selle eelnõuga on?" Ehk siis, kui meile kõigile on need asjad selged, et on tegemist hea eelnõuga – me ei tee neid seadusi ju tegelikult enda jaoks, me teeme neid seadusi Eesti inimeste jaoks. Siis me võiksime alles võtta mõne sensitiivse eelnõu siin suures saalis vastu, kui meie ühiskond on sellest aru saanud, mida ja miks me teeme. Ning nüüd uuesti sellest kaasamisest. Kui eelnõu alustati kolm aastat tagasi, siis toimus ka väike kaasamise ring. See ei olnud hoopiski see, mis nüüd kiirmeetodil või kiirkorras on vastu võetud – see nädal kaks lugemist –, sest me teame ju, et meile on kõige tähtsam, et saaks ikkagi selle seaduse siduda ka riigieelarvega. Mis on selle kiirustamise põhjus? Ma arvan, et kiirustamise põhjus ongi täpselt see, et osapooltega ei ole kokkulepet tulnud, keegi tunneb ikka, et tema arvel on ebaõiglust korraldatud. Ja eks pärast seda need vaidlused hakkavadki meil pihta. Seega, ministeeriumist kolm aastat tagasi välja tulnud hea algatus on nüüd lõpuks meil siia formeerunud rabistades, kiirelt teeme selle ära, et küll me võib-olla kunagi hiljem arutame. Aga noh, üldine seis on ju see, et meil on täna veel teisi eelnõusid ka, ega nad niikuinii pikalt seda ei mäleta, kes mida tegi. Mina ei tahaks Eesti lastevanematele, Eesti lastele sellist jõulukinki teha, kus me oleme poolel teel unustanud selle kaasamisprotsessi, et eelnõu iseenesest on kordades olulisem kui kaasamine. No kaasame enda inimesed! Aga midagi ei ole teha, Isamaa fraktsioon enda toetust sellele eelnõule ei anna. Aitäh! Sotsiaaldemokraatide nimel Indrek Saar, palun!

ei anna piisavalt kindlust, et ta täidab eesmärki, mida perekonnaseaduse eelnõu täitma peaks, eriti kui me räägime elatise ehk siis ta peaks kaitsma eelkõige laste huve. Iga järgmine samm, mis perekonnaseaduses tehakse, peaks laste huve paremini kaitsma. Sotsiaaldemokraadid paraku kahtlevad selles sügavalt, kui te lubate pehmelt väljenduda, ja seega ei saa kuidagi selle eelnõu vastuvõtmist toetada.Me mõistame loomulikult vajadust paindlikumaks elatismiinimumi määratlemiseks. Eriti, kui tegemist on näiteks töövõimetu vanemaga või selle miinimumelatise määra puhul võiksid teised lapsed olulisel määral kannatada. Aga see eelnõu paraku tekitab terve rea uut ebaõiglust ja ebakindlust. See ebaõiglus algab sellest, et need lapsed, kelle puhul kokkulepe on sõlmitud – kas kohtu abiga või ilma – sel aastal, nende lävend on 292 eurot. Arvestades järgmise aasta alampalga tõusu, oleks see 325 eurot. Aga nüüd tuuakse see lävend kuni kuni 100 eurot allapoole – kuni, sest miinimum on 200, aga sinna lisandub keskmise palga arvutusest tulenevalt 43 eurot. Aga see võib olla ka miinimumpalk, siis on see kaks korda väiksem lisandus, ja see vahe on olulise suurusega. Sotsiaaldemokraadid tegid sellel teemal muudatusettepaneku, et see number vähemasti olulisel määral ei langeks, sest niikuinii alampalgast lahtisidumise see kasv jääb tulevikus tunduvalt aeglasemaks, aga paraku komisjon seda muudatusettepanekut ei toetanud – isegi mitte nii palju, et see oleks suurde saali jõudnud. See loob paraku seega ei ole see muudatus õiglane, see ei ole laste huvides. Me rääkisime siin eile või üleeile selle eelnõu teisel lugemisel sellest nn mastaabiefektist, mis seaduseelnõusse on sisse pandud. Seda, kui kallutatult seda seaduseelnõu on osas nüanssides toetatud või kuidas ei ole olnud tunnetust, mida tegelikult laste kasvatamine igapäevaselt tähendab, näitab see, et esialgu oli see mastaabiefekt lausa 30% sisse kirjutatud. Me siin eile rääkisime, et kuidas me arvestame seda mastaabiefekti siis, kui tegemist on näiteks erinevast soost lastega. Need vajadused võivad erinevad olla, näiteks miks ei anna lihtsalt ühte seelikut teistesse jalgadesse tõsta, ka muudel põhjustel, mitte ainult sooline aspekt, aga isegi seda ei ole arvestatud. Kust see 15% mastaabiefekti tuleb? Ma ei näe ühtegi arvutust, millel see põhineb, see on lihtsalt lakke vaadates võetud number. See selgub ka omavahelisest kirjavahetusest nendega, kes juhtisid tähelepanu sellele, et see 30% on palju. Siis öeldi, noh, aga ütleme siis 15. Ütleme siis 15! Ja seda me ütleme tuhandetele Eesti lastele. Ütleme siis 15! Veel üks

sest need inimesed reaalselt teavad, millest nad räägivad. Nad räägivad piirsituatsioonidest ehk nendest situatsioonidest, kus vanemad ei saa omavahel kokkuleppele, ja sellest, kuidas läheb keeruliseks. Sellest räägib muideks ka Lastekaitse Liit. Kui me hakkame vähendama seda väljamõistetud elatise suurust vastavalt sellele, et isa hoiab vahepeal lapsi, näiteks. Kui see on traditsiooniliselt niimoodi läinud, et see on selle seaduseelnõu tagasi. Tänan! ... ja siis hoiab vahepeal lapsi pool ajast isa, siis vähendatakse seda numbrit poole võrra. Kas te päriselt kujutate ette, et tegelikult kulud lapsele vähenevad poole võrra? Ei vähene ju. Laps käib huvihariduses edasi. Laps käib lasteaias edasi. Ja seda ei maksa vahepeal teine lapsevanem, kui kokkulepe on sõlmitud ilma selleta, et see on eraldi sinna sisse kirjutatud. Rääkimata nendest kuludest, mis on selle kodu pidamise kulud, mis on lapse põhielukoht. Nende nüanssidega ei ole arvestatud. Ja sellepärast maksaks väga kuulata seda, mida samamoodi jälle naisteühenduste liit on öelnud, et see kalkulaator või see arvestamise alus on üheülbaline, see ei arvesta erisusi. On paremaid näiteid maailmas olemas, ei pea ise jalgratast leiutama. Me millegipärast läheme lajatame kirvega ja siis hakkame neid tagajärgi kohtu‑case'ide käigus ja kohtupraktika sisustamise käigus pärast klattima. See tekitab hulka ebakindlust ja ebaõiglust. Nii toorelt ei tohiks nii õrnas eas inimeste tulevikku reguleerida seadusandja tasandilt. Sellepärast ei saa paraku ei mina ega teised sotsiaaldemokraadid seda seadusemuudatust kuidagi toetada. Kutsume üles ka kõiki neid, kes ei ole veel sellesse seaduseelnõusse süvenenud, aga kes ehk kuulasid seda, mida mina siin rääkisin ja mida mõned kolleegid varem on rääkinud, hääletama selle seaduseelnõu vastu ja mitte kiirustama niivõrd põhimõtteliste muudatustega. Oleks võinud vähemalt võtta aega, et teise ja kolmanda lugemise vahel oleks olnud Riigikogu heast tavast lähtuv aeg, et korraks neid asju seedida. Rääkimata sellest, et see kõik jõustub – vahepeal on jõulud ja hops! –1. jaanuaril. Kogu kohtupraktika peab tulema uus. Kohtud on tunnistanud, et nad tegelikult ei ole ette valmistatud nendeks põhimõttelisteks muudatusteks. Rääkimata sellest, et on kahtlus, kas kõik need registri muudatused, mis on vajalik teha, ja infotehnoloogiaarendused tegelikult valmis jõuavad. Palun ärme teeme seda viga! Siit sünnib hulk ebakindlust ja ka ebaõiglust tulevikuks. Nii et ma palun: lükkame selle seaduseelnõu tagasi. Tänan! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised ja asume hääletust ette valmistama.

kolleegid, juhin tähelepanu, et eelnõu 474 vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

toetas 71 Riigikogu liiget, vastu oli 5. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Meie tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu 368 kolmas lugemine. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei näe. Head kolleegid, kas me võime minna kohe lõpphääletuse juurde, kuna meil just oli hääletus? Vastuseisu ei näe. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu 368. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Viies päevakorrapunkt täna on Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu 440. Avan läbirääkimised. Peeter Ernits EKRE fraktsiooni nimel, palun!

Meil on väga palju probleeme, tõsiseid probleeme. Aga paljud eelnõud, mida me siin menetleme, tegelevad suhteliselt väikeste asjadega. See on keskkonnaseire seaduse muutmise seadus, mille hind on veidi üle 100 000 euro aastas. Nüüd me arutame, oleme menetlenud seda. Eelmisel aastal 140 000, see tähendab Keskkonnaagentuurile. Keegi tahab näiteks endale tuuleroosi tellida. See ei ole see roos, mis tuleb kusagile keha peale, [seda vajavad] energeetika‑ ja ehitusettevõtjad ja meedia ka. Siin on eriotstarbelised ilmaprognoosid, tasuline sünoptikute infotelefon ja seda laadi asjad. Siin on paika pandud, kui palju KAUR võib neid teenuseid osutada ja milliste hindadega. Tuletan meelde, näiteks tasuline sünoptikute infotelefon: ühe minuti eest tohib küsida 1,1 kuni 2,2 eurot.

on? Kõige odavama tuuleroosi saate 24 euroga, kõige kallima 44 euroga. Nii et selline väike mõnus seadus on tehtud, et Keskkonnaagentuur saaks natuke juurde teenida.Aga vaadates suurt pilti, kus kümned miljonid oleks vaja kulutada selleks, et inimeste elu oleks normaalsem ka praeguses erakorralises elektrituruolukorras, või see, mida valitsus ei ole tahtnud teha, seda 20 miljonit (varsti tuleb riigieelarve) eraldada kõrgkoolidele, et eestikeelne haridus säiliks

Nii et mis meil selle vastu saaks olla ja oleme meiegi selle poolt ja ma arvan, et olete ka teie selle poolt – selline väike ilus jõulukingitus Keskkonnaagentuurile. Aitäh! Rohkem sõnasoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus.

Austatud Riigikogu, panen teie ette hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu 440. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Meie kuues päevakorrapunkt on täna Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 442 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised.

Palun, kaheksa minutit! Aitäh! Isamaa fraktsioon toetab seda seaduseelnõu, mis on seotud vaba konkurentsi tagamisega. Siin on arutelus parlamendiliikmetega üles kerkinud küsimus, kas täna algatatud elektrituru reformi otsuse eelnõu on kooskõlas Eesti kehtiva konkurentsiõiguse põhimõtetega, ja mis kõige olulisem, Euroopa konkurentsiõiguse sätetega. Ma võin sellele kõrgele kojale täie kindlusega kinnitada, et Isamaa algatatud elektrituru reformi otsuse eelnõu, et kaitsta tarbijaid, on sellega täies mahus kooskõlas. Me peame selle reformi rakendama viivitamatult. Hinnašokk, mis on tabanud Eesti tarbijaid, eeldab kiiret reageerimist. Meie põhimõte näeb ette esiteks seda, et väiketarbijate puhul määratletakse elektrienergiaga varustamine universaalteenusena. Teiseks, et turgu valitsev Nord Pooli piirkonnas asuv Eesti alal tegutsev elektritootja peab universaalteenusena börsiväliselt tagama paketivõimaluse paketivõimaluse väikeelektritarbijatele, nii eraettevõtetele kui ka kõigile kodutarbijatele. See tähendab suuremat valikuvabadust. Suuremat valikuvabadust selles tähenduses, et need tarbijad, väiketarbijad, kes soovivad olla börsisüsteemis börsipaketiga, võivad jääda börsile, kuid need, kes soovivad kasutada universaalteenusena kasutatavat paketti, saavad võtta selle paketi. Lisaks sellele, kaitsta prognoositavat elektrienergia hinda, on oluline, et universaalteenusena määratletud kohustuse järgi elektritootja poolt pakutav pakett oleks allutatud Konkurentsiameti hinnakooskõlastuse põhimõttele. Seal peavad sisalduma tegelikud kulud ja samuti mõistlik kapitalitootluse määr. Kuid lisaks sellele on meil ettepanek, et universaalteenuse alusel kehtestatud pakettide puhul teeks riik väiketarbijatele riigieelarvelise eraldisena sihtmakse, selleks et CO2kvootide summad hüvitataks väiketarbijatele. Lühidalt kokku võttes tähendab see seda, et esiteks jätkab Eesti osalemist Nord

selgelt prognoositava, suhteliselt prognoositava hinnahorisondiga elektrienergiat, mis jääb alla 50 euro megavati See on lollikindel lahendus. See on kiire lahendus ja see tuleb rakendada viivitamata. Ma veel kord rõhutan: see on kooskõlas Euroopa konkurentsiõiguse põhimõtetega, see on kooskõlas Euroopa Liidu energiadirektiiviga. Sedasama põhimõtet, elektrienergia väiketarbijatele võimaldamist universaalteenusena, kasutab täna kahe kolmandiku väiketarbijate puhul ka Leedu, olles Nord Pooli liikmesriik, ning seda kasutab Euroopa Liidu teistest liikmesriikidest näiteks Prantsusmaa. Me kutsume üles toetama seda praegu arutusel olevat eelnõu, kuid me kutsume üles seadusandjat võimalikult kiiresti langetama otsuse selleks, et me suudaksime Eestis sellel aastal ellu viia otsuse, mis tähendab elektrituru reformi tarbijate kaitseks. Aitäh teile! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel Mart Helme, palun!

Aitäh, härra eesistuja! Ma panen prillid ka pähe, siis ma näen kõiki meie kauneid esinduslikke rahvasaadikuid. Aga tegelikult vaimusilmas näen ma hoopiski ühte väga ajaloolist ja suurepärast kunstiteost, nimelt Pieter Bruegeli gravüüri "Suur kala sööb väikseid kalu". Suurepärane kunstiteos, mis mulle on alati sügavat muljet avaldanud ja mille ma toon siia konteksti praegu sellega seoses, et meil tegelikult ju konkurentsi ei ole. Meil on Euroopa Komisjoni direktiivid, mis suruvad meile peale ahistavat raamistikku, mille sees konkurents on piiratud, konkurents on limiteeritud teatud nõudmiste, teatud tingimustega. See kehtib mitte ainult selle valdkonna puhul, millest rääkis eelkõneleja, see on elektriturg, vaid see kehtib tegelikult kõikide valdkondade puhul. Ja kelle huvides on need direktiivid? Need direktiivid on ju Euroopa ja rahvusvaheliste hargmaiste igasuguste suurfirmade huvides tehtud. Ehk siis suured kalad söövad väikseid kalu. Teate, mina ajaloolasena olen antiigihuviline, antiigihuviline, ilmselt kutsehaigus, ja antiigihuvilisena ma aeg-ajalt vaatan televiisoris History Channeli pealt ja mõne muu kanali pealt vanavarasaateid. Ja teate, missugune masendav pilt avaneb nendes saadetes. Mitte sellepärast, et Euroopas või Ameerikas oleks vähe loodud kunstilisi ja tehnoloogilisi saavutusi, mis väärivad kogumist, säilitamist ja alles hoidmist, vaid masendav on see, et need vanavarakogujad käivad mööda pankrotistunud firmasid, mööda suletud kirikuid, mööda väikelinnu, kust elu on lahkunud, kuhu on maha jäänud aastakümneid ja mõnikord ka põlvkondade vältel töötanud firmasid, väikeseid perefirmasid, mis kõik on lõpetanud oma tegevuse sellepärast, et suured kalad söövad väikseid kalu. Me näeme, kuidas seesama protsess on jõudnud meile Eestisse. Ma meenutan heldimusega 90. aastaid, kui siinsamas Tallinna vanalinnas, mäest alla minna 100–200 meetrit, elu pulbitses. Ja mis siin praegu on? Suletud. Kõik on suletud – ja ei ole põhjus sugugi ainult see õnnetu koroona. Ma tahaksin öelda täitsa kohe ingliskeelse väljendiga – eks te otsige internetist, mida see tähendab

väikeasulad surevad välja, nagu sõda oleks üle käinud, nagu küüditamine oleks üle käinud. Miks? Sest meil ei ole tegelikult konkurentsi. Meil on üha enam direktiive, meil on üha enam piiranguid, meil on üha enam Terviseameti nõudmisi ja muid nõudmisi ja see suretab elu välja. Ei ole mõtet seal etteheitvalt pead vangutada. Mulle ei ole mõtet midagi ette heita. Mulle ei ole mõtet midagi ette heita, meie erakonnale ei ole mõtet midagi ette heita, sest ma isiklikult olen panustanud väga suurel määral, et elu jätkuks Eesti Vabariigis. Aga ta ei jätku. Paljudes kohtades ei jätku ja see on paljude protsesside kogum, aga üks nendest protsessidest on see, et meil ei ole enam vabaturumajanduslikku konkurentsi riigisiseselt.

See on keskklassi hävitamine, nagu ütleb Indrek Neivelt, ja see on kogu meie rahvusliku uhkuse alandamine.

Head kolleegid! Ma Reformierakonna nimel kasutan juhust ja selle eelnõu juhtivmenetlejana majanduskomisjonis tuletan teile meelde, et selle eelnõu põhisisu on hoopis midagi muud, kui eelkõnelejad siin üritasid rääkida. Selle eelnõuga finantseeritakse täiendavalt Konkurentsiametit, et ta oleks tugevam võrguettevõtete klientide hinna järelevalve tegemisel, esiteks. Teiseks, selle eelnõuga võetakse vähemaks kohalikelt omavalitsustelt kohustusi, mis puudutavad vee hinna reguleerimist. Ja kolmandaks, me küsisime selle eelnõu kohta arvamust muu hulgas ka omanike liidult ja korteriühistute liidult. Neil ei olnud sellele eelnõule vastuväiteid ja ma arvan, et nad pigem toetavad seda, kuna selle eelnõuga Konkurentsiamet saab juurde jõudu, et ka monopolide või monopoolses seisus ettevõtete hindade tõstmist ohjeldada. See on selle eelnõu sisu. Palun seda toetada. Nii. Rohkem sõnasoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Alustame selle eelnõu lõpphääletuse ettevalmistamist.Head

kolleegid, panen teie ette hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 442. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 68, vastu 16, erapooletuid 0 on eelnõu seadusena vastu võetud. seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 456 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised.

Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Meie kõigi ühine eesmärk on COVID‑19 kriis ületada, et tavapärane elu saaks jätkuda. Selle juures on ülimalt oluline, et inimesed haigussümptomite korral oleksid valmis koju jääma ning töökeskkonnas mitte haigena olema. Keskerakonna minister Tanel Kiik pakkus välja meetme, mis seda ka soodustaks. Nimelt, haiguspäevade hüvitamine selliselt, et esimene haiguspäev jääks töötaja enda kanda, järgmise nelja päeva eest maksaks tööandja ning sealt edasi haigekassa.Täna on meie ees seaduseelnõu, mis seda ajutist haiguspäevade hüvitamise süsteemi pikendaks 2022. aasta lõpuni ning sellega taas vähendaksime töötajate omavastutust haiguspäevade hüvitamisel senise kolme päeva asemel ühele päevale ning tööandja hakkab tasuma varasema viie päeva asemel järgneva nelja päeva eest.Tegemist on väga hea eelnõuga ja see võimaldab inimestel juba esimeste sümptomite tekkimise korral koju jääda, ilma et nad kaotaksid seetõttu oluliselt oma sissetulekutes.Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit on välja pakkunud, et pärast 2022. aasta lõppu tuleks teha ka haiguspäevade ajutise süsteemi mõjuanalüüs ning positiivse tulemi korral peaks Riigikogu kaaluma, kas selle ajutise süsteemi, mis meil täna on, võiks muuta alaliseks. Keskerakond toetab seda mõtet. Tervist hoides läheme edasi ja vajutagem rohelist nuppu. Aitäh! Sotsiaaldemokraatide nimel Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Jätkan siit, kus Siret Kotka pooleli jäi. Tõesti väga tore, et on plaanis analüüs järgmise aasta lõpus, et vaadata, kuidas kaks ja pool aastat heldemat haiguspäevade hüvitamist on töötanud. Veel suurem rõõm on meelde tuletada, et pea poolteist aastat tagasi tegid sotsiaaldemokraadid esimese haiguspäevade hüvitamise eelnõu kohta muudatusettepaneku, millega soovitasid kehtestada kohe

mõjuanalüüs, et vaadata, kas see töötab ja kas oleks vaja meede tõesti muuta alaliseks. Tol hetkel muudatusettepanek ei leidnud toetust, aga väga tore, et valitsuskoalitsioon nüüd, pärast mitut viiruselainet, on jõudnud samale järeldusele, et mõjuanalüüs ja ajutise meetme püsivaks muutmise kaalumine oleks mõistlik. Aga lisaks sellele, heldem haiguspäevade hüvitamine töötab. Seda on kinnitanud siitsamast puldist tervise‑ ja tööminister, rahandusminister, vist ka peaminister. Ametiühingud toetavad seda ja toetavad ka skeemi alaliseks muutmist. Tööandjad on valmis kaaluma alaliseks muutmist. Nii et arusaamatu, et tegelikult poolteist aastat me oleme arutanud haiguspäevade heldemat hüvitamist ja see on nüüd kolmas kord, kui me otsustame sellesama skeemi kehtivuse pikendamist. on tõesti kinnitus sellele rahvakeelsele ütlemisele, et kõige püsivamad on ajutised lahendused. Samas, kui me räägime kriisimeetmetest, sellest, et meil on vaja nakkuse levik kontrolli alla saada, et meil oleks vaja inimesed esmaste haigustunnustega kodus hoida, siis ka sellest lahendusest, mis eelnõus praegu kirjas on, ei piisa. Sotsiaaldemokraadid tegid muudatusettepaneku, et koroonapositiivsetele ja lähikontaktsetele hüvitada esimesest haiguspäevast ja 100% ulatuses töötasu. Miks? Sellepärast, et kõik need piirangud, keelud ja käsud töötavad ühes suunas. Aga seda, et motiveerida kõigi inimeste kojujäämist, seda prääniku poolt on praeguses kriisis väga vähe olnud. See oleks küsimus, kus seda oleks kahtlemata vaja. Eriti, kui me vaatame tulude jaotust ja seda, millistel ametikohtadel töötavad inimesed on suuremas nakkusriskis. On selgelt näha, et need on ametikohad, kus kaugtöö ei ole võimalik, kus palk on madal, kus kollektiivid on sageli suured. Ja need ongi teenindusettevõtted, kaubandusettevõtted, ka tootmisettevõtted. Seal kollete vältimine on meie kõigi jaoks tähtis ja seal kollete vältimiseks ongi vaja, et need inimesed jääksid esmaste haigustunnustega koju. Seda on võimalik teha ainult siis, kui see ei pane nende toimetulekut löögi alla. Kui me aasta tagasi rääkisime toimetuleku löögi alla panekust, siis võib-olla tundus see kuidagi teoreetiline, aga arvestades seda, mis toimub meil üldise inflatsiooniga ja konkreetsemalt energiahindadega, on kahtlemata igati ebaõiglane ja võib-olla on mingil määral enesepettusega tegelemine loota, et kerge nohu ja kareda kurguga jäävad alampalka teenivad inimesed koju, et meie kõigi huvides nakkuse levikut piirata. See ei ole realistlik. Meil on vaja instrumente, et tegelikult võimaldada nendel inimestel meie huvides kodus püsida. Heldem haiguspäevade hüvitamine on seda eesmärki täitev, proportsionaalne ja õige [abinõu]. Seda tüüpi muudatusettepanekuid on sotsiaaldemokraadid siin saalis juba korduvalt kaitsnud ja esitanud, aga tuleb välja, et tuleb samas suunas jätkata. Kahju, et meie muudatusettepanekud toetust ei leidnud, aga tuleme nendesamade heade mõtetega järgmine kord tagasi. Aitäh!

kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 456. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Meie kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 458 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Kas me võime minna lõpphääletuse juurde? Vastuseisu ei näe.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 458. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

toetab 86 Riigikogu liiget, vastu on 1 ja erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Üheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 467. Avan läbirääkimised. Heljo Pikhof, palun, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel! Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Ma korraks vabandan. Täna on selle eelnõu kolmas lugemine ja paslik on siin meenutada mõne aasta tagust aega, minna natukene ajaloos tagasi. Nimelt, 2017. aastal täitsid sotsiaaldemokraadid valitsuses olles oma lubaduse valijate ees. Toona 1. juulil jõustus sotsiaaldemokraatide eestvedamisel uuendatud kujul täiskasvanute hambaravihüvitis. Alates 1. juulist 2017 hakkasid kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed saama aastas hüvitist piirmääras 30 eurot

Samas suurenes pensionäride, erivajadusega inimeste, rasedate ja väikese lapsega emade hambaravihüvitis 19 eurolt 85 eurole ja nende omaosalus on 15% teenuse piirhinnast. Tegu on mitterahalise hüvitisega, mis tähendab, et patsient ei saa raha enda kätte, vaid see liigub haigekassalt otse teenuse osutajale. 2018. aastal kulus hüvitisele 12 miljonit eurot. Võib-olla mõni küsib täna, miks ei tehtud kohe ja korraga ja rohkem, aga siis sai koalitsioonis kokkulepe sõlmitud eelarves just selle numbri osas. Sotsiaaldemokraatide mõte täiskasvanute hambaravihüvitise sisseseadmisel oli ja on, et aasta-aastalt peab hambaravihüvitis suurenema ja samas taktis vähenema omaosalus, seda siis ka kõrgendatud piirmääras hüvitist saavatel sihtrühmadel. Uuringud näitavad, et hambaravihüvitis on aidanud rohkem inimesi hambaarsti juurde. Kõige enam on saanud hüvitisest kasu pensionärid ning osalise või puuduva töövõimega inimesed, selgub hambaravihüvitise rakendumise analüüsist. Pärast täiskasvanute hambaravihüvitise jõustumist 2017. aastal suurenes nii hambaarsti esmasel visiidil käinute kui ka sagedamini arsti külastanud inimeste hulk ja aasta-aastalt hüvitise kasutamine. Sotsiaaldemokraadid toetavad igat astutavat sammu kõrgendatud piirmäärast kasu saavate isikute ringi laiendamisel, teisisõnu siis ka seda, et ka töötud ja toimetulekutoetuse saajad saaksid hüvitist kõrgendatud piirmääras. Kahjuks näitavad uuringud ka seda, et meil on ikka veel liiga palju inimesi, kes oma suuhügieeni eest hoolt ei kanna ega teeks seda isegi siis, kui hambaravi oleks tasuta. Neid uuringuid on tehtud erinevatel aegadel, aga üks ja sama pilt joonistub välja. Sellest tulenevalt peab panema suurema rõhu ennetusele, sest see aitaks haigusi vältida või varakult avastada, samuti peab oluline rõhk olema pandud teavitustöö tegemisele, seda just laste ja noorte seas. seas. Kui tulla Riigikontrolli auditi juurde, siis see ütleb, et hüvitise saamise praegused tingimused jätavad suurema ravivajadusega inimesed hätta. Auditiaruanne toob välja, et isegi soodustingimustel hüvitis ei muuda hambaravi kättesaadavust paremaks, sest suure ravivajadusega inimeste kaitse suurte tervishoiukulude eest jääb väga väikeseks ja mõjutuks. Hambaravis on inimeste endi kulud suured, viimastel andmetel ligi kolm korda suuremad kui tervishoius üldiselt. Sellest lähtuvalt me peame astuma järgmisi samme, et ka suurema ravivajaduse ja kõhna rahakotiga inimesed hambaarsti juurde Sotsiaaldemokraadid toetavad eelnõu. Aitäh! Austatud eesistuja! Head Riigikogu liikmed! See eelnõu kujutab endast üht väikest sammu pikal teekonnal, mida me oleme hakanud koos astuma.

hambaravihüvitis. No võttis aega, mis võttis, siin juba eelkõnelejad rääkisid, kuid aastaid hiljem hakati tasapisi mõtlema selle peale, kuidas ikkagi riskigruppidele seda toetust veidikenegi tagasi tuua.

15% hakkavad saama vanadus‑ ja töövõimetuspensionärid, osalise ja puuduva töövõimega inimesed, üle 63‑aastased, rasedad, alla üheaastase lapse emad ja need inimesed, kellel on tõepoolest kõrgendatud vajadus mingi haiguse tõttu saada seda ravi, st kellel lihtsalt hambad lagunevad. Meenutuseks veel teile, et Eestis on tasuta hambaravi kuni 19‑aastastele ja täiskasvanud erivajadustega inimestele. Selle tänase seaduse täiendusega, mis me koos vastu võtame, saavad selle õiguse juurde ka töötud, kes on töötud tööturuteenuste ja ‑toetuste seaduse mõttes ehk registreeritud töötud, ning ka toimetulekutoetuse saajad, jällegi sotsiaalhoolekande seaduse alusel. See on väga oluline samm edasi, et inimesi arsti juurde tuua.

ja kõrgendatud piirmäära vastavat hüvitist 100 000 inimest. Sel aastal tulevad ilmselt need arvud suuremad.

Arvan, et ometi tuleb seda veel lähiajal teha, ükskõik kes või mis, aga meil koos tuleb see ära teha. Ja meil tuleb ka lahendada see probleem, et osas ravikabinettides ei saa seda hüvitist ikkagi veel kasutada. Tänane väike samm on kindlasti abiks väga paljudele, et inimesed saaksid käia vähemalt hammaste profülaktilisel läbivaatusel ja võib-olla midagi natukene parandada ka, väikese augukese. Nii et igati hooliv ja õiglusele suunatud samm, nagu mitmed täna siin saalis vastuvõetavad eelnõud. No kas või see, et keskmine vanaduspension saab kõigile võrdselt taas maksuvabaks, et me ei karistaks enam töötavaid pensionäre, kes täna veel kaotavad isegi rohkem kui kõrgepalgalised töötajad maksude näol. Nii et palun toetada. Aitäh! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Peeter Ernits, palun!

ütlen ette, me toetame seda. Aga tegelikult on olukord ikka üsna sürrealistlik.Me oleme arutanud riigieelarve kontrolli erikomisjonis seda teemat, alles eile hommikul vist oli viimane kord. Vaadake, kogu selle tervise ja raviga on see, et kui midagi juhtub, meil on solidaarne kindlustus. Aga on üks organ, sooltoru, see hakkab siit hammaste juurest peale ja lõpeb seal

nii nagu kõiki teisi organeid, jalgu ja päid. Aga see sooltoru esimene osa on inimeste enda mure. No räägiti ja räägitakse meil, et inimese enda asi on hambaid pesta.

nagu öeldakse – hambad. Vaadake ise, kuidas hakkama saate. Tuletan meelde, et oli vist 2016, kui WHO saatis meile maru kurja kirja, et midagi peab ette võtma. Järgmisel aastal siis võtsimegi ette, tegime sellise seaduse, võeti vastu ka. Ja nüüd alles hiljuti Riigikontroll näitas, mis selle tulemus on.

See praegune eelnõu, mis on hea, puudutab töötuid ja neid, kes on toimetulekuraskustes, 50 000 – 60 000 inimest. Nii et see on positiivne. Aga Aga see puudutab kõiki täiskasvanuid. Jagati seal viieks kvintiiliks jõukuse järgi: kõige madalamal seltskond, kes saab kusagil alla 400 euro kuus, järgmine oli 500 ringis ja ülemine, viies, kuhu meie kuulume, õigemini selle viienda tippu. Aga siis vaadati, Riigikontroll vaatas, kuidas seda kasutatakse, seda 12–14 miljonit aastas. Ja suur osa sellest on läinud n‑ö paremale selle koha pealt, nende kvintiilide koha pealt paremale või nagu öeldakse, vasakule. Kõigil on see võimalus ja jõukamad kvintiilid kvintiilid – rahvastik jagatakse viieks – on kasutanud seda edukalt. Aga need, kes kõige rohkem vajavad, see esimene ja teine seltskond, kes, kui ma õigesti mäletan, moodustavad kokku mitte 60 000 inimest, kellega tegeleb see eelnõu – rõhutan, hea eelnõu –, vaid see moodustab 31% täiskasvanud inimestest. Kolmandik! Kolmandik! Nemad ei jõua seda omaosalust [tasuda] ja kõik see, mis on ette nähtud neile, jääb kasutamata. Ja tulemus on see, mida võib ringi käies eriti maal näha: surnuaed suus, nagu öeldakse.

Ja seesama 2017 vastu võetud seadus – iseenesest hea – on tegelikult olnud suuresti n‑ö kurele kurele toidu pakkumine lamedalt taldrikult. Nüüd tuleb hakata vaatama, kuidas seda reformida, sest tõesti, solidaarselt kõik saavad sellest osa, täiskasvanud, aga need, kes on kõige vaesemad või see kolmandik Eesti rahvast – ja neid ei ole mitte 60 000,

kogu populatsioonis või see kolmandik rahvast, kes praegu ei saa seda täiskasvanute hambaravihüvitist mitte kuidagi, see ei jõua nendeni. Aga kõik organid on omavahel seotud ja see annab järelmid ka muule tervisele.Nii et see on selline oluline asi. Kui ma õigesti mäletan, haigekassa pealiku jutu järgi eile hommikul, kui kui hambaravi oleks samasugune teenus nagu kõikide muude organite ravi, siis kusagil 160 miljoniga peaks arvestama. Paljud inimesed küsivad, on aastaid küsinud, et miks selline erisus peab olema, et sooltoru ühes otsas on mingisugune anomaalia.

Ükskõik, millist otsa me vaatame.Igal juhul hea eelnõu, väike sammukene jälle õiges suunas. Aga peaks astuma ka suuremaid samme. Tänase päeva kontekstis eelkõige peaks tegelema elektriga, mida kolleeg Reinsalu siin edukalt rääkis jälle, ja paljude muude asjadega. Ka kolmandikuga inimestest, kellele hambaravihüvitiste puhul tuleks leida selline parem sõnastus, et see 14 miljonit aastas läheks õigesse kohta. Praegusel hetkel kusagil 4 miljonit aastas läheb [kuhugi] nii-öelda mittesihipäraselt, see tähendab, et need, kes kõige rohkem seda vajavad, seda ei saa kahjuks. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei paista. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 467 lõpphääletus. Kõigepealt teeme saalikutsungi.

Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 467. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 93 saadikut, eelnõu vastu on 1, erapooletuid ei ole. Eelnõu on heaks kiidetud. Läheme tänase kümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 468 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, saame minna hääletamise juurde. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 468 lõpphääletus. Kas on vaja saalikutsungit?

Eelnõu poolt on 92 saadikut, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu on heaks kiidetud. päevakorrapunkt on läbi. Saame minna 11. päevakorrapunkti juurde, selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 469. Tegemist on kolmanda lugemisega. Avan läbirääkimised. Palun, Kersti Sarapuu!

istungi juhataja! Head saalis viibijad! Keskerakonna fraktsioonil on hea meel, et lisaks juba tehtud ja ees ootavatele erakorralistele pensionitõusudele saame siin Riigikogu suures saalis rääkida ka keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastusest.Iga-aastane indekseerimine tõstab küll keskmist vanaduspensioni, kuid pole piisav, et tuua meie inimesed vaesuspiirist välja. Keskerakonna eestvedamisel on partneritega viidud ellu kaks järjestikust erakorralist pensionitõusu ning ning kolmas tuleb 2023. aasta 1. jaanuaril. Oluline on täheldada, et erakorraline tõus kasvatab pensione kiiremas tempos ka järgnevatel aastatel iga-aastase indekseerimise järel.Oleme eakate toimetulekule alati suurt tähelepanu pööranud ja suhtume soosivalt kõikidesse meetmetesse, mis aitavad kaasa pensionäride elujärje parandamisele. Pensionide tõstmine on põhimõtteline ja vajalik suund, et aidata kaasa ebavõrdsuse vähendamisele, eriti praegusel keerulisel ajal, mil COVID‑19 kriis ja hüppeliselt tõusnud energiakandjate hinnad võivad sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust veelgi suurendada.Vanaduspension peab tõusma elukallidusest kiiremini, sest Eesti vanemaealiste olukord on üks raskemaid Euroopa Liidus. 2019. aastal elas suhtelises vaesuses üle 40% meie eakatest. See on ebaõiglane ning riigi ja inimeste väärikust riivav, mistõttu tuleb ka edaspidi astuda samme eakate heaolu parandamiseks.Lõpetuseks olgu öeldud, et indekseerimise ja pensioni baasosa erakorralise 20‑eurose tõusu abil kasvab kasvab 1. aprillist 2023. aastal pensioni baasosa 295,1 euroni ning keskmine 44‑aastase pensionistaažiga vanaduspension eeldatavalt 654 euroni. 2024. aastal peaks keskmine vanaduspension tõusma 690 euroni.Suure osa meie pensionäride seis ei ole kaugeltki roosiline, kuid vähehaaval liigume selles suunas, et suudame pakkuda kõigile oma eakatele inimväärset elu ja väärikat vananemist. Toetame siis südamest seda eelnõu, et meie eakad saaksid praegusel keerulisel ajal lisatuge. Aitäh teile! Aitäh! Aivar Kokk, palun!

teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise. Kui seda otsust poleks tehtud, siis me täna ei arutaks seda eelnõu, mis meil siin laua peal on.

on kolmandal lugemisel eelnõu, kus keskmise pensioni tulumaksust vabastamist ei tehta mitte järgmise aasta 1. jaanuarist, mis tänaste energiahindade tõusu puhul oleks ju loomulik, vaid 2023. aastal. Kolm aastat võtab aega see, et teha arvutiprogramm, et meie eakaid aidata ja nende kättesaadavat pensioni tõsta. Ausalt öeldes see on piinlik. Kui mõni minister oma valdkonnas ei saa hakkama, siis tulebki seda tunnistada ja kutsuda minister tagasi. Muidugi on arusaamatu, et meil siiamaani on valdkonna ministrid olnud, aga nüüd enne kõnepuldist öeldi, et on erakonna minister. Võib-olla sellel juhul on see andestatav, et siis ei pea see asi täpselt nii minema, nagu soovitakse. Aga kui me vaatame tänast olukorda ja näeme energiaturu seisu, siis minu arvates veel ühe nädalaga jõuaks väga palju ära parandada. Täna Isamaa Erakond andis üle valitsusele pöördumise, et kiirelt teha otsused, kuidas aidata Eesti inimesi inimesi kodusoojuse ja elektri kulude katmisel ning ka meie ettevõtjaid. Praegu peaks mõtlema väga selgelt ja kiiresti neid otsuseid tegema. 2020. aasta kevadel, kui COVID‑i kriis tekkis, suutis tolleaegne valitsus kahe nädalaga teha ära otsused. Praegu tundub kogu aeg nii, et Isamaa teeb ettepaneku, siis läheb pool aastat mööda, siis tuleb koalitsioon selle ettepanekuga ja see otsus tehakse. Aga nagu me näeme selle otsuse juures, kui me tegime riigieelarvesse parandusettepaneku – nii‑ või naapidi on raha tulnud teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisega riigieelarvesse just pensionide ja toetuste tõstmiseks –, siis seda ei toetatud, et see

Aga 75% Eestimaa elanikest, tööl käivatest elanikest ja pensionäridest, saavad kas keskmist või alla keskmise palka. Ja kui seal küttekulud kasvavad mitmesaja euroni ehk kaks-kolm korda, isegi kui sul on täna fikseeritud elektrihind, nagu mul õnneks on, siis mulle on juba Eesti Energia saatnud kirja, et uuest aastast on see hind kaks korda [suurem]. Gaasi puhul ei ole midagi rääkida, sa saad teada järgmine kuu, et sul hind on juba uus. Ja jaanuarikuust on jälle uus. See hind on ju tänaseks tõusnud juba praktiliselt üle kolme korra. See on vaja Eesti elanikkonnal kinni maksta. Miks? Me teame täna, et energia tootmise, elektri tootmise omahind on 30 eurot megavatt-tund.

Me olime alles viis aastat tagasi üks õnnelik riik, kes Euroopa Liidus suutis toota elektrit nii palju, kui me ise tarbisime. Kas te teate seda, et järgmise kahe aasta jooksul Narvas pannakse veel kaks energiaplokki kinni? teate seda, et me ei suuda enam isegi poolt oma tarbimist ära katta?Ka eile ei suutnud Eesti oma vajadust ise [katta]. Siinsamas viimased kümme aastat me oleme rääkinud roheenergiast ja tuuleparkidest. Kümme aastat ei ole lasknud meie riigi ametnikud ühtegi tuulepargi arendust teha. Mitte ühtegi! Ja siis, kui mõni ametnik saab ametist lahti, ta kirjutab, et mõni poliitik pahandab. Loomulikult pahandab. Vaadake kas või keskkonnakaarti – kui palju Eestis on selliseid kohti, kuhu võiks tuuleparke Praktiliselt ei olegi. Või siis Kaitseministeerium ütleb, et aga meil on mõned tööd tegemata, meil on mõned radarid juba kümme aastat ostmata. Need on tänaseks juba kümme korda kallimad – need, mida ostetakse nüüd. Sellepärast ei saa teha. Nüüd me oleme siin eelnõu juures, kus raha on füüsiliselt olemas riigieelarves, võimalda oma inimestele erakorralist pensionitõusu. [See raha] on tegelikkuses terve selle sajandi meie pensionäride käest ära võetud ja antud pankadele teises pensionisambas mängimiseks.

kasvas, aga enamikul mitte. Mõelge täna, koalitsioonipoliitikud, miks te teete selle tõusu alles kahe aasta pärast, kui kõik eakad ootavad seda 1. jaanuarist.

Ma pole kordagi öelnud, et minister Kiik ei ole oma tööga hakkama saanud. Vastupidi, minister Kiik teeb oma tööd südamega ja on väga heade lahendustega tulnud korduvalt Riigikogu ette. Aitäh! Jaa. Kuna kolleeg Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Me Eestis ikka armastame edetabeleid, aga kahjuks oleme ühtlasi edetabeli tipus pensionäride suhtelise vaesuse poolest. Samas oleme tipus ka eakate hõive määra poolest. Seda küll nähakse positiivsena, et meil on selles mõttes kaasav tööjõuturg, et hõivemäärad nii sugude kui ka vanuserühmade lõikes on suhteliselt ühtlased. Aga tegelikult see indikeerib ju seda, et eakate toimetulek on raske ja nad käivad tööl selleks, et pensionile lisa teenida.

Seega, riigi kohustus pensionäride toimetulek tagada on praeguse pensionäride põlvkonna ees palju suurem kui järgmiste puhul. Ja seega on keskmise pensioni tulumaksuvabaks muutmine väga õige samm. See 654 eurot tulumaksuvabalt – kahtlemata seda tuleb toetada ja see, et see indekseeritakse keskmise pensioniga, on samamoodi väga õige. Omaaegne tulumaksureform tegelikult oli ka mõeldud nii, et maksuvaba tulu liigub kaasa, on see siis alampalgaga või keskmise pensioniga. Kahtlemata ta jääb muidu ajale jalgu. Nii et keskmine pension tulumaksuvabaks ja selle indekseerimine, nii et keskmise pensioni tõusuga ka maksuvaba miinimum kasvab, on 65‑aastaste inimeste jaoks kahtlemata õige käik. Aga nüüd see rakendamise pool. Seda ei saa küll samamoodi heaks kiita. Ka muudatuse eest seisjad on seni rõhutanud kogu aeg maksusüsteemi lihtsust. Nüüd me jõuame selleni, et lisaks sellele keerulisele maksuvaba tulu süsteemile, mis meil praegu on, tekib meil kaks erinevat tulumaksustamise režiimi. Üks kehtib nooremate inimeste jaoks kui 65 eluaastat ja teine kehtib inimeste jaoks, kes on vanemad kui 65 eluaastat. maksusüsteemi teeme selle otsusega kahtlemata keerukamaks. Inimeste toimetulek ei tohi küll selle keerukuse taha jääda. Aga nagu omal ajal maksuvaba tulu muudatusi tehes, tegelikult ühtne maksuvaba miinimum kõigi jaoks ja eelarveneutraalsuse mõttes kõrgem maksumäär ülejäänud tuluteenijatele oleks palju mõistlikum lahendus. Selle konkreetse eelnõu kohta sotsiaaldemokraadid tegid muudatusettepaneku ja see puudutab töötavaid inimesi. See, et pensionäride tulumaksuvaba miinimum keskmise pensionini tõuseb, on suurepärane. Aga toimetulek on löögi all töötavatel inimestel. Ka töö peab võimaldama äraelamist. Täna on siin puldis kõrgetest energiahindadest ja inflatsioonist juba korduvalt juttu olnud. See, et töötava inimese tulumaksuvaba miinimum ei ole indekseeritud ja püsib 500 euro peal, kui alampalk tõuseb 654 euroni järgmisel aastal, on lubamatu. Me kompenseerime selle suurema toetuse maksmisega eelarvest. See ei ole väärikas lahendus, see ei ole mõistlik lahendus. Kõrgem maksuvaba tulu ka töötavale inimesele, samas mahus kui pensionäridele, oleks nii administratiivselt, süsteemi lihtsuse huvides mõistlik, aga ka sotsiaalselt õiglane. Nii et on väga kahju, et sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek toetust ei leidnud, edaspidigi selle eest, et maksuvaba miinimum ka töötavale inimesele tõuseks ja peaks ajaga sammu. Aitäh! Aitäh! Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Reformierakonna fraktsiooni juhina on mul suur rõõm, et oleme jõudnud keskmise pensioni tulumaksust vabastamise eelnõuga kolmandale lugemisele, ja palun kõigil Riigikogu liikmetel seda muudatust toetada. See on väga oodatud sõnum 270 000 inimesele, kes alates 1. jaanuarist 2023. aastal hakkavad oma tööga teenitud pensionist rohkem raha kätte saama. Eriti ootasid seda sõnumit aga töötavad pensionärid, kes üle-eelmise valitsuse kehtestatud maksuküüru all kõige enam kannatanud on. See, et keskmise pensioni pealt tulumaksu ei maksta, on Reformierakonnal olnud pikaajaline poliitiline põhimõte, millest pidasime kinni kõikides meie juhitud valitsustes. Meie seisukoht on, et kui inimene on ausa tööga oma pensioni välja teeninud, siis vähemalt keskmises ulatuses ei ole seda õige maksustada. Üle-eelmine valitsus aga loobus sellest printsiibist, mis tähendas, et maksud hakkasid sööma pensionitõuse. Kui eelmisel aastal tõusis keskmine pension üle 500 euro, siis iga seda summat ületava euro pealt läks 20 senti tulumaksuks. 2023. aasta 1. jaanuaril on keskmine pension praeguse teadmise järgi 654 eurot. See tähendab, et see seadusemuudatus tõstab keskmisele pensionärile igakuiselt kätte jäävat raha 30 euro võrra. Olukorras, kus me räägime endiselt eakate vaesusriskist, on see suur samm. Hea uudis on see eelnõu ka töötavatele pensionäridele. Meenutan, et 2018. aastal kehtima hakanud tulumaksusüsteemi maksuküür lõi kõige teravamalt just töötavaid pensionäre. Koguni 57% neist hakkas saama vähem raha kätte Kuigi kõik erakonnad lubasid, et see ebaõiglus tuleb parandada, jõudsime nii kaugele alles Reformierakonna juhitud valitsuse ajal. See 654 eurot hakkab töötavatele pensionäridele olema maksuvaba igal juhul, sõltumata sellest, kui palju nad veel tulu teenivad. See on märgiks, et me hindame nende panust tööjõuturul kõrgelt. Aitäh teile! Nendest viimastest lausetest tuleb otsida vastust ka Isamaal, kes täna siin südantlõhestavalt küsib, et miks see seadusemuudatus ei hakka kehtima varem, näiteks kolme nädala pärast. Sõbrad, kus te olite nendel aastatel, kui te ise valitsusvastutust kandsite ja ennenägematu tulumaksukäki kokku keerasite? Keskmise pensioni vabastamine tulumaksust oleks olnud võimalik kirjutada eelarvesse 2017., 2018., 2019. ja 2020. aastal. Seda aga ei juhtunud. Tänane valitsus on asjaga liikunud edasi täpselt nii kiiresti, kui eelarveraamid ja süsteemi IT‑võimekus võimaldavad, ja jõudnud täna siin teie ees oleva tulemuseni. Kutsun kõiki üles seda eelnõu toetama. Aitäh! Suur aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus, aga mul on tunne, et me peame enne seda tegema ikkagi saalikutsungi.Head

kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 469. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetas 91 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid ka ei ole. Eelnõu on vastu võetud. Tänane 12. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 464 kolmas lugemine. Kutsun pulti ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Andrei Korobeiniku. Palun! Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid! Väga oluline punkt on praegu meil siin, nimelt järgmise aasta riigieelarve. Ja ma räägin teile sellest, mis toimus kolmanda lugemise ettevalmistamisel.Rahanduskomisjon arutas riigieelarve seaduse eelnõu kolmanda lugemise ettevalmistamist 23. novembril ja 6. detsembril. Arutelu oli väga põhjalik ja kirglik.

Kulude maht ületab küll tulude mahtu, aga struktuurne positsioon on paranenud nii võrreldes eelmise aastaga kui ka riigi eelarvestrateegiaga aastateks 2022–2025. Riigieelarves on arvestatud mõned olulised eesmärgid, nagu näiteks 1% SKP-st läheb teadus‑ ja arenduskuludeks, mis on positiivne. Järgmise aasta riigieelarve koostamisel lähtuti riigi eelarvestrateegiast 2022–2025, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist, Euroopa semestri raames antud Euroopa Komisjoni soovitustest ja Rahandusministeeriumi suvisest majandusprognoosist.

siis, kui ma olin veel ühes teises komisjonis. Rahanduskomisjon koostas 10 muudatusettepanekut ja see arutelu oli juba palju pikem. komisjoni muudatusettepanekud koosnevad ministeeriumide valitsemisalade sisestest ja vahelistest täpsustavatest muudatustest,

regionaalsete investeeringute ettepanekute tegemisest ja palusid suunata vabanevad vahendid reservi asemel

tuleneb meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõus veeteetasu määra poole võrra vähendamisest ettenähtud veerandi asemel. See on küll miinusmärgiga ettepanek, aga

vahendeid 5,7 miljoni euro võrra rahvusvahelise reisilaevanduse toetusmeetmega jätkamisel järgmisel aastal. Veerand miljonit suunatakse Pühalepa Püha Laurentiuse kiriku renoveerimiseks ja see on tulnud Hiiumaa Vabadussõja monumendi rajamise summa vähendamisest. RMK dividendidest tuleb Rally Estonia korraldamiseks 2,5 miljonit. Isamaa fraktsiooni ettepanekutest arvestas komisjon ühte ettepanekut osaliselt, see puudutab sedasama

esitatud muudatusettepanekud, mida Vabariigi Valitsus ei toeta ja mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Paljud ettepanekud nägid katteallikana Vabariigi Valitsuse reservi, aga Vabariigi Valitsuse reservis on ettenägematuteks kuludeks määratud vaid 6 miljonit järgmiseks aastaks. Üldsumma on küll suur, seal on üle 100 miljoni, aga need vahendid on mõeldud üldjuhul konkreetseteks tegevusteks, näiteks IKT-projektide kulud 37,7 miljonit, kinnisvaraehitus 12,4 miljonit, teadus‑ ja arendustegevus 7,1 miljonit ja nii edasi. edasi. Tulenevalt rahanduskomisjoni märkustest koostas Rahandusministeerium järgmise aasta riigieelarve seletuskirjas olevate vigade protokolli ja parandatud seletuskirja ning see on lisatud veebis eelnõu kaardile. Eelnõu teksti on sisse viidud keelelised ja tehnilised täpsustused. Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused. Võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda kolmapäevaks, 8. detsembriks 2021, kolmas lugemine lõpetada ja viia läbi lõpphääletus. Suur tänu tähelepanu eest! Aitäh! Nüüd on võimalik esitada küsimusi. Esimene küsija on Aivar Kokk. Palun!

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Avalikkusele on teada, et Jüri Ratase ja WHO vahel on sõlmitud 5. oktoobril aastal 2020 vastastikuse mõistmise memorandum koostöö, digitaalse tervishoiu ja innovatsiooni valdkonnas. Praeguseks on WHO kodulehel avalikkusele kättesaadav ka dokument digitaalse COVID-19 sertifikaadi rakendamisest. Väga oluline info on selle dokumendi leheküljel 6, kus kus näeme, et lisaks Bill ja Melinda Gatesile, Rockefelleri Fondile ja muudele huvitavatele sponsoritele on dokumendi üheks rahastajaks ka Eesti Vabariigi valitsus. Küsimus teile kui rahanduskomisjoni esimehele, kes peaks tundma kõiki asju täpselt: millise summaga Eesti Vabariigi valitsus seda projekti rahastab ja milliselt eelarve realt see rahastamine on ette nähtud? Aitäh, Aitäh! Kahtlemata uskumatult põnev teema! Aga teise ja kolmanda lugemise vahel ei ole ühtegi selleteemalist muudatusettepanekut laekunud. See on ka peamine põhjus, miks komisjon ei ole nendel kahel istungil seda arutanud. Nii et ma kahjuks ei saa selle punkti raames ühtegi selgitust anda, kuigi väga tahaks. Aitäh! Urmas Reinsalu, palun! Tint ei ole veel kuivanud sellel otsusel, kus koalitsiooni esindajad hääletasid maha Isamaa ettepaneku

härra Aas, ma loen, täna ütleb: tuleb alandada käibemaksu, homme pannakse valitsejatele, peremeestele-perenaistele need ettepanekud lauda –, miks ei toetanud Keskerakond rahanduskomisjoni hääletusel seda ettepanekut? Miks te olete vastu käibemaksu alandamisele, et tarbijatele jääks järgmisel aastal 225 225 miljonit eurot taskusse ja me vähendaksime inflatsiooni vähemalt 2% võrra? Tint Aitäh! No lisaks sellele, et ma liikusin Reformierakonnast Keskerakonda, liikusin ma ka põhiseaduskomisjonist rahanduskomisjoni. Ma võin kinnitada, et tint oli täiesti kuivanud, kui ma sinna jõudsin, ja need enne teist lugemist esitatud muudatusettepanekud

enamik nendest muudatusettepanekutest eeldab, et katteallikaks on riigireserv, aga riigireservis on 6 miljonit eurot, mis on mõeldud ettenägematuteks kuludeks, mitte 200 miljonit ja rohkem. Kuna 6 miljonit on niivõrd väike summa, siis väga head muudatusettepanekud enamasti toetust ei leidnud, kuna raha lihtsalt ei ole. Ajad on sellised. Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Kas te ütleksite, kui palju suureneb järgmise aasta eelarve võrreldes selle aasta eelarvega – eelarve maht, maksutulu laekumine – ja võrreldes varasemalt kinnitatud riigi eelarvestrateegiaga? Küll oleks hea, kui saaks need kaks numbrit teada, mitu miljardit või mitusada miljonit suureneb. Ja kas selle taustal teie arvates ja komisjoni arvates on põhjendatud maakonnaliinide kärbe, riigimaanteede äärest käimlate ja prügikonteinerite äraviimine,

näiteks prügikastide äraviimisest. See on üldine loogika, et ministeeriumid vähendavad enda valitsemisala kulusid, aga põhjalik arutelu toimus nii komisjonis kui ka siin saalis oluliselt mitu tundi varem. Nii et olen teie ees selleks, et tutvustada seda, mis toimus enne kolmandat lugemist, ja hea meelega vastan küsimustele, mis puudutavad neid kahte istungit. Aitäh! Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja Andrei! Vaata, mina tulen keskkonnakomisjonist ja keskkonnakomisjonis me oleme arutanud vägagi põhjalikult Eesti metsanduse arengut ja sealhulgas RMK käekäiku. Ja keskkonnakomisjon on olnud täielikult üksmeelne selles, et dividenditulu tuleks vähendada. See on olnud selliseks eeskujuks, et näidata rahvale, kes peaks sellest aru saama [nii], et tõepoolest tulevikus metsa raiutakse vähem. See on olnud selline poliitiline, üldpoliitiline avaldus, hea avaldus. Samal ajal on arutatud

Kuidas see nii on läinud ja kes selle ettepaneku tegi? Ja kas keskkonnakomisjoniga ka arutati? Aitäh! See arutelu toimus siiski ilmselt valitsuse tasandil ja ka komisjonis oli see arutelu üsna põhjalik. Tõepoolest, küsimus ei ole, ma arvan, dividendide suuruses, vaid selles, kuhu see raha täpsemalt läheb. See, kas Rally Estonia on ideaalne siht selleks, et suunata sinna 2,5 miljonit RMK dividende

Küll mitte konsensuslik, aga enamus otsustas. Heiki Ma saan aru, et komisjon loomulikult arutab neid ettepanekuid, mida siin kahe lugemise vahel on tehtud, aga ei saa märkimata jätta, et riigieelarve kasvas 1,8 miljardit ja kasvuprotsent oli 17 17 tulude poole pealt vaadatuna. Ja kui nüüd tulla omavalitsuste juurde, siis tegelikult mitte ühtegi Isamaa esitatud omavalitsusi puudutavat ettepanekut

sisulist vastuväidet, miks omavalitsused üheselt kõrvale lükati ja kõik need ettepanekud tagasi lükati? Suur

summas seda projekti rahastatakse ja milliselt eelarve realt. Teie olete selle komisjoni juht ja peate detailideni kõikidele küsimustele oskama vastata. Küsimus on ka selles, et selle taga on ju mõlemad teie valitsuse kõrged tegelased, Jüri Ratas ja Tanel Kiik, muidugi veel Kaja Kallas. Aitäh! Aitäh! Te eksite päris mitmes asjas. Esiteks, ma ei rääkinud, et komisjon ei arutanud seda esimesel või teisel lugemisel. Ma räägin praegu sellest, mis toimus teise ja kolmanda lugemise vahel. Teiseks, ma ei ole ametnik. Ja kolmandaks, ma räägin ikkagi sellest, mis toimus konkreetsel kahel istungil. Ja tõepoolest, nende

et midagi välja võtta või lisada sinna koostööprojekti. [Kui oleks], siis mul oleks põhjust seda teile ette kanda, aga seda põhjust praegu paraku ei ole ja ma isegi suure tahtmise juures ei saa seda teha. Aitäh! Peeter Ernits, palun!

seesama RMK dividendi ootus oli kasvanud jne. Nii et selles mõttes ei ole seal sellist ühte rida, kus oleks vastus teie küsimusele. Aga kõik need tabelid on kättesaadavad saali tagaotsas, kus saab nendega rahulikult tutvuda ja ilmselt seda summat ka kontrollida. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Hea komisjoni esimees! Kuulasin teie vastuseid ja kukkusin tooli pealt maha. Tulin siia

minutit, te põhimõtteliselt ei arutanud, siis mul on küsimus, mil viisil te seda oma erakonnas arutate. Ma saan aru, et teie minister Taavi Aas on esinenud samasisulise ettepanekuga. Kas fraktsioonis toimunud arutelu oli samamoodi poolteist minutit, te saatsite ta pikalt ja see, mida ta etleb meile, ongi tegelikult üks kommunikatsiooniprojekt ja te sisuliselt Keskerakonnas selle teemaga ei tegelegi, nii nagu te seda komisjoni juhite? Aitäh,

Nemad on näinud neid muudatusettepanekuid juba korduvalt ja sellist sisemist põlemist neil ei olnud. Tegemist ei olnud mingisuguse teerullipoliitikaga, vaid ma reaalselt lähtusin kolleegide soovist ja panin need hääletusele paketina. Ühtegi vastuväidet Isamaa saadikutelt, pehmelt öeldes, ei kõlanud. Aitäh!

ajal tehtud ettepanekutega. No ei olnud päris nii, oli ka ikkagi teatud muudatusi. Ma toon kas või ühe näite: Tallinna–Rapla–Viljandi raudtee rekonstrueerimise jaoks. Kui

nii sisukad kui tahes, me neid niikuinii ei arvesta? Olgu selle energiakriisiga olukord, kuidas on, see pole oluline, sest need sisendid tulevad väljastpoolt ja valest kohast. Ava natukene seda köögipoolt ikkagi pisut rohkem. Just, ma saan aru, et Jürgen siin kõrval väga tugevalt häälitseb, ta ei saa paraku ise pulti minna. Ava seda palun!

olid uued muudatusettepanekud, nagu näiteks regionaalrahad, mis tulid Isamaa fraktsiooni poolt – kõik olid

Mõnikord olid vaidlused, aga ma eeldan, et need vaidlused olid enamasti peetud ikkagi enne teist lugemist. Enne kolmandat lugemist olid kõik juba selliste punaste joontega tutvust teinud ja see arutelu oli võib-olla tõepoolest natuke Urmas Reinsalu, palun! Kuulge, härra ettekandja, mind ei rahulda kuidagi see teie praegune ettevalmistusstiil. Te olete nagu dessantväelane, kes öösel on langevarjuga tulnud vaenlase tagalasse, rahanduskomisjoni, et te ei tea, mis toimub Eesti poliitikas. Te ei tea midagi hinnakriisist, te ei tea midagi, mis toimub rahanduskomisjonis, te ei tea midagi, mis toimus arutelul teise lugemise eel.

ettepanekut vähendada käibemaksu energiakandjatele, selles loogikas, mida te teate suurepäraselt, et katteallikas enamikule sellele on kasvav või ülelaekuv elektrienergia, gaasi ja kütte hinna tõusust tulenev käibemaksu lisalaekumine? Seda on konstateerinud ka teie enda valitsuse juhtivad poliitikud ja Euroopa Komisjoni liige. Miks me sellise asjaga venitame olukorras, kus enamik kattest tegelikkuses laekub meil isetekkeliselt lihtsalt suurema käibe tõttu ja suuremate hinnatasemete tõttu riigis? Vastake sellele palun! (Juhataja helistab Aitäh, hea Urmas! Me oleme sinuga aastaid olnud sellel poliitilisel teekonnal koos, mõnikord kahetsusväärselt ka lahus, ja sa tead võib-olla isegi paremini kui mina, et komisjoni ettekandjana ma ei saa isiklikku arvamust avaldada. Ma väga tahaks seda teha. Me saame koos peale seda ettekannet arutada ka energeetikavaldkonna muresid, aga praegu komisjoni ettekandjana ma ei saa seda teha. Nii et ma isiklikele küsimustele siit puldist hea meelega ei vastaks. Ma ei saa aru, mis meil siin toimub. Ma ei küsinud ju Andrei Korobeiniku kui maletaja või infotehnoloogi käest isiklikku küsimust. Ma küsisin keskset eelarvet menetleva parlamendi, põhiseadusliku organi juhilt seisukohta, miks üks konkreetne ettepanek ei leidnud toetust. See ei ole kuidagi isiklik adresseerimine, mis puudutab eraelulisi või muid probleeme. Härra istungi juhataja, kas mul on legitiimne õigus parlamendi kõige olulisemas küsimuses, kõige tähtsama akti puhul, milleks on eelarve kinnitamine, saada sisulist vastust kõige akuutsema kriisi keskmes, mis puudutab energiakandjate hinnakriisi? Ma Ma täpsustan, et meil toimub siin riigieelarve seaduse eelnõu kolmas lugemine, 464 SE. Loomulikult on igal Riigikogu saadikul õigus tahta saada sisulisi vastuseid. Kas ta päriselt saab või ei saa, seda ma ei saa garanteerida. Helir-Valdor Seederil on ka protseduuriline. Aitäh! Mul on sama temaatika, protseduuriline küsimus. Tõepoolest, rahanduskomisjoni esimees viitas, et ta ei saa vastata küsimusele, miks rahanduskomisjonis tema ja veel ja veel mõned rahanduskomisjoni liikmed hääletasid muudatusettepaneku vastu, mis nägi ette käibemaksu alandamist. Ta viitas, et kodukord ei võimalda tal sellele isiklikule küsimusele vastata. Minu arvates kodukord võimaldab, see on täiesti sisuline küsimus ja kodukord lausa kohustab teda vastama, mis olid ühtede või teiste liikmete argumendid komisjonis, et nad hääletasid niimoodi. See ei ole isiklik küsimus. Kas ma olen õigesti kodukorrast aru saanud? Kui ma olen õigesti kodukorrast aru saanud, siis ma palun, et juhataja annaks rahanduskomisjoni esimehele sõna, et ta vastaks sellele küsimusele. Jaa, minu meelest ei ole ka siin olnud isiklikke küsimusi, vaid on olnud eelnõuga seotud või menetlusega seotud küsimused.

Me vajame sisulist debatti ja sisulisi vastuseid, see on vähim, mida me saame ühiskonnale pakkuda. Olukord selles, et need on otsekui salajased, neist ei tohi siin kõnetoolis rääkida või keegi on ära keelanud selle. Ma ei ole selle mõttekäiguga nõus. Ma arvan, et parlamendil on õigus oodata ettekandjalt ausaid vastuseid selle kohta, mis olid tema või teiste vastuhääletamise motiivid, sest see on väga tähtis järelduste tegemise koht ka tulevaste võimalike alternatiivide leidmiseks, kuidas sellest kriisist välja tulla. Aitäh! Jaa, ma loodan ka, et meil on võimalikult sisuline debatt. Enne, kui ma annan sõna ettekandjale, on ka Jüri Jaansonil protseduuriline küsimus. Küsimused tulenevad küsimustest saalis ja

Hea meelega täpsustan. Ettekandja on rahanduskomisjoni esindaja, ühtlasi on ta rahanduskomisjoni esimees. Ta on rahanduskomisjoni ettekandja, kes räägib menetlusest enne lõpphääletust ja kolmandat lugemist. Kas

küsis väga konkreetselt, me võime seda stenogrammist näha, mis on minu isiklik arvamus. Minu isiklik arvamus. Mul on erinevad isiklikud arvamused, aga komisjoni ettekandjana ma ei pea õigeks neid avaldada, me saame seda teha teises formaadis, mitte siin saalis. See on põhjus, miks ma ei näinud võimalust oma isiklikku arvamust avaldada. Nüüd, kui küsimus on selles, miks komisjoni liikmed ei toetanud üht või teist ettepanekut, siis sellele küsimusele ma vastasin korduvalt, no kaks korda. Esiteks, teise

ettepanek komisjoni liikmetelt, et nad on näinud neid ettepanekuid, arutanud neid ja ei soovi seda arutelu enne kolmandat lugemist. Seda, miks üks või teine saadik hääletas nii, nagu ta hääletas, ma tõepoolest ei tea. Ma lihtsalt ei oska mõtteid lugeda ja isegi rahanduskomisjoni esimehe rollis mul ei ole seda võimalust ja sellepärast ma ei oska teiste saadikute kohta arvamust avaldada. Nad ei argumenteerinud enda poolt- või vastuhäält.

Just nimelt eelarve menetluses on ette nähtud erikord, kus sisuline arutelu toimub ka enne kolmandat lugemist ja unikaalselt on võimalik ka kolmandal lugemisel menetleda muudatusettepanekuid. Nüüd on komisjoni esimees teinud avalduse, mis mind hämmastab ja vapustab. Ta ütles, et sisulist arutelu komisjonis ei toimunud. Kodukorraseadus näeb ette, et sisuline arutelu toimub nii esimese ja teise lugemise vahel kui ka teise ja kolmanda lugemise vahel. Nüüd tunnistas komisjoni esimees üles, et 13 miljardi euro maksumaksja raha kulutamise üle vastavalt põhiseaduslikule eelarveprotseduurile sisulist arutelu ei toimunudki. Ettepanek langetada käibemaksu 9%-le ei leidnud isegi nii palju eluõigust või viitsimist komisjonis, et sisuliselt seda arutada.Mu arutada.Mu küsimus on selles, härra istungi juhataja, kas siin ei ole tegemist sellise olukorraga, kus meil on tekkinud komisjonis menetluslik rikkumine,

hääletusel vait, siis ta loomulikult ei suudagi komisjoni liikmete motiive selgitada, kuna näiteks oletame, et üks või teine komisjoni liige seda ei väljendanud. Küll aga saab ta oma seisukohta komisjoni liikmena sisuliselt põhjendada, miks komisjoni liikmed – need liikmed, kes väljendasid end või vaikisid, seda ta saab ju kommenteerida – ei – ei pidanud mõistlikuks seda ettepanekut toetada.Kuidas istungi juhataja tõlgendab, kas teise ja kolmanda lugemise vahel peab rahanduskomisjonis toimuma sisuline muudatusettepanekute arutelu? teiseks, kas komisjoni liikmete hääletusmotiive, ammugi veel konkreetse hääle [motiive], on lubatav siit parlamendi kõnetoolist juhtivkomisjoni ettekandja poolt esitada või mitte? Austatud Ma rahustaks siiski, Urmas. Ma ei näe praegu ohtu, et me oleme rikkunud oma kodukorda selle menetlusega. See, kui põhjalik või mittepõhjalik on arutelu komisjonis – tõepoolest, õigesti märgitud, et eelarve eelnõu puhul on erikord arutelu kvaliteedi või mahu osas ei ole meile midagi ette kirjutatud, aga kindlasti on need protseduurid läbitud. Seda, ma arvan, siin keegi kahtluse alla ei sea. Ja kahtlemata on õige, et ettekandja võib, kui küsimus on, on, põhjalikult ka oma motivatsiooni või oma arvamust siia sisse panna, aga eelkõige peab ta rääkima sellest, mis oli komisjonis arutelul. Siinjuures, ma arvan, ta on meile mitu korda seda juba rääkinud.Helir-Valdor Seederil on ka protseduuriline. Palun! Ma rahustaks Aitäh! Tõepoolest, komisjoni esimees on rääkinud, aga mitte küsimustele vastanud. Ja ta on tunnistanud, et ta on ka segaduses ning sellises olukorras on meil siin väga raske konstruktiivset arutelu teha. Aga ma ei ole päriselt nõus istungi juhataja hinnanguga,

vaid selles, et kodukorraseadus näeb ette erandi, et teise ja kolmanda lugemise vahel saab riigieelarve kohta teha muudatusettepanekuid, mida teiste eelnõude puhul ei saa, ja suurest saalist tulevad hääletusele ainult need muudatusettepanekud, mis on saanud komisjoni heakskiidu.

ühegi ettepaneku esitaja ei puudunud komisjoni istungilt, seal olid kõikide fraktsioonide esindajad kohal, niipalju kui mina aru saan – võib-olla komisjoni esimees saab selle üle täpsustada ja kõigil oli võimalik seda arutelu käivitada või selles arutelus sõna sekka öelda. Ma ei arva, et meil on praegu kodukorrakriis. Aga ma annan täpsustava sõna

Ma juba vastasin varasemale küsimusele, et mina olin küll harjunud sellega, et hääletatakse kõiki muudatusettepanekuid eraldi, aga ettepanek oli hääletada neid koos, ja selles mõttes, tõepoolest, aseesimees on ju minust palju staažikam. Mina tutvusin nende ettepanekutega protokollist. Ühtegi vastulauset sellele, et neid hääletatakse koos ja sisulist arutelu mis toimus enne teist lugemist, enne kolmandat enam ei toimunud, nende ettepanekute üle, mitte eelarve üle – ei järgnenud ja nii ta läks. Väide, et eelarve üle ei olnud sisulist arutelu, minu suust ei kõlanud, see on ümbersõnastamine, mis tõele ei vasta. Arutelu oli sisuline. Ja nüüd, kui ma saan aru, et meil tekkis konsensus, et ka isiklikud teemad on täiesti teretulnud, siis mina ei saanud kindlasti toetada ettepanekut, mis läks riigireservi kallale, kus oli 6 miljonit vaba raha, ja

mis puudutab kodukorraseaduse mõttest tulenevalt, kuidas pärast teist lugemist menetletakse rahanduskomisjonis riigieelarvet. Minu meelest see kvaliteet ei vasta kodukorraseaduse ootustele selles loogikas, kus ongi konstrueeritud eriline menetlustee. See ei ole tavapärane menetlustee nagu formaalsete muude vormiliste seaduste puhul, kus kolmanda lugemise eel saali saatmine on lihtsalt sisuliselt liturgilise tähendusega otsustus, tal ei ole mingit sisulise muutmise võimalust. Praegu meil on sisulise muutmise võimalus, meil on võimalik kõike ju tagasi lükata ja kõiki muudatusi teha või mitte toetada, mida komisjon on ette pannud, selle vahega. Ja ma tulen ikkagi selle juurde [tagasi]. Härra istungi juhataja, kas me ei peaks pakkuma komisjoni esimehele, kes kõneleb katteallikatest, võimalust avada sisuliselt seda, mis motiividel ta ei olnud valmis toetama käibemaksu langetamist elektrile, kaugküttele ja gaasile sellises energiakriisis, energiašokis, milles me praegu asetseme? Sest vaadake, härra istungi juhataja, tehiolud on ju muutunud. See eelarve tekst, mida me menetleme, elab suvise prognoosi alusel, aga andke andeks, meil oli novembrikuu inflatsioonimäär 8,8%. Ja see ei ole nali.

on taaskasutatavad. Need tulid meil teisel lugemisel ja on juba korra läbi käinud nii siin suures saalis kui ka komisjonis. Kindlasti ei ole õiglane öelda, et neid ei ole üldse arutatud.

Ja nüüd on Priit Sibulal küsimus, palun! Suur tänu, austatud istungi juhataja! Nii kaua polegi esimesena järjekorras küsimist oodanud. Ma olen teiega nõus, et kodukorrakriisi meil tõenäoliselt ei ole, aga segadust on üksjagu. Mul siiski on

Nii palju kui mina tean, valitsuses, juba eelmises valitsuses on kokku lepitud arusaam, et kui Rally Estonia toimub, siis valitsuse reservist vahendeid eraldatakse. Nüüd selgus, et oli vaja hoopis tõsta RMK dividendi ootust, et seda rallit toetada. Mis sai sellest valitsuse reservist? Ja kuskil linna peal ringlevad jutud, et sellest tahetakse hoopistükkis teha võrkpallikeskust. Kas see on [nii]? Mida teile räägiti? Ma saan aru, et see ei tulnud teie enda peast, vaid nii, nagu te viitasite, kusagilt ministeeriumist. Millised teadmised ja arusaamine teile seal teile seal komisjonis esitati ja miks te seda toetasite? Aitäh! Nendest kahest küsimusest ma vastaksin võib-olla esimesele. Ja sellele ma olen juba vastanud. Kuna see summa oli suurem kui reservi maht, mis oli ettenägematuteks kuludeks mõeldud, siis ma ei saanud seda toetada, seda raha lihtsalt reservis ei olnud. Kahjuks selle ettepaneku selle ettepaneku jaoks ei olnud vahendeid piisavalt. Aga nagu ka hea istungi juhataja rääkis, siis ajad muutuvad, võib juhtuda, et lisaeelarve raames me tuleme selle teema juurde tagasi ja nii edasi. Praegu kahjuks ei olnud ei olnud meil komisjonis piisavalt mänguruumi ja sellepärast ma ei saanud seda ettepanekut toetada. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Austatud rahanduskomisjoni esimees! Mul oli äärmiselt kurb teada saada, et teil ei toimunud sisulist muudatusettepanekute arutelu, eriti arvestades seda, et ka esimese ja teise lugemise ajal meil ei olnud võimalik teatud teemadel nii palju siin saalis arutada. Erki Savisaar, eelmine rahanduskomisjoni esimees, tunnistas, et ka haridusvaldkonna muudatusettepanekuid teise lugemise ajal väga ei arutatud komisjoni tasemel. tasemel. Tänu sellele ma võin järeldada, et haridusvaldkond kui tervik ei ole niivõrd prioriteet praeguse koalitsiooni jaoks. Hääletati maha muudatusettepanekud, mis puudutavad kõrghariduse finantseerimist, rahastamist, õpetajate järelkasvu temaatikat, huviharidust. Minu küsimus on: miks te hääletasite maha kõik haridusvaldkonda puudutavad muudatusettepanekud?

saate tutvuda tabeliga, siis seal on päris mitmed. Mis puudutab seda, mis on prioriteet ja mis mitte, siis antud eelarve raames

erinevad valdkonnad ja võrrelda neid eesmärgiga aru saada, mis on prioriteetne ja mis ei ole. See võib-olla ei ole selles mõttes ka rahanduskomisjoni pädevus valida prioriteetseid valdkondi, näiteks öelda, et haridus on tähtsam kui sotsiaal[valdkond]

maha, need kilomeetrid. Aga mis see nüüd ikkagi päriselus tähendab? Kas te komisjonis arutasite seda? Me ju saame aru, et energia hinnad kasvavad, ühistranspordis on energial ka oluline roll. Samal ajal toimuvad kärped, öeldakse, et tegelikult see 2%

kärpida sealt, kus liinivõrk on tihedam. Kas te seda arutasite ja mis see seisukoht on? Enne kolmandat lugemist mitte. Enne teist lugemist põgus arutelu toimus, nii palju, kui mina protokollidest olen suutnud tuvastada.

Teid valiti rahanduskomisjoni esimeheks 23. novembril, nii et te olete ametis olnud 15 päeva. Vanasti olid mõned 15 päeva kinni.

Kui rahulik see on olnud ja kui palju seal on räägitud elektrist ja sellest, et peaks midagi ette võtma, peale kõige selle bürokraatliku, mis seal hääletamisel toimus. Milline see atmosfäär on olnud? Kirjeldage palun viimast 15 päeva. Aitäh! Atmosfäär oli elektrit täis, aga üldiselt oli arutelu ikkagi konstruktiivne. Teatud küsimustes oli hääletusel ülekaal väga napp. Aga

Selles mõttes, ma arvan, et jõujooned olid tõepoolest teada juba siis, kui ma sinna komisjoni jõudsin.Kui ma nende protokollidega tutvusin, siis minule ei jäänud küll muljet, et saadikud oleksid kuidagi seisukohti vahetanud.

kestsid mitu tundi ja see otsus sai lõpuks tehtud. Nagu ma ettekande lõpus tutvustasin, siis täna on eelnõu saalis ja hääletustulemused on protokollidest teada. Aitäh! Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Austatud rahanduskomisjoni esimees! Mu teine küsimus on seotud katuserahaga. On teada, et eelmisel aastal, siis, kui Reformierakond oli opositsioonis, nad võitlesid katuseraha vastu

Pluss see, et siin on teatud silmakirjalikkus, sellepärast et kui näiteks teisel lugemisel opositsioonierakonnad on teinud teatud muudatusettepanekuid ja need hääletatakse maha, siis järsku mingisuguse koalitsioonisaadiku poolt tuuakse need katuserahana ja siis need leiavad toetust. Ehk siis oluline mitte sisu, vaid see, millise poliitiku käsi on heldem. Minu küsimus on: kuivõrd pingeline arutelu seoses katuserahaga oli komisjonis? Aitäh! See väide, et nimed kaovad lõpust, ilmselt ei päde, sellepärast et need ettepanekud on süsteemis registreeritud ja nendega saab tutvuda, seal on nimed siiski kirjas.Nüüd, see arutelu oli üsna kirglik. Jürgen Ligi tegi ettepaneku, et näiteks tema osa sellest summast ei läheks regioonidesse, vaid läheks otse riigieelarvesse.

ma ei tea, konkreetse rea kohta ei tulnud. Nii et selles mõttes see kasutamata investeeringute ümbersuunamine oli peamine põnev teema, rohkem neid selle küsimusega seoses ei olnud. Aitäh! Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! See on kärpimise, kokkutõmbamise, maapiirkondadest ja isegi maakonnakeskustest taandumise eelarve.

eelarve, arvestades tänast reaalsust, elab nagu mingis paralleelmaailmas. Kas komisjonis ei tõstatunud selles valguses küsimust, kuidas selline eelarve üldse nii kaugele on jõudnud? Aitäh, See otseselt ei olnud arutelu teema. Ilmselt see toimus niimoodi, et alguses oli esimene lugemine, siis oli teine ja praegu on saalis kolmas. Ja kui kolmandal lugemisel eelarve eelnõu leiab toetuse saalis, siis nii saab see vastu võetud. See on umbes selline formaat. Aga komisjon seda ei arutanud. See on üsna tavapärane praktika ja teiste eelnõude puhul toimub see sarnaselt. Aitäh! Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale! Me saame nüüd minna läbirääkimiste juurde. Juhin tähelepanu, et läbirääkimistel saavad sõna vaid fraktsioonide esindajad. Esimesena on end kirja pannud Jaanus Karilaid. Palun! Head kolleegid! Enne, kui keskendun 2022. aasta riigieelarvele, soovin tunnustada Eesti inimeste ja valitsuse pingutusi COVID-19 pandeemia olukorras. Ühise tegutsemise tulemusel on koroonaviiruse levik ja haiglate koormus langustrendis. Oluline on rõhutada, et suutsime kriisi tipu seljatada, hoides ühiskonna ja majanduse võimalikult palju avatuna. Need sammud kajastuvad ka majandusnäitajates. Eesti majanduskasv oli teises kvartalis 13% ja kolmandas ligi 9%. Oleme nende näitajatega Euroopa Liidus heas positsioonis, mis annab ühiskonnale kindlustunnet.Hea meel on tõdeda, et keerulisest olukorrast hoolimata saame tuleval aastal edasi minna suurte investeeringutega. Baltimaade moodsaima meditsiinilinnakuga Tallinna Haigla ehitamiseks on projekteerimisleping sõlmitud. Tasakaalustatud regionaalset arengut toetab riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rajamine. Jätkame neljarajaliste maanteede ehitusega. Jätkame Haapsalu raudtee ehitusega ning läheme jõudsalt edasi jalgpallihallide rajamisega.Lisaks oleme leidnud võimalusi palgatõusuks. Päästjate miinimumpalk tõuseb järgmisel aastal ligi 12%. 2023. aastal peame veel pikemate sammudega palgatõusudes jätkama.Ma ei saa jätta märkimata ka eakate sissetuleku suurendamist. Tuleval aastal tõuseb üksi elava pensionäri toetus 200 euroni ja 1. aprillil kerkib keskmine vanaduspension indekseerimise tulemusena 39 euro võrra: 591 euroni. 2023. aasta 1. jaanuarist tuleb kolmas erakorraline pensionitõus ning hakkab kehtima keskmise pensioni tulumaksuvabastus. Tulevikku vaatavalt saab öelda, et 2024. aastal peaks keskmine vanaduspension tõusma 690 euroni. Seega soovitan teil, head saadikud, riigieelarve poolt hääletada.Kuid kasutan võimalust ja rõhutan, et järsult tõusnud energiakandjate hinnad ja suuresti sellest tingitud hinnatõusud sunnivad meid lähiajal leidma lisalahendusi. Meil tuleb leida rohkem vahendeid hinnatõusu leevenduseks. Samuti peab valitsus tõsiselt kaaluma riigi eelarvestrateegia koostamise põhimõtteid. Kevadel langetatud kärpeotsused on tehtud kiirustades ja on olemuslikult ebatäpsed.

Ma võtan kolm minutit vaheaega.

Aitäh! Tervist, lugupeetud juhataja ja head kolleegid! Ma väga vabandan, aga kõiges on süüdi ajakirjandus. Ma andsin intervjuud ja ei viibinud saalis. Väga vabandan!

Nii ka seekord. Ja kuigi rahanduskomisjoni esimees ütles, et arvestati nn katuserahasid, siis tuletan rahanduskomisjoni esimehele meelde, et see ei olnud fraktsioonide või saadikute ettepanek, see oli komisjoni enda ettepanek. Nii et opositsiooni ettepanekutega siiski kahjuks ei arvestatud.

Reformierakond koos Keskerakonnaga leidis endas jõudu ja pani omapoolse katuseraha veel mitme miljoni eest menetluse käigus sisse kolmandale lugemisele. Aga nüüd teistest, sisulistest asjadest. Kõigepealt, kahju on sellest, et erakorralise pensionitõusu ja keskmise pensioni tulumaksuvabastust 1. jaanuarist 2022 ei arvestatud ja see lükati aasta võrra edasi, kuigi pensionireformi raha vabaneb juba sel aastal. Edasi, lahenduseta on selle eelarve raames kõige akuutsem probleem Eesti inimeste jaoks – see on elektri hind. Ei leidnud heakskiitu menetluse käigus erinevad seadusemuudatused, ei käibemaksu alandamise ettepanekud ega muud meetmed, mida välja pakkusime. Seniajani ei ole mitte mingit sisulist lahendust probleemile leidnud ja väidetavalt tulevikus hakkab arutama. Aga talv on reaalsus. Ühel hetkel me võime jõuda olukorrani, kus elektrimüüjad võivad kesktalvel külmaga võrgust välja lülitada nii mõnedki tarbijad. Edasi, väga Edasi, väga palju suuri sõnu on tehtud haritud Eestist, haritud inimestest, on räägitud eestikeelsele haridusele üleminekust ja kõigest muust, aga see eelarve ei paku [selleks] lahendusi. Ka muudatusettepanekud, mida Isamaa esitas, mis puudutasid kõrghariduse kättesaadavuse parandamist, kahjuks ei leidnud toetust. Ei leidnud toetust ka õpetajate järelkasvu probleemi leevenduseks esitatud muudatusettepanekud, ometigi me justkui peame seda väga oluliseks. Valitsus ütleb, et see on üks prioriteete, Riigikogus on moodustatud lausa vastav toetusrühm. Need

maja ees Eesti haritlaste meeleavaldust. Kahjuks ei ole heakskiitu leidnud ka ettepanekud, mis puudutavad erinevate sihtrühmade, erinevate valdkondade töötajate palga tõusu, arvestades väga kõrget inflatsiooni. Me peame endale aru andma, et see on jah tõsine väljakutse ja riigieelarves ette nähtud mõneprotsendilised kasvud, olgu nad siis kultuuritöötajatele, haridustöötajatele, sotsiaalhoolekande töötajatele, päästjatele, politseinikele või kellele iganes, jäävad alla reaalsele inflatsioonile. Need jäävad alla reaalsele inflatsioonile, ja eesmärk, et õpetajate palk võiks olla 120% Eesti Eesti keskmisest, üha kaugeneb, mitte ei lähene. Omaette küsimus on see, et kui eelarve maht kasvab enam kui miljardi euro võrra – enam kui miljardi euro võrra! –, siis milleks on vaja teha mõnekümnemiljonilist kärbet. Kas see on näidiskärbe? Huvihariduse mõnemiljoniline kärbe jäi jätkuvalt sisse, toetus kohalikele omavalitsustele – see on arusaamatu, miks seda oli vaja teha. Maakondlikke ühistranspordiliine kärbitakse. Ühelt poolt öeldakse, et me võimaldame tasuta ühistransporti, et inimesed saaksid paremini liikuda. Tegelikult läheme seda teed, et me füüsiliselt kärbime maakondlikke maakondlikke ühistranspordivõrke ja tegelikke liine. Me piirame avalike teenuste kättesaadavust väljaspool Tallinna. Politsei- ja Piirivalveamet teatas, et seoses kärpeplaaniga – üle miljardi kasvab eelarve, majanduskasv on kõrge,

Riigimaanteede äärest korjatakse ära prügikonteinerid, likvideeritakse käimlad. "Teeme ära!" riigis! Vaat see on kasinuse kasinuse demonstratsioon ülejäänud maailmale ja väärt kogemuse jagamine: teeme ära, aga korjame käimlad ja prügikonteinerid maanteede äärest ära. Me oleme jäänud Eestis nii vaeseks. Ja selle juhtimisküsimusega tegeleb peaminister isiklikult, annab majandus- ja kommunikatsiooniministrile korraldusi tegeleda käimlate ja prügikastidega riigimaanteede ääres. Kuhu me oleme jõudnud riigieelarve kärbetega olukorras, kus eelarve kasvab üle miljardi?

Kärbitakse sealt ja võetakse sealt, kust võtta ei tohi, ja pannakse sinna, kuhu vaja ei ole. See on tegelikult selle eelarve sisu. Nii nagu ma algselt ütlesin, siis kahetsusväärselt see eelarve menetluse käigus paremaks ei muutunud. Muutus halvemaks. Tagatipuks, mis selgus täna? Selgus, et sisulist arutelu pärast teist lugemist ei toimunud, nagu rahanduskomisjoni esimees tunnistas. Oli lihtsalt mingisugune mehaaniline hääletus, aga sisulist arutelu nende muudatusettepanekute üle, mis on välja pakutud, ei toimunud. Seetõttu Isamaa fraktsioon, olles väga konstruktiivne, esitades mõistlikul hulgal ettepanekuid, mitte võttes vaheaegu, ja me ei ole rakendanud obstruktsiooni, väljendame oma meelsust selle eelarve eelnõu osas selliselt, et me hääletame selle eelnõu vastu lõpphääletusel. Aitäh! Aitäh! Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Noh, vähemalt opositsioon on ühtne. Mul jääb üle ainult nõustuda sellega, et Riigikogu menetluses eelnõude läbiarutamine, muudatusettepanekute esitamine peaks viima selleni, et vastuvõetud eelnõu on parem kui see, mis esitati. Aga nii nagu eelkõneleja nentis, väga harva juhtub see, et menetluse käigus lähevad asjad halvemaks. Ma räägin nüüd kolmest perspektiivist.Menetluse

Kahetsusväärsel kombel seda ei ole juhtunud. Kärbetest räägiti juba kevadel – see on üle poole aasta tagasi. Aga ka kolmandaks lugemiseks valmistudes rahanduskomisjoni liikmetel ei olnud infot selle kohta, kes ja kus mida kärbib. Tõesti kummaline, et seadusesse sisse kirjutatud palgatõusud ja kõik see, mida kärbete arvel tehakse, on kulupoolel sees. Aga mis tegemata jääb, vot see nimekiri on kuidagi salajane. Nii ongi, et peaminister loeb ka lehest, et prügikastid ja avalikud WC-d kaovad. Tegelikult peaks Riigikogu liikmetel olema see info olemas, sest kuidas saab Riigikogu vastu võtta eelarve, teadmata oma otsuse tagajärgi. Menetluse käigus suurema selguse saavutamine ei ole seekord õnnestunud. Teiseks, see, et erinevad erakonnad, erinevad inimesed oma elukogemuse ja taustaga saavad eelarvet uurida, puurida, arutada ja küsida, peaks vead välja tooma. Ja tõesti, kui tundus, et rida "Huvihariduse toetus kohalikele omavalitsustele" võib-olla ei olegi midagi olulist, võtame maha, maha, on ju vaja kuskilt kokku hoida – kui selgus, et see on tõesti piirkondlikult väga diferentseeritud meede, mille eesmärk ongi see, et maapiirkondade lapsed, kellel on pikem maa oma huviringidesse, piirkondades, kus on keerulisem leida õpetajat ja kus omavalitsuse eelarve on pingelisem, et ei ole võimalik õpetajale väärilist palka maksta, siis tõesti ongi nii, et Värska vald saab lapse kohta huvihariduse toetust 14 korda rohkem kui Keila või [mõni muu koht]. Me ei räägi sellest, et euro on vahet, me räägime mitmekordsest erinevusest. See on väga piirkondlikult eristatud meede ja nüüd iroonilisel kombel kärbe 4 miljoni ulatuses koos valitsuse sõnumiga omavalitsustele ise kate leida leida muutis piirkondlikult eristatud meetme piirkondlikke erisusi võimendavaks, sest nüüd pidi Värska 14 korda rohkem pingutama kui Keila, et seda auku katta. et selles mõttes, isegi kui on otsus kärpida, siis keerata seesama piirkondlikku tasakaalu otsiv meede omavalitsuste vastu – see on lihtsalt südametunnistuseta ja alatu käik. Nii et seda tüüpi vigu, mis Eesti pikaajalist arengut kahjustavad, ei parandatud menetluse käigus. Ja kolmandaks, ka opositsioonist tuleb väärt ettepanekuid ja neid võib ju kuulda võtta. Kahjuks väga head muudatusettepanekud, näiteks toimetulekupiiri tõstmine, mille sotsiaaldemokraadid tegid, ei leidnud toetust. Tõesti, mõtleme praegusele hinnatõusu olukorrale, sellele, et toimetulekupiir on püsinud 150 euro juures – see niikuinii tähendab ju piiratud vahenditega toimetamist. Ja inflatsiooni tingimustes 20 euro võrra toimetulekupiiri tõstmine ei ole meie riigile üle jõu käiv, see on pigem hea tahte ja empaatia küsimus. Tõesti, ka eelarves, vaatamata sellele, et valitsusliikmed ise ütlevad, et energiahindade puhul pöörduge omavalitsuste poole, võtke toimetulekutoetust, siis eelarves toimetulekutoetuse saajate prognoositav arv ja summa, mis selleks arvestatakse, väheneb võrreldes eelmise aastaga. See ei ole mitte kuidagi loogiline. Palun kolm lisaminutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Kolm minutit tõesti, mõistlikke ettepanekuid ei võetud kuulda. Ja see, mis puudutab palgatõusu – ei saa mööda vaadata sellest, et ega Eesti pikaajaline areng areng mujalt ei tule kui meie tarkusest ja meie tarkadest noortest. Nii et haridus, õpetajate palgad, see, et oleks võimalik õpetajate töötasu diferentseerida, selle vahe hüvitamine – samamoodi väga mõistlik muudatusettepanek Isamaalt ja sotsiaaldemokraatidelt ei leidnud toetust. Ka teiste valdkondade palgatõusud. Inimesed, kes eesliinil kriisi tingimustes on pingutanud ja pingutavad ka edaspidi ja kelle tööpanust peaks väärtustama, riiklikud eesmärgid on seatud – et nendeni jõuda järgmise kolme aasta jooksul peaks olema palgatõus, kuine palgatõus 200 eurot aastas. aastas. Vaevalt pool sammu suudetakse astuda. Ja seda, et valitsuse kõige olulisem instrument, eelarve, peaks suunama suunama meid Eesti pikaajaliste eesmärkide täitmise poole, vähemalt miinimumini, valitsuse enda sõnastatud prioriteetide täitmise poole, tegelikult kumbagi ei tee. Kõik see, mida räägitakse riigireformist, see, kui meil on maapiirkondades politseinikke vähem või kui mõne riigiasutuse uksed on vähem lahti, see ei ole riigireform. Mitte midagi ei muutu inimese jaoks paremaks, ei muutu ka tegutsemine efektiivsemaks. Riigi toimimise mudel ei muutu ja mingisugust pikaajalist mõju kuludele, sellist struktuurset muutust, mida tegelikult riigireformist tahaks, ei tule. Nii et minu meelest, nii nagu varasematel lugemistel olen välja toonud, väga kõvasti tehakse liiga sisejulgeolekule, mille roll ka kriisiperioodil on olnud suur. Sellesse tuleks panustada. Kärped sisejulgeolekus tulevad meie kõigi turvalisuse arvel. Teiseks, pikaajaline areng, see, mis puudutab hariduse rahastamist, õpetajate palga tõusu, ka laste huviharidust. Ja kolmandaks, piirkondlik tasakaalustamine. See, kui juhuslikke kärpeid tehakse, nagu me näeme, langeb nõrgematele, see langeb piirkondadele. Ega need avalikud käimlad ja prügikastid ei ole siin Tallinna kesklinnas, need on ikkagi maanteede ääres väljaspool linna. Täpselt samamoodi bürood, mille lahtiolekuaega piiratakse PPA puhul, on väljaspool Tallinna.

seetõttu, et me tõesti ei saa aru, mis on selle riigieelarve tagajärjed, kuna menetluse käigus ei ole antud piisavalt infot näiteks kärbete ja nende mõju kohta, ei ole parandatud vigu, mis on tehtud, ja opositsiooni arvamust, ka mõistlikke ettepanekuid, mis puudutavad huviharidust, toimetulekupiiri tõstmist, palka, hariduskulusid, ei ole kuulda võetud, ei saa ka sotsiaaldemokraadid selle eelarve poolt hääletada. Aitäh! Aitäh! Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Kuulates siin koalitsiooni ja opositsiooni esindajate kirjeldust eelarvest, siis paraku tekib tunne, et me räägime kahest erinevast eelarvest, aga nii ta on. Kui nüüd proovida alustada seda juttu

Rahvaerakonna muudatusettepanek, millega tehti ettepanek tõsta rahvusvahelise reisilaevanduse toetusmeetme rahastamist, selleks et see valdkond meil alles jääks ja sektor püsiks. See on positiivne noot, et see 7,7 miljonit sellele reale nüüd lõpuks sai. Ja seda võime käsitleda kui meie töövõitu.Kahjuks hääletas rahanduskomisjon välja ühe EKRE ettepaneku, mis puudutas meditsiinipersonali, nii õdede kui hooldajate koolitamiseks lisaraha andmist. See on muidugi väga kahetsusväärne. Küll aga on meedias kuulda olnud, et ehk võtab valitsus ja koalitsioon seda kuulda ja ikkagi eraldab sinna raha, et see valdkond, mis meil on olnud väga tugeva surve ja löögi all siin viimased aastad ja enne seda juba, siiski saaks oma oma rahastuse ja neid inimesi juurde koolitada, keda meil hädasti vaja on. Ja loomulikult tuleb üle vaadata ka palgapoliitika.Nüüd, kui rääkida nendest asjadest, mida eelarves ei arvestatud, siis võtame näiteks Siseministeeriumi valdkonna.

lubamatu, sest pannakse jälle kohustus Eesti inimestele hakata käima mujal. Tegeletakse silmamoondusega. Või näiteks pealkiri, et riigi tegevuskulude kärbe toob koondamislaine politseisse ja maksuametisse. Jälle läheme nende inimeste kallale, kes reaalselt meie igapäeva turvalisust tagavad. Tegelikult tagavad ka seda, et maksud ja raha riigieelarvesse laekuks. Või näiteks sõnum ajakirjandusest: Päästeamet täidab kärpeülesannet tuleohutuse vähendamisega. See ei ole kindlasti mitte päästjate ja Päästeameti initsiatiiv, vaid see on tingitud olukorrast, kuhu nad pandi.

ja päriselt tegi ära neid asju: parandas tulekoldeid ja tegi ohutumaks inimeste elamisi. Oli meede, millest oli päriselt kasu. Nüüd

Loomulikult on Rally Estonia selline üritus, mis annab leevendust meie ettevõtjatele nii toitlustus- ja majutussektoris kui veel palju muud, mis ta endaga kaasa toob. Aga viis, kuidas see lauale toodi, ei ole mõistuspärane ja mõistlik käitumine. Ja siit võimegi edasi minna Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse. Pandi meile lauale enne kolmandat lugemist RMK dividendi ootuste tõstmine, et suurendada RMK RMK dividende 2,5 miljoni euro võrra Rally Estonia rahastamiseks. Minule isiklikult on see vastuvõetamatu juba sellest vaatest, et praegune valitsus on kogu aeg rääkinud, kuidas nemad päästavad maailma selle kaudu, et RMK-lt on nüüd väiksem dividendi ootus ning just nemad tulid ja tegid selle ära. Iseenesest ma olen selle vastu kogu aeg sõna võtnud ja öelnud, et tegelikult on RMK raiemahtude vähendamine juba varasemalt ette nähtud ja nad hakkavad vähendama. Nüüd siis enne kolmandat lugemist panna lauale see, et järsku toetame selle kaudu ühte üritust, on väga ebaväärikas käitumine. Peab tunnistama, et samamoodi arvas ka üks koalitsiooni liige rahanduskomisjonis, kes oli nõus, et see ei ole mõistlik lähenemine. Või räägime natukene Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast. Prügikastide kokkukorjamine parklatest, tualettide vähendamine või äravõtmine tee äärest.

meist ja valitsusest, kui tullakse nüüd välja ja eelarvet päästma sellega, et perekonnad, kes liiguvad mööda Eestit väikeste lastega, peavad hakkama trügima tanklatesse, metsa alla või suvaliste hekkide kõrvale kuskile. Või seesama Transpordiameti teenuskohtade sulgemine kahel päeval nädalas. Täna, küsides riigihalduse ministri käest, kas selle kohta on mingi arvutus olnud, palju läheb maksma ... Head kolleegid, palun saalis vaiksemalt! Tundub, et võib. Väga lihtne on lihtsalt kinni panna kahel päeval nädalas jälle mingisugused inimestele vajalikud teenused maakonnakeskustes või tõmbekeskustes. Küsimuse peale, kas keegi on arvestanud seda, palju see maksma läheb nendele inimestele, kes peavad hakkama sõitma järgmisse kohta, et seda teenust saada, mis on selle inimese tööaeg, mis maksab selle auto küte, mis on selle keskkonna jalajälg, seda pole keegi arvutanud.Kui rääkida natukene allikatest, kust raha oleks võinud võtta nende mõnede kärbete mittetegemiseks, siis kasvõi Tallinna Linnahallile eraldatud 20 miljonit on see koht, mille oleks pidanud kriitiliselt üle vaatama. Ei oleks juhtunud selle hoonega mitte midagi, kui see oleks ka aasta või kaks hiljem ette võetud. Nii et lõpptulemusena tahan öelda, et sellist eelarvet ei ole EKRE-l võimalik kuidagi toetada, meie hääletame selle vastu. Aitäh!

Aitäh! Seoses juhataja vahetusega ei jõudnud ma ka reageerida nupule. Aga lubage mul väikest piinlikkust väljendada selle üle, kuhu on langenud selle saali eelarvedebatt. See saal on hakanud eelarvet kohtlema kui fondi ja limiiti, mida eraldab valitsus, ja põhiline probleem on, et miks nii vähe. Ma kuulasin ja lugesin stenogrammi ja leidsin ühe sõnavõtu, kus doktor Hele Everaus ütles, et kuulge, need toredad asjad kõik ju nõuavad raha ja te ei ütle, kust te seda võtate. Nüüd jätkuvad need kõned samas stiilis: miks te ei toetanud meie ettepanekut? Kui vaadata, kus need katteallikad on, siis kogumaht, ma ei tea, kas on 160 või 600 miljonit, on võetud 6-miljonilise valitsuse reservi arvel. Kõik lahkelt eraldavad valitsuse reservist, kus on vaba raha 6 miljonit, ja eraldavad 60, 600 või 160 miljonit. Vaevalt keegi viitsis isegi enda ettepanekuid kokku liita. See on absurd, see on allakäik.Parlamendi jaoks peab olema kõige esimene küsimus alati eelarve üldine tervis. Ja selle eelarve kõige tähtsam saavutus on tõepoolest see, et eelarve tervis on oluliselt oluliselt paranenud, struktuurne puudujääk on vähenenud meile pärandatud 4,1%-lt 2,6%-le. Ja see on tõesti saavutus. Peale seda ei maksa ükski jorisemine detailide üle [ega ole] midagi võrreldavat. Miks on eelarve puudujääk tähtis? Kasvõi sellepärast, et majanduse seis on täpselt vastupidine sellele eelarvele, majandus kasvab praegu mühinal. Vähemalt on prognoos, prognoos, mille järgi eelarve tehti, selle järgi. Ja te kõik tahaksite kulusid suurendada, mitte keegi ei ole rääkinud suurtest strateegilisest numbritest. Mitte keegi. See on masendav.Kui praegu on küsimus inflatsioonis, siis arvestage, et inflatsiooni allikas on ka eelarve puudujääk. Kui räägite inflatsioonist, siis selle allikas on ka teise samba laiali lammutamine. See raha, mida te tahate erakorraliselt laiali lüüa justkui ülelaekumist ja erakorralist tulu, viidi tõepoolest poodi. Aga see ei likvideerinud seda suurt puudujääki. See läks iluteenindusse ja poodi. Selle kohta kirjutas irooniliselt üks kommertspank oma aastaülevaates, et vaadake, meil jõulud algasid juba septembris, inimesed said kinke osta iseendale. Ja te räägite seda majanduse elavdamisest ja te räägite, et raha on vaba. Kõik see on tulevane koorem riigile ja mingit erakorralist kulu selle arvel teha ei saa, kasvõi sellepärast, et endiselt on meil 600 miljonit struktuurset defitsiiti. Ja see pole mingi

600 miljonit või 160 miljonitki kulutada. Seda enam, et see on just erakorraliste vajaduste katteks ja valitsusel on väga pisike reserv sel aastal. Makroolukorrast. Tõepoolest, inflatsioon on järsult kiirenenud, see on üks põhjusi, miks me ei tohi unustada makropilti. Tööjõupuudus on järjest raskenenud, jällegi, eelarve defitsiit kütab seda juurde. OECD on andnud meile majanduse ülekuumenemise hoiatuse, mitte keegi sellest ei räägi. Mitte keegi ei ole tsiteerinud eelarvenõukogu ega Eesti Panka, kes hoiatavad: see puudujääk ei vasta majanduslikule olukorrale ja see tuleb

hinnakontrolliks ja teab milleks. Kõigepealt, puhttehniliselt lüüakse prognoosid ju lukku sügise alguses ja neid enam ei avata. Aga ei ole niimoodi

Ja teine asi muidugi, et see kuidagi ei sulge seda hiiglaslikku, 600-miljonilist eelarveauku. Mingit ülelaekumist ei eksisteeri, lõpetage ära sihukesed jutud. Aga millest eelarve tegelikult räägib, on ju eelistused, või peaks rääkima. Millest eelarvedebatt peaks rääkima: mida eelistatakse millele, mida tehakse millegi arvel, milline on kulude otstarbekus, jätkusuutlikkus. Sellest ju mitte keegi ei räägi. See on suhteliselt kohutav, et keegi ei arvesta ... Ma muidugi eelkõige räägin opositsioonist, koalitsioonilt seda ei saagi nõuda. Aga neid valikuid, eelarvevalikud keegi ei puuduta selles kontekstis, et meil ressursid on piiratud ja eelarve maht on piiratud. Mina tõstaksin esile siiski paari asja kulude loetelust. Eestikeelse hariduse kohta on meil kulu esimest korda siiski selgelt sees, 5 miljonit.

peab ju vähendama neid üldkulusid hariduses kogu aeg, selleks et hariduse sisu saaks rohkem. Kaitsekulud 2,31% – väga hea tulemus sellise eelarveolukorra juures. Aga hirmus absurdne on see, kui kritiseeritakse kärbet kui sellist. Miks küll üldse kärbitakse, teil on siin 600 miljonit puudu ja miks te üldse kärbite eelarvet? No andke andeks! Ma olen mitmete detailidega tegelikult nõus, et tõepoolest ei oleks pidanud sealt võtma. Aga te üldse ei räägi sellest, Aga te üldse ei räägi sellest, mis on meie maanteede ja teedevõrgu tegelik vajadus, mis on meile jõukohane, kui palju me jõuame hooldada, kas tuleviku olukorras, rohepöörde olukorras üldse ongi neljarealine Eesti jätkusuutlik ja mõttekas – seda keegi ei räägi, aga te räägite peldikutest. Peldikuopositsioon, tõepoolest. Meil on minemas huvitegevusele üle 160 miljoni ja te räägite mingist 4 miljonist, mis on absurdsel moel sattunud keskvalitsuse eelarvesse. See ei peaks seal üldse olema, see on omavalitsuste tegevus ja omavalitsejad eraldavad seda raha väga hea meelega. Omavalitsejate olukord erinevalt keskvalitsuse omast on paranenud Aga meie keskvalitsuse eelarve on see, mida te püüate röövida ja justkui vägisi anda omavalitsustele raha, kuigi imestab isegi Riigikontroll, miks te seda teete, omal on häda käes. Riigikaitse oleks selle saali arvates nagu orkester ja kaplanid. No andke andeks! Kaitseväe juhataja on õigustatud selliseid valikuid tegema ja mina küll ei näe põhjust, miks me sellest kogu aeg räägime.

Sellega on läbirääkimised lõppenud. Läheme nüüd eelnõu 464 muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Muudatusettepanek nr 1, see on laekunud rahanduskomisjonilt, seisukoht: arvestada täielikult.

Muudatusettepanek nr 30, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata, see ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepanek nr 31, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata, see ei kuulu hääletamisele.

peale arutelusid juhtivkomisjonis: jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepanek nr 38, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepanek nr 39, esitanud juhtivkomisjon seisukohaga arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 40, esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepanek nr 41, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele.

juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepanek nr 44, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja peale arutelusid ka see ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepanek nr 44, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepanek nr 45, oleme sinna jõudnud, selle on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele.

juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele. Muudatusettepaneku nr 50 on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see ei kuulu hääletamisele.

nii et alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 59, vastu 37 ja erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 464 seadusena vastu võetud. Sellega on 12. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud.

Austatud ametikaaslased, ma palun siin täiskogu saalis vaikust. Austame ettekandjat ja neid, kes soovivad ettekannet kuulata. Härra Milling, palun! Suur tänu,

Aitäh teile! Ma nägin, et te isegi tegite väikese aplausi, nii et ma ei hakka siin vahet tegema, kes koalitsioonis, kes opositsioonis. Aga ma tänan, igal juhul väga hea mõte. Suur tänu, et tulite mulle appi! Härra Milling, palun! Läheme edasi. Suur tänu! Heale kolleegile Helir-Valdorile ma võin öelda, et mul ei ole probleeme olla probleemse publiku ees. läheme siis eelnõu juurde. Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 27. septembril. Esimene lugemine toimus 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, k.a 22. novembriks kella 10.30-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Samuti ei vajanud eelnõu juhtivkomisjoni keelelisi Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele lugemisele esitamist oma k.a 22. novembri ja 6. detsembri istungil. Oma 6. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensusega heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Eelnõuga kinnitab Eesti valmisolekut panustada 2022. aastal sarnaselt käesoleva aastaga vajaduse korral kuni 24 kaitseväelasega Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe

Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon oma 22. novembri istungil (konsensusega) teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Aitäh!

Tulemusega poolt 71, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu 444 otsusena vastu võetud. Meie 13. päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi 14. päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" eelnõu 445

Austatud kolleegid! Lugupeetud juhataja! Eelnõuga 445 soovime 2022. aastal kuni viie Eesti kaitseväelasega panustada Euroopa Liidu Nõukogu 12. juulil 2021. aasta otsusega loodud Euroopa Liidu väljaõppemissiooni Mosambiigis. Uuel väljaõppemissioonil osaledes täidab Eesti oma Euroopa Liidu liikmesusest tulenevaid liitlaskohustusi, suurendab Eesti välispoliitilist nähtavust ja arendab koostööd strateegiliste Euroopa Liidu lõunatiiva liitlastega.Vabariigi Valitsus esitas eelnõu k.a 27. septembril ja selle esimene lugemine toimus meie komisjonis 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 22. novembriks kella 10.30‑ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon tegi keeletoimetaja soovitusel eelnõus ühe keelelise ja ühe tehnilise täpsustuse, mida eelnõu esitajat esindavad Kaitseministeeriumi ametnikud Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist k.a 22. novembri ja 6. detsembri istungil. 6. detsembri istungil kiitis komisjon (konsensusega) heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Riigikaitsekomisjoni konsensuslikud menetluslikud otsused on sellised. Otsustasime riigikaitsekomisjoni konsensusega esitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda k.a 8. detsembriks. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon oma 22. novembri istungil (konsensusega) teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan! Hea ettekandja, ma tänan teid. Küsimusi ei ole. Tänan teid. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita, muudatusettepanekuid esitatud ei ole ja juhtivkomisjoni seisukoht on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.Panen

Tulemusega poolt 55, üks vastu ja erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" eelnõu 445 otsusena vastu võetud ja 14. päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi 15. päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu 446

Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Kõnealuse eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 27. septembril ja selle esimene lugemine toimus sama aasta 10. novembril.

Samuti ei vajanud eelnõu juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist k.a 22. novembri ja 6. detsembri istungil.

Eelnõuga kinnitab Eesti valmisolekut panustada järgmisel, 2022. aastal rahvusvahelisse sõjalisse operatsiooni Inherent Resolve, mis Eesti keeles kõlaks "loomulik otsustavus", kuni kümne kaitseväelasega. Inherent Resolve keskendub stabiliseerimise toetamisele Iraagis ja Süürias ning toetab Iraagi valitsust julgeoleku vallas. Iraagi julgeolekujõudude väljaõppe toetamisel tehakse tehakse tihedat koostööd NATO ja Iraagi valitsusega. USA juhitavas tahtekoalitsioonis osalemine toetab Eesti ja ka USA kaitse- ja julgeolekukoostööd ning annab Kaitseväele olulise operatsioonialase väljundi. Eelnõus sätestatud kaitseväelaste piirarv kümme meest lubab Eestil vajaduse tekkides operatsiooni täiendavalt ja paindlikult panustada. Nüüd eelnõu kohta käivad riigikaitsekomisjoni konsensuslikud menetluslikud otsused. Oma 22. novembri

Lisaks otsustas komisjon oma 22. novembri istungil (konsensusega) teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §ile 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan! Hea ettekandja, ma tänan teid väga põhjaliku ettekande eest. Küsimusi teile ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid eelnõu 446 kohta esitatud ei ole, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.Head

Kõnealuse eelnõu esitas Vabariigi Valitsus tänavu 27. septembril ja selle esimene lugemine toimus sama aasta 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, k.a 22. novembriks kella 10.30-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Samuti ei vajanud eelnõu juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist k.a 22. novembril ja 6. detsembril.

Eelnõuga kinnitab Eesti valmisolekut jätkata ka 2022. aastal panustamist Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis. Võrreldes käesoleva aastaga, mil juunist oli ühekordselt kuueks kuuks Bagdadi lähetatud väekaitset väekaitset pakkuv Kaitseliidu jalaväerühm, väheneb Eesti panus operatsioonil 2022. aastal märkimis­väärselt, kuna tehakse ettepanek vähendada Kaitseväe isikkoosseisu ülempiiri sellel missioonil kuni viie kaitseväelaseni. NATO mittelahingulise väljaõppe- ja nõustamismissiooni NMI (NATO missioon Iraagis) tegevus on suunatud alliansi lõuna­tiivalt lähtuvate ohtude vastu. NMI aitab Iraagil üles ehitada tõhusamaid julgeolekustruktuure, et suurendada nende võimekust terrorismi­vastases võitluses, ISIL-i tagasipöördumise takistamises ja riigi stabiliseerimisel. 2021. aastast tegeldakse ka Iraagi julgeolekuasutuste ja -õppeasutuste juhtiva tasandi nõustamise ja väljaõpetamisega.Nüüd

Lisaks otsustas komisjon oma 22. novembri istungil (konsensusega) teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes

ja kindlasti on see selles mõttes märgiline missioon. Ma usun, et me oleme NATO liikmena kindlasti oma kohustusi au ja uhkusega täitnud, ning usun, et saame ka edaspidi seda teha.

aga huvitas valitsuse seisukoht, kui pikaks see missioon kujuneb, ja see, kas valitsuse hinnangul võib tekkida vajadus veel korra parlamendi ette selle missiooni küsimusega tulla. Aitäh, seda ma ei oskagi ütelda, mis mõtted valitsuses täpselt on. Ja seda me ei ole ka konkreetselt istungil arutanud. Aga ma loen ette otsuse eelnõu esimese punkti: "Pikendada alates 2022. aasta 1. jaanuarist Riigikogu 2020. aasta 7. detsembri otsuses "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" sätestatud Kaitseväe kasutamise tähtaega Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis 2022. aasta 31. detsembrini ning vähendada Kaitseväe isikkoosseisu ülempiiri sellel missioonil kuni viie kaitseväelaseni." Ehk terve järgmise aasta lõpuni. Kui peaks selguma, et seda on vaja ka aastal 2023, siis me saame seda, ma usun, selle koosseisu jooksul veel korra pikendada. Ettekandja, ma tänan. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Head ametikaaslased, nüüd on võimalus avada läbirääkimised. Sõna võivad võtta Riigikogu liikmed, komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Nii nagu ikka kõnepuldist viis minutit, lisaaeg kolm, sõnavõtt kohalt kaks, nii et palun, ootan aktiivset osavõttu.

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli k.a 22. november kell 10.30, ei esitatud eelnõule väljastpoolt juhtivkomisjoni ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele lugemisele esitamist oma k.a 22. novembri ja 6. detsembri istungil. Oma 6. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensusega heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Muudatusettepanek. Sarnaselt eelmise aastaga esitas riigikaitsekomisjon juhtivkomisjonina eelnõu kohta muudatusettepaneku, mille kohaselt eelnõu punktis 2 asendatakse sõna "lähetamisest" sõnaga "saabumisest". Muudatusettepaneku näol on eelkõige tegemist eelnõu teksti ühtlustamisega teiste missioonieelnõude tekstidega. Eelnõu punkti 2 senises sõnastuses tekib ajaline vahe, sest lähetamisest kohalejõudmiseni ehk saabumiseni võib minna mitu päeva. Eelnõu esitajat esindavad Kaitseministeeriumi ametnikud toetasid seda muudatusettepanekut. Missiooni põhieesmärk põhieesmärk on suunatud ÜRO relvaembargo rakendamisele Liibüale ning illegaalse naftaekspordi tõkestamisele Liibüast, samuti Liibüa piirivalve ja mereväe väljaõppele ning ülesehitamisele. Lisaks tegeleb missioon inimkaubanduse tõkestamisega. Missioonile panustavad 24 Euroopa Liidu riiki. Menetluslikud otsused ja ettepanekud. Riigikaitsekomisjon otsustas oma k.a 22. novembri istungil (konsensusega)

mis enne oli "lähetamine", ja uus sõna on "saabumine". See on seotud sellega, kui missioonipiirkonnas rotatsiooni korras on vaja, et oleks näiteks üheaegselt mõne aja kaks koosseisu, üleandmiseks ja vastuvõtmiseks. koos tegutsemiseks? Aitäh! Austatud ettekandja! Minu küsimus on laiem ja see puudutab 5. detsembri Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikovi üleskutset ka NATO-väliselt toetada sõjaliselt Ukraina vabadust praeguses olukorras, kus sõda koputab Ukraina piiridele. Kas Kaitseministeeriumi esindajad andsid ka mingit informatsiooni, kas Eesti on saanud neid palveid? Milline on Eesti valitsuse positsioon, mis puudutab võimalikus sõjalises kriisis Eesti abi ja ka Eesti positsiooni meie suuremate liitlastega võimalikuks koos tegutsemiseks? Aitäh! Aitäh! Teema on äärmiselt oluline, aga selle küsimuse juures me nii kaugele ei läinud. Kuid ma loodan, et need arutelud jätkuvad. Hea ettekandja, ma tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi soovitakse avada. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Palun!

ühemõtteliselt.Seetõttu on minu meelest oluline, et parlament peab venitusteta pidama ära erakorralise julgeolekualase debati ja arutelu. See avaldus, mida tegi läinud nädalal Sergei Lavrov ja mida kordas eilses internetikohtumises Vladimir Putin oma Ameerika ametivennale, et Euroopas

tuleb jäigalt ja ühemõtteliselt hukka mõista. Me ei saa siin vaikida, me peame andma kõige kõrgemal, rahvaesinduse tasemel eitava hinnangu.Teiseks, ma viitasin Ukraina kaitseministri 5. detsembri avaldusele, mis kutsus üles, loomulikult ennekõike suurimaid NATO partnerriike,

lähtuma sellest põhimõttest, et me oleme valmis Ukrainale täiendavat abi pakkuma. Seetõttu on minu meelest oluline teada saada, milline on meie valitsuse selge ja ühemõtteline poliitiline liin. Ma julgustan valitsust siin olema aktiivne, mitte passiivne, ja olema valmis seda abi ise pakkuma. Kahtlemata meiesuguse väikeriigi abi on ennekõike ka sümboli väärtusega, aga vabadus kui sümbol – meil pole ju kallimat aadet, mille eest seista. Me peame kindlasti tegema koos teiste NATO NATO idatiiva riikidega ühemõttelise üleskutse Saksamaa uuele valitsusele, et Nord Stream 2 projekt praeguses olukorras, julgeolekuvaakumis Euroopa territooriumil, ei saa olla arbitraarne küsimus. See projekt tuleb peatada. Ka

ähvarduste taktikat ja võimalik, et ka otsese sõjalise jõu kasutamist täiendava survena, olukorda eskaleerida. Lääs peab olema valmis sündmusi eskaleerima ja Eestil lääne piiririigina lasub meie enda julgeoleku huvidest ja laiemast meie arusaamast, vabadusest ja vabade rahvaste kaitsest tulenev kohustus tegutseda. Praegu ma seda käekirja, selgelt aktiivset rahvusvahelist käekirja ei näe. Seda enam ma tuletan meelde, et Eesti on ainukene Ida-Euroopast valitud ÜRO Julgeolekunõukogu liige, tõsi küll, viimaseid nädalaid. Nii et ma kutsun üles parlamenti julgeolekudebatiks, et me nende kõigi eksootiliste missioonide kõrval, kus me oma panuse anname, vaatleksime ka olukorda, mis valitseb

Suur tänu, hea ettekandja! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 448 kohta on laekunud üks muudatusettepanek juhtivkomisjonilt, see on muudatusettepanek nr 1.

Arutuse all oleva eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 27. septembril. Esimene lugemine toimus 10. novembril, muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, k.a 22. novembriks kella 10.30-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut, ei vajanud eelnõu keelelisi täpsustusi.Otsus annab aluse panustada Eestil 2022. aastal NATO reageerimisjõududes ka miinijahtijaga.

Komisjoni liikmete jaoks oli muljetavaldav mereväelaste kõrge professionaalsus. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist 22. novembri ja ka 6. detsembri istungil. Oma 6. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. seletuskirja. Eelnõu eesmärk: NATO reageerimisjõud on oluliseks vahendiks ka NATO kollektiivse enesekaitse operatsioonide kiirel käivitamisel, kui seda peaks vaja olema, seega on selles osalemine otseselt seotud ka Eesti julgeolekuga.Riigikaitsekomisjoni konsensuslikud menetluslikud otsused ja ettepanekud. Oma 22. novembri istungil otsustas riigikaitsekomisjon konsensuslikult esitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda tänaseks, 8. Lisaks otsustas komisjon samal istungil teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §‑le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan tähelepanu eest! ei ole. Aitäh teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Alustame eelnõu 449 lõpphääletuse ettevalmistamist.Panen

Meie 18. päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi 19. päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis"

Käesoleva eelnõuga me käsitleme Eesti osalemist kahel missioonil Aafrikas Mali riigis.

tegi riigikaitsekomisjon eelnõu punktis 1 mõned tehnilised ja keelelised täpsustused. Lisaks ühtlustas riigikaitsekomisjon keeletoimetaja soovitusel eelnõu punkti 2 sõnastust, viies selle kooskõlla eelnõu punktiga 1, ja

korrektuuridega nõustunud. Eelnõu teksti viidi keelelised ja tehnilised täpsustused sisse ja need on seal alla joonitud. Kuna Mali missiooni operatsiooniala on laienenud ka naaberriikidesse Nigerisse ja Burkina Fasosse, siis tekkis arutelu, kas peaks need riigid tooma eelnõu pealkirja. Riigikaitsekomisjon pärast arutelu otsustas, et nad ei hakka eelnõu pealkirja täiendama Nigeri ja Burkina Faso lisamisega, sest Euroopa Liidu väljaõppemissiooni laienemine on sätestatud eelnõu punktis 1. Lisaks oleks eelnõu pealkiri muutunud liiga pikaks ja kohmakaks, sest sõnad "laiendada" ja "pikendada" on erineva tähendusega. Küll aga soovitab riigikaitsekomisjon järgmises missioonide pikendamise eelnõus aasta pärast sõnastada eelnõu pealkiri sel viisil, et ka need uued operatsioonipiirkonnad oleks ilusasti

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Minu sõnavõtt puudutab praegu kõiki meie operatsioone Malis, ehk ma ei hakka kahte eraldi kõnet pidama.

Kõigi nende operatsioonide puhul, kus me oleme toetanud mingi riigi seaduslikke valitsusi, näiteks Iraagis ja Afganistanis, on raskuskese alati olnud üks tugev ja usaldusväärne ehk mitte liiga korrumpeerunud kohalik valitsus. Ja kui me kusagil ei ole suutnud neid operatsioone ehk sõdu võita, siis probleem ongi selles.

võib-olla saan natukene laiemalt rääkida. Jah, see, mida kolleeg Leo ütles – nii see on. Mali on meist muidugi palju suurem riik, aga olukord on seal segasem.Eelmisel lugemisel arutasime siin Wagneri palgasõdurite võimalikku või reaalset viibimist või plaane. Jälgides seda kirjandust võib öelda, et ega need mõtted ei ole kadunud. Läbirääkimised ja arutelud Wagneriga seotud emissaridega on toimunud pidevalt.

ei ole olnud liiga apetiitsed, mitte kuigi isuäratavad. Mis seal Malis siis toimub? Mali on üsna tugevalt Venemaaga seotud.

Nii et ei ole sugugi mitte harimatud neegrid, kes seal Bamakos valitsevad. Aga ta on öelnud väga tabavalt Mali olukorra kohta.

järgneb nii: meie siin, st Mali, oleme nagu rohi nende võitlevate elevantide jalgade all. Kui nüüd tulla nende Mali missioonide juurde, mida me täna arutame, siis kui me seome ennast selle ühe elevandiga,

kuidas nende Wagneri poistega on. Järgmisel päeval Prantsuse välisminister ja kaitseminister kohtusid Vene kolleegidega Pariisis, kus arutati tõenäoliselt samu asju. Mali liidrid on öelnud ka seda, et meile ei meeldi Euroopa Liidu ja Prantsusmaa sekkumine Mali küsimustesse. Kui Mali juhid

Eelnõusse ei teinud juhtivkomisjon ühtegi keelelist parandust. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele lugemisele saatmist k.a 22. novembri ja 6. detsembri istungil. Neist viimasel istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Eelnõus sätestatud ÜRO missioon UNTSO sai alguse juba 1948. aastal. ÜRO liikmesriigina aitab Eesti kaasa rahu saavutamisele kriisipiirkondades. Riigikaitsekomisjon otsustas oma eespool nimetatud 22. novembri istungil (konsensusega) lülitada eelnõu Riigikogu tänase istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §ile 109,

ma vabandan, et mu küsimus ei käi konkreetselt selle missiooni kohta, aga ma arvan, et Euroopa Liidu välispiiri kaitse küsimus on oluline küsimus. On sõjalised missioonid ja on päästemissioonid. Me teame seda, et Eesti on läinud appi Poolale 60 mehega, reservväelasega, ja me teame ka, et Leedus on politseiüksused. Äkki saad natuke kommenteerida, mis vahe nendel missioonidel on? Miks me sellist missiooni, kui me räägime näiteks Valgevene piiri kontekstis migratsioonist, rahvastikurändekriisist, siin selles kontekstis ei aruta? Sest seal tegelikult täpselt samamoodi need mehed ja naised panevad mõnel juhul ohtu oma elu ja me sekkume seal avaliku ressursi ja Eesti riigi varaga, et oma heaolu ja kaitset tagada. Suur tänu väga sisuka küsimuse eest! Eespool nimetatud loetelusse kuulub ka

vaatlusmissiooni. Aga paraku tõepoolest sooviks kinni jääda meie reglementi ja formaati. Need olulised küsimused, mida sa tõstatasid, olid meil eelmise riigikaitsekomisjoni istungil ka juba arutelu all ja me tegeleme sellega laias plaanis. Ehk siis, kas erinevate meie Kaitseväe missioonide kaart on tänases turbulentses julgeolekuolukorras sama, mis see oli aastaid ja aastaid tagasi, kui seadusruum tehti, või on vaja sellele otsa vaadata

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Te olete kogenud riigikaitse teemadel, ma tean, ja ise käinud endise Päästeameti juhina abistamas mitmeid riike. Praegu on vist nii – kinnitage, kas on –, et ka tegevteenistuses olevad sõjaväelased on saadetud poolakatele appi piirisündmustega seoses. Kuidas me seda peaksime käsitlema? käsitlema? Tegevväelasi me saadame missioonidele eri riikidesse Riigikogu otsusega. Millega on tegemist Poolasse saadetud tegevväelaste puhul? Kas see ei ole missioon, kas see on mingi õppus või kuidas seda peaks õiguslikult käsitlema? Ja milline peaks olema parlamendi roll selliste otsuste tegemisel, mida täitevvõim teeb? Aitäh,

ettekandja, aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Eelnõu 451 kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.

rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu 451 otsusena vastu võetud ning ka 20. päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi 21.

esimene lugemine lõpetati k.a 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ehk 22. novembriks kella 10.30‑ks ei esitatud eelnõule väljastpoolt juhtivkomisjoni ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele lugemisele esitamist oma k.a 22. novembri ja 6. detsembri istungil. Oma 6. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensusega heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja.Nüüd muudatusettepanek ja keeleline täpsustus. Riigikaitsekomisjon esitas juhtivkomisjonina eelnõu kohta ühe muudatusettepaneku. Nimelt oli eelnõu algteksti pealkirja sulgudes olevas osas osundatud kehtiva Riigikogu otsuse pealkirjale, mitte nimele. Oluline on aga osundada sõjalise operatsiooni nimetusele. Eelnõudele ei ole sobiv panna pikki pealkirju ning sulgude kasutamine on niigi erandlik. Keeletoimetaja tähelepanekust lähtuvalt on eelnõu punktist 1 keelelise täpsustusena jäetud välja sõna "juhitud", sest osundatud Riigikogu 2020. aasta 7. septembri otsuse pealkirjas seda sõna ei ole.

Tuletan meelde, et eelnõu alusel otsustatakse Eesti Kaitseväe kuni 75‑liikmelise üksuse, milles on jalaväerühm, toetuselement ja staabiohvitsere, osalemise jätkamine Prantsusmaa juhitaval sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis asemel operatsioonil Takuba Malis ja Nigeris. Tegelikkuses tegutsevad Eesti kaitseväelased praegu kehtiva mandaadi alusel operatsiooni Barkhane raames sihtüksuses Takuba. Võib-olla on oluline mainida ka seda, et Eesti kaitseväelastele laieneb Eesti ja Mali valitsuse vahel sõlmitud vägede staatuse lepingust tulenevalt muu hulgas puutumatus ehk immuniteet, relvade omamise ja kandmise õigus ning kahju tekitamise korral vastutuse regulatsioonid. Ja riigikaitsekomisjoni menetluslik otsus. Riigikaitsekomisjon otsustas oma 2021. aasta 22. novembri istungil (konsensusega) teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑le 109,

ei ole ma seda tähele pannud, aga nüüd tundub, et arutelud käivad eelkõige mõne sõna vahetamise või pealkirjade üle, kas need on pikad või lühikesed vms. Kas see on mingi uus trend praegu riigikaitsekomisjonis? See ei ole uus trend, selles mõttes, et nii suures saalis kui ka komisjonis me oleme need sisulised asjad eelmistel aastatel ja sel aastal juba esimesel lugemisel

juba läbi. Ja kõik need tõsised küsimused, mis on seotud selle operatsiooniga, tegelikult ka esile kerkisid. Ehk

Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea Leo! Tõesti, Mali olukord on olnud keeruline. Operatsiooni asukohti on vaja olnud muuta,

selle alla käib isiku arestimise või kinnipidamise immuniteet ja isikliku pagasi arestimise immuniteet, seda ei saa teha. Samamoodi igasugune kohtulik kohtulik protsessuaalne immuniteet, kõigi ametikohustuste täitmisel öeldu, kirjutatu, või kõige tähtsam, sooritatu kohta. Ehk Mali Mali kohus ei saa meie kaitseväelaste üle kohut mõista, ütleks niiviisi hästi lihtsas maakeeles, see tähendab ettekandja, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada, tundub, ei soovita. Nüüd vaatame eelnõu 452 muudatusettepanekud läbi. On laekunud üks muudatusettepanek: muudatusettepanek nr 1 juhtivkomisjonilt.

liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu 453 teine lugemine. Suur au on paluda Riigikogu kõnetooli riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas. Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ka selle eelnõu esimene lugemine toimus k.a 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ehk 22. novembriks ei esitatud eelnõu kohta väljastpoolt juhtivkomisjoni ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud ka keelelisi täpsustusi.Riigikaitsekomisjon arutas ka seda eelnõu enne teist lugemist k.a 22. novembri ja 6. detsembri istungil.

Keerulisest julgeolekuolukorrast lähtuvalt esitas riigikaitsekomisjon (konsensusega) juhtivkomisjonina eelnõu kohta muudatusettepaneku, mille kohaselt suurendatakse kaitseväelaste arvu 50-lt kuni 100-ni. See on oluline sisuline muudatus, mis on seotud praeguse julgeolekuolukorraga ja mis võimaldaks meil saata, kui on vaja, operatsioonile rohkem inimesi ka siin lähipiirkonnas. Siin ongi olnud palju

teha. Eelnõust ja selle praktilisest vajadusest. Mainin vahepeal veel, et eelnõu esitajat esindanud kaitseminister ja Kaitseministeeriumi ametnikud toetasid eelnõu kohta esitatud riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekut. eelnõust ja selle praktilisest vajadusest. Eelnõu ja selles arvestatud muudatusettepaneku alusel otsustatakse kuni 100 Eesti kaitseväelase osalemine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel kas Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel. Seda võib nimetada erandmandaadi kasutamiseks ning see on seotud eelkõige kriitilise vajadusega, st olukorraga, kus ajakriitilises situatsioonis on vajalik Kaitseväe üksuse kiire väljasaatmine, et aidata tagada rahvusvahelist stabiilsust. Vabariigi Valitsus kasutas erandmandaati esmakordselt 2. aprillil 2020, kui otsustas alustada operatsiooni 2020. aastaks kehtiva Riigikogu otsuse alusel. Kiire otsustamine oli vajalik seoses Euroopa Liidu Nõukogu otsusega 31. märtsist 2020 lõpetada Euroopa Liidu sõjaline missioon EUNAVFOR Med/Sophia ning selle asemel alustada uut sõjalist missiooni EUNAVFOR Med/Irini. Med/Irini. Märgin veel lisaks seletuskirjale, et teist korda kasutas Vabariigi Valitsus erandmandaati ka septembris Mosambiigi väljaõppemissioonil osalemiseks,

ja see ei tule enam suurde saali, siis riigikaitsekomisjonist käib see läbi ja komisjon peab selle heaks kiitma. Praktikas on selline menetlus õigustatud, kui ajakriitiliselt on vaja täita liitlaskohustusi, ja ühtlasi on täidesaatva võimu üle tagatud parlamentaarne kontroll. Riigikaitsekomisjoni menetluslikud otsused. Riigikaitsekomisjon otsustas oma 2021. novembri istungil (konsensusega) teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan! Hea ettekandja, suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Aitäh teile! Kas fraktsioonidest soovitakse avada läbirääkimisi? Palun! Julgelt!

Rohkem pole muudatusettepanekuid. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.Panen

Suur tänu, härra Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kui tsiteerida klassikuid, siis saame öelda, et oleme mõnusa tempoga liikunud tänase viimase missioonieelnõu juurde.

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 22. novembriks kella 10.30-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut, samuti ei vajanud eelnõu juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist k.a 22. novembri ja 6. detsembri istungil. Oma 6. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon (konsensusega) heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Lühidalt eelnõust. UNIFIL-i missiooni näol on tegemist ÜRO klassikalise nn sinikiivrite missiooniga. Eelnõu kohaselt jätkaks Eesti Kaitsevägi missiooni kuni kolme tegevväelasega, kes teeniksid staabiohvitseride ametikohtadel.

eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan! Aitäh, hea ettekandja! On juhtunud nii, et teile ei ole ühtegi küsimust. Ma tänan teid. Kas soovitakse avada läbirääkimisi,

ametikaaslased, ei tahaks küll teid segada, aga kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh! Panen lõpphääletusele eelnõu 454. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ma palun, head ametikaaslased, saalis vaikust! Palun austame ettekandjat ja austame neid, kes soovivad ettekannet kuulata. Saalis on jätkuvalt liiga suur lärm. Härra Breivel, palun! Hea juhataja! Lugupeetud ametivennad ja -õed!

lähenemised istungitele, siis esimesele lugemisele jõudis ta 29. septembril. Muudatuste esitamise tähtajaks anti 13. oktoober ja selleks ajaks ei laekunud Riigikogu liikmetelt, komisjonidelt ega fraktsioonidelt ühtegi muudatusettepanekut.

teavitati selle menetlemisest Eesti Linnade ja Valdade Liitu, Eesti Planeerijate Ühingut, Eesti Arhitektide Liitu, Eesti Keskkonnamõju Hindamise Ühingut, Eesti Keskkonnaühenduste Koda,

Eesti Planeerijate Ühing, Tallinna linn, Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Eesti Ehitusettevõtjate Liit. Osa neist ettepanekutest ka kordus. Oma seisukohad laekunud arvamuste kohta läkitas eelnõu algataja esindajana Rahandusministeerium. Lisaks esitas algataja ise ka kaheksa ettepanekut ettepanekut ühe planeerijate ühingu tellitud põhimõtteliste ettepanekute kohta. Kõigi esitatud ettepanekutega on olnud võimalik tutvuda eelnõu kaardilt. Ja mis on väga põhimõtteline: majanduskomisjon arutas eelnõu kahe lugemise vahelisel ajal neljal korral. See tähendab, et meil oli majanduskomisjonis neli istungit, kus me arutasime selle

Linna esindaja tutvustas Eesti Linnade ja Valdade Liidu seisukohti, seisukohti, sisend oli saadud Tallinna linnalt. Nende soov on, et halduslepingu regulatsioon, millega arendajatele pannakse avalike ehitiste ehitiste väljaehitamise kohustus, oleks mõistlik välja kirjutada, nii et ta oleks abstraktsem.

ettepanek või arvamus, et eksitav on eelnõus sisalduv planeerimisseaduse § 131 lõike 2 muudatus, kus on kirjas, et võidakse panna

Kui planeerimismenetluses tehakse arendaja sõnul talle liiga, siis on olemas protsessid, kuidas vaidlustada planeeringut ja võtta maha kohaliku omavalitsuse pandud kohustused jne. Veel tõdeti, et planeerimismenetlus on muudetud lihtsamaks ning on võimalus ehitada projekteerimistingimuste alusel. Mida kehtiv seadus ette ei näe, on halduslepingute sõlmimine projekteerimistingimuste menetluses. Sedasama halduslepingu regulatsiooni, mida eelnõu näeb ette detailplaneeringu juures, oleks mõistlik laiendada ka projekteerimistingimuste menetluse juures. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor aga sõnas, et ehitusettevõtjate liit on seisukohal, et Tallinna linna ettepanek vastava paragrahvi muutmiseks on vastuolus põhiseadusega ning samamoodi planeerimisseaduse §-dega 11 ja 12. Samuti tunnetatakse, et ettepanekute kohaselt seaduse rakendamine põhjustaks arendajate ebavõrdset kohtlemist. Sellest võibki järeldada, et

pakkunud. Otsuseid sellel komisjoni istungil vastu ei võetud. Järgmine komisjoni istung toimus meil 16. novembril.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja Eesti Planeerijate Ühingu esindajad nendelt laekunud arvamuste arutamiseks.

Siin keskenduti metsaseaduse ja planeerimisseaduse sätete ühtlustamisele, Eesti Keskkonnaühenduste Kojast komisjonile läkitatud ettepanekute käsitlusele, mis [olid mõeldud] teatud eelnõu valitsuse kooskõlastusringist välja arvatud sätte taastamiseks. Ettepaneku kohaselt oleks ühtlustunud nõue metsaomanike lageraie õiguse kitsendamiseks asulate läheduses asuvates metsades, mis kaitsevad asulas asulas asuvaid maju, neid tormi‑ või tuisuohu eest kaitstes. Metsaseaduse kohaselt on erinevalt planeerimisseadusest piirangu seadmiseks vajalik omanike luba. Kust ja millisel põhjusel selline nõue omanikult talle endale seatavate piirangute jaoks luba küsida metsaseaduses on jõustunud, ei osanud eelnõu algataja kommenteerida.

planeerijate uühingu esindaja ütles, et seaduseelnõus sisalduvad olulised parandused, mida juba oodatakse, ega toetanud

Toimus vastav arutelu, kus Rahandusministeeriumi nõunik põhimõtteliselt selgitas neid seisukohti ja täpsustas nende kahe seaduse vastuolusid.

Eesti Planeerijate Ühingul oli veel paar ettepanekut.

seaduseparandus ei lahenda kõiki probleeme, ning Eesti Planeerijate Ühingu liikmetega on olnud vestlusi ja nende seisukoht oli ka, et tuleks minna üldse seda teed, et

järeldub, et 16. novembri istungil otsuseid komisjon jällegi vastu ei võtnud, kuna planeerisime läbi viia järgmise

istungil osalesid jällegi komisjoni liikmed Annely Akkermann, Riho Breivel, Jüri Jaanson, Raimond Kaljulaid, Siim Kallas, Mihhail Korb, Sven Sester ja Mihhail Stalnuhhin

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja ja nõunik. Vaadati üle muudatusettepanekute kavandid. Komisjon aktsepteeris eelnõu algatajatelt laekunud arvamusi ja toodud ettepanekute sõnastusi ning tegi juhtivkomisjonina eelnõu kohta kokku üheksa muudatusettepanekut. Ühte planeerijate ühingu laekunud ettepanekut, mis puudutas avalikust arutelust virtuaalse osavõtu võimalust, toetati põhimõtteliselt. Istungil käsitleti veel kaasamistingimuste kohta üles jäänud küsimusi, ettepanekut metsaseaduse ja planeerimisseaduse kooskõlla viimise vajaduste kohta ning võimalust teha seda menetluses oleva eelnõuga. Algataja esindajatelt

Kuid Rahandusministeeriumi hoiak oli nende väitel sisuliselt tabelis välja toodud ja Vabariigi Valitsus ei jõudnud selles ühisele seisukohale, sest Keskkonnaministeerium ja Justiitsministeerium olid muudatuste vastu.

Muudatusettepanekute loetelusse oli kantud üheksa muudatusettepanekut, mis kõik leidsid komisjonis konsensuslikku toetust muudatusettepanekute loetelus ettepanekute selgitustes toodud

võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 8. detsembriks, see on täna, ja teine lugemine lõpetada. Kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. detsembril. Kuid sellega asi veel ei lõppenud. Jäi õhku

Kusjuures mul jäi veel üks asi ütlemata. Nimelt, 23. novembril, kui toimus meie kolmas istung, arutasime veel seda küsimust, mis puudutab tekkinud vastuolu.

Sven Sester oli nõus sellega, et asjad võtavad aega ja kõik ei lahene nii kiiresti, kui on vaja, kuid ta sai ministeeriumide esindajate jutust aru, et kui

eelistaks tegelikult seadusloomet, kus asjad on selgelt paigas ja seadusandja saaks aru, milliseid seadusi vastu võetakse. Ta ütles, et selle eelnõu hääletuses ta menetlusotsuseid toetada ei

et tuleb korrastada planeerimisõigust puudutavat normistikku rohkem ja seal tuleb probleemid lahendada, samuti on need vastuolud, millele viitas Sven Sester, tõsiseks probleemiks. See tähendab seda, et meie kahekesi ei toetanud ettepanekut võtta eelnõu täiskogu päevakorda. Ja see ettepanek läks 7 poolthäälega ja vastu oli 2 häält. Tehti ka ettepanek teine lugemine lõpetada: poolt oli 7 ja vastu 2. Põhimõtteliselt ongi kõik. Aitäh! Saame minna küsimuste juurde. Andres Metsoja, palun!

seda oma istungil. Ma kuulasin teid ja lugesin seda ühtepidi ja teistpidi. Ma saan aru, et Eesti Keskkonnaühenduste Koda selle ettepaneku tegi, valitsus arvas selle välja, siis tehti uuesti ettepanek seda arutada ja leiti, et on mingisugune vastuolu kahe seaduse vahel, metsaseaduse ja planeerimisseaduse vahel. Aga mulle jäi arusaamatuks, milles see vastuolu seisneb. Äkki te veel selgitaksite kui metsaomanikule seatakse piirang lageraie tegemiseks ja see on planeerimisseaduse kohaselt kogukonnale või mõnele selle alaga piirnevatest asulatest vajalik, siis omanikult

instrument bürokraatia vähendamiseks ja protsesside efektiivsemaks muutmiseks. Aga küsimus tuleb mul hoopis natukene laiem. Täna me põhimõtteliselt kiitsime heaks eelnõu, mis vabastab tulumaksust keskmised pensionid. Selleks, et seda tarkvaraarendust teha, ühte väikest vidinat, kulus vastaval ministeeriumil

selle eelnõu koostamist. Seletuskirjas on kenasti kirjutatud, et proovitakse lahendada viie aasta jooksul kuhjunud probleeme, anda selline lahendus. Neid tehnilisi probleeme on olnud ka päris mitmeid, aga

me ei ole suutnud oma planeeringutega edasi liikuda täiendavate energiavõimsuste loomisel. Vaadates ja lehitsedes seda eelnõu ja tegelikult ka kehtivat seadust, edasi ja tagasi, edasi ja tagasi,

sõnavõtus ütlesin, et need probleemid jäävad lahendamata. Selleks on vaja, nagu me sinuga oleme varem rääkinud, ikkagi minna uue seaduse loomiseni. Aga siin on selline asi, et kuna teatud asjad vajavad kiiret lahendust,

Aitäh! Rohkem küsimusi ma ei näe. Me saame minna läbirääkimiste juurde. Avan läbirääkimised. Esimeseks on kõnesoovi avaldanud Andres Metsoja. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid, kõik planeerijad, kes Eesti maastikul on kujundanud Eestit just selliseks, nagu ta on! Kindlasti, ma arvan ka, et need muudatused, millest Riho täna siin rääkis, on väike samm ja mõistlik on see ära teha, aga ilmselt ei ole see tõepoolest piisav, sest ikka ja jälle kõlab tegelikult see, et Eesti vajab planeerimiseks uut seadust ja suuremat kooskõla eri õigusaktide vahel. No eks me jupphaaval oleme ju astunud neid samme.

nii saabki seda õigusruumi jupphaaval ehitada. Aga ühel hetkel tuleks siiski püüda need huvid kokku võtta ja siduda üheks tervikuks, nii et ka põhiseadusel oleks oluline koht ja just nimelt eraomandil oleks selles kõiges väga oluline koht.Ma koht.Ma julgengi öelda tegelikult seda, et see üks räägitud teemadest, millele ettekandja ka kulutus päris palju oma ettekandes aega, seesama sidusus planeerimisseaduse ja metsaseaduse vahel üha enam keskkonnas, mis meid lähedalt või kaugelt puudutab ja mis ei ole otseselt seotud meie omandiga. RMK on ju tegelikult hea näide sellest, kuidas on isegi välja öeldud seda, et kogu RMK mets ongi selline kõrgendatud avaliku huvi ala, kus alati saab suhestuda selle metsatükiga ja väljendada enda arvamust. Seda ka üsna atraktiivsetes kohtades ja aktiivselt kasutatakse.Nüüd

aga üha enam me näeme tegelikult seda, et kui on avalik huvi olemas, siis avalik huvi allutab erahuvi. Aga sellel on hind. Ja mujal maailmas tegelikult on jõutud selliste planeeringute puhul selge teadmiseni, et kõik me ühiselt võtame rahakotiga kohustuse selle omaniku ees. Ostetakse ära omaniku vara, emotsionaalne väärtus seal hulgas, mitte ei tehta lihtsalt rehkendust kinnisvaraväärtuses. Nii

aga maal on tehtud korda väärtuslik talukompleks. Ja kui seda on vaja koridorina kasutada, siis selle raha eest sama väärtust tegelikult osta ei ole võimalik.Palun

Aga nendes kohtades, kus tegelikult looduslikult on võimalik, on olemas maatükid, mida on võimalik hoonestada, need on ilusa kauni vaatega ja võib-olla seotud juba olemasoleva hoonekompleksiga kuskil X kohas Eestis. Võib-olla omanik soovib rajada kas või jõekaldast alla trepi või alla ehitada väikese sauna, nii et minu meelest me võiksime selle õigusruumi seada korda. Sest me teame ju, et seda tehakse Eestis niikuinii. Ja seda, mida tehakse niikuinii, ei peaks minu meelest kuidagi kõrvalt vaatama, vaid peaks minema meie oma inimestele legitiimsel moel appi ja tegema seda tõesti nii,

Heiki Hepner, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Planeerimisseadus on vaieldamatult selline seadus, mis on ikka väga oluline seadus, nii nagu ka siin teise lugemise

Aga kõigest sellest ma siiski praegu rääkida ei kavatse, vaid räägin paarist momendist.

rakendades ka nüüd juba väljakujunenud kaasaegseid lahendusi. Neid tehnilisi küsimusi, mida see eelnõu lahendab, on veel. Seletuskirjas on öeldud, et proovitakse lahendada viie aasta jooksul kuhjunud probleeme ja leida nendele lahendused. Ma oma küsimuses seda juba indikeerisin. Tõesti, me teame, praeguses energiakriisis olles, et meil on väga palju puudu tootmisvõimsusi. See on üks oluline põhjus, miks me oleme jõudnud

Sirvisin, lugesin eelnõu eespoolt tahapoole ja tagantpoolt ettepoole ning vaatasin ka kehtivat seadust, aga ei leidnud neid võtmeid, mis paneks selle vankri veerema, aitaks meil tuua siia kas või taastuvenergiana tuulikud ja saada üle teatud ummikseisust, kuhu me oleme jõudnud.

mida ka see eelnõu tegelikult ei lahenda, aga mis vääriks ikkagi selgelt äramarkeerimist, on tõesti maardlate rajamine ja looduskaitsealade rajamine. Need on nagu ühe pika

see teema kuskil päevakorda tõuseb, olgu maardlad või ka looduskaitsealad, neid põhimõtteid ignoreerida ja menetleda eriseaduste alusel. See ei ole tegelikult õige. Nii suure keskkonnamõjuga asju peaks menetlema planeerimisseaduse järgi. Toon veel ühe näite. Muidugi, ega inimlike rumaluste eest ei kaitse ka nüüd need muudatused, mis me loodetavasti ühel hetkel vastu võtame. Täpsustatakse rohevõrgustiku planeeringuid, mõisteid, on tugialad, nende ühendamiseks on rohekoridorid, rohealad – see kõik on väga õige.

selline lahendus ei tööta hästi, sealt ei ole võimalik rohekoridori üle rajada, aga seda ignoreeriti. Nüüd loomulikult ollakse hädas, proovitakse leida lahendusi, survestatakse omavalitsust, et ta võtaks ise selle riski kanda ja kulud kanda, sest kõik sellised planeerimismuudatused võivad ühel hetkel potsatada omavalitsuse rahakotile.

ikkagi leevendab ja aitab mõista, millega on tegemist, ehk tuleb väga rumalaid otsuseid edaspidi siiski natukene vähem. Üks asi, mida ma tõesti tahaks kiita veel lõpetuseks, on tõesti planeeringute andmekogude moodustamine. See on hästi oluline, see teeb omavalitsuste töö tegelikult lihtsamaks, see teeb inimestele eelkõige protsessi jälgimise lihtsamaks, sest on väga palju etappe, ja sellest võiks olla väga suur abi.

mille kohta aastaid öeldi, et seda ei saa teha, sest lihtsalt see protsess on niigi keeruline ja me ei jõua sellega jooksval aastal tegeleda. Nii see kolm aastat läks kui lipsti. Praegune

andmebaaside ja andmekogude moodustamiseni. Nii et soovin jõudu ja proovime sellest ikkagi teha ühe seaduse, mis aitaks meid edasi taastuvenergia valdkonnas, aitaks ära hoida rumalaid lahendusi ja viiks ikkagi elu edasi. Aitäh!

on esitatud üheksa muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku esitaja on olnud majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 2, esitajaks majanduskomisjon ja majanduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Kolmanda muudatusettepaneku esitaja on samuti majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Neljas muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Viies muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja komisjon on seda arvestanud täielikult. Seitsmenda muudatusettepaneku esitaja on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kaheksanda muudatusettepaneku esitajaks on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Ka üheksanda muudatusettepaneku autor on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult.Oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 378 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Võime minna tänase 25. päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 425. Eelnõu on teisel lugemisel ja ettekandjaks kutsun siia majanduskomisjoni liikme Annely Akkermanni. Palun!

Tervist, head kolleegid! Eelnõu 425 ei ole nii keerukas nagu eelmine. Tegemist on sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlusega juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus s.a 13. septembril. Eelnõu esimene lugemine toimus 13. oktoobril. Muudatusettepanekute tähtajaks, 27. oktoobriks ei laekunud Riigikogu liikmetelt, komisjonidelt ega fraktsioonidelt ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu menetlusest parlamendis teavitati Eesti Linnade ja Valdade Liitu, Eesti Laevaomanike Liitu, Eesti Sadamate Liitu, Tallinna Sadamat, Saarte Liinide AS‑i, Eesti Ringmajandusettevõtete Liitu, Green Marine AS‑i ja MTÜ-d Eesti Väikesadamate Arenduskeskus. Komisjoni poole pöördusid oma arvamusega neist Eesti Sadamate Liit ning Eesti Linnade ja Valdade Liit. Oma seisukohad laekunud arvamuste kohta läkitas eelnõu algataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

mis eelnõu algataja esindaja juhtivkomisjonile oma ettepanekute hulgas edastas. Kõigi nendega on võimalik üksikasjalikult tutvuda eelnõu kaardil. Aga need tõepoolest ei muutnud eelnõu sisu, vaid üksnes täpsustasid Majanduskomisjon arutas eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamist oma 23. novembri istungil, kus osalesid ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Komisjon aktsepteeris eelnõu algatajalt laekunud arvamuses toodud ettepanekute sõnastusi ja tegi juhtivkomisjonina eelnõu kohta kokku üheksa muudatusettepanekut. Eelnõu tekst läbis kahe lugemise vahel keeletoimetuse ning eelnõusse on tehtud tehnilisi ja keelelisi muudatusi, mis, nagu öeldud, ei muuda eelnõu sisu. Muudatusettepanekud on esitatud, neid on üheksa ja need kõik on leidnud komisjoni konsensusliku toetuse. Juhtivkomisjon tegi ka menetluslikud otsused ja ettepanekud: ettepanekud: võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu päevakorda täna, 8. detsembril ja teine lugemine lõpetada; kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. detsembril. See on minu poolt kõik. See läks küll kähku. Aga on küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kui meil oli siin üks teine seadusemuudatus ja oli teine lugemine, siis niimoodi valju häälega ühte ettepanekut edasi anda ja minister on seda ka eelnevalt kuulnud. Kas see oli ka arutusel,

veeteetasude vähendamise eelnõu juures, aga see küsimus puudutas meremeeste diplomite või kursuste uuendamist ja kvalifikatsioonide uuendamist. Vahepeal ma mõne merendusala asjatundjaga sellest ka vestlesin ja nad ütlesid, et juba praegu saab tegelikult teatud lisakoolitusi teha rahvusvaheliselt teistes riikides. Kuuldavasti Eesti kaptenid näiteks käivad tankeri lisakoolitust tegemas Riias. Selleks ei ole vaja seadusemuudatust.Mis puudutab aga nn diplomite vahelehti, mis on natuke suurem ja keerukam probleem, siis üldiselt riigid oma väljaantud diplomeid uuendavad ise. on minu praegune arusaamine sellest temaatikast. Aga seda võiks käsitleda nüüd veel ühe meresõiduohutuse seaduse raames, mis puudutab siseveelaevadel meremeeste diplomite vastastikust tunnustamist. See tuleb õige pea uuesti Riigikogu saali. Tarmo Kruusimäe, uuesti, palun! Tänan! Hea komisjoni ettekandja! Te olete ise ka temaatikaga kursis. Kas see oli selline pädev vastus, et me saame Riias käia

üldse süstemaatiline arutelu selles mõttes, et merenduses on selliseid kursuseid, mida tuleb uuendada teatud aastate järel. Ja siis on sellised taseme tõstmise kursused. Need koolituste uuendamised ongi rahvusvahelised. Lätlased ja ukrainlased võivad samahästi Eestis käia. Suur tänu! Rohkem küsimusi ma ei näe. Me saame nüüd avada läbirääkimised ja soovi on avaldanud Tarmo Kruusimäe. Palun! Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased siin- ja teisel pool vilkuvat ekraani, ministeeriumi esindajad ja kõik need, kes me tunneme rõõmu, et me saame laevad aeg-ajalt ikkagi Eesti lipu alla!Ma päriselt ütlen, et olles opositsioonis ei ole mõtet ühtegi muudatusettepanekut või midagi teha, sest esimene reaktsioon on see, et läheb prügikasti,

maksa ära ja siis on parkimine tasuta. Aga kuskil ei olnud viidet, et see kehtis ainult esimese rea kohta siseujulas. Ülejäänud osa, tervet platsi, mis seal oli, loeti lihtsalt kesklinna territooriumiks. See oli päris suur probleem. Mäletan, et käisin ajakirjanikega seda asja seal valgustamas. Siis oli ka kaks inimest, kellest üks tuli pildistama seda olukorda ja teine oli just trahvi saanud. Kui me hakkasime Tallinna Linnavolikogu komisjonis seda asja arutama, siis saali tagumises otsas ütles üks inimene, et see probleem on lahendatud. Küsisin, et abilinnapea, praegune minister, ütles, et ei-ei-ei, probleemi ei ole, aga need inimesed ütlesid, et nad kuulavad volikogu istungeid. Jah, selles oligi probleem, et inimesed ei saanudki aru. Ja me lahendasime selle olukorra ära. Seega, me teame, et ""Kukitas, kukitas, kukitas," mukitas Leninas", kuigi ta oli seda vist ainult üks kord öelnud. See oli leedu keeles ""Õppida, õppida, õppida," ütles Lenin". Kordamine pidi olema tarkuse ema. Ma proovin nüüd tarkuse vanaema olla ja rääkida seda asja juba kolmandat või neljandat korda. Aga ma eeldan, et iga kord tulevad sellele mõttele juurde mõned inimesed.

Neil on need STCW‑tunnistused, diplomid, mida nad peaksid iga viie aasta tagant täiendama. Ja küsimus on, kus sa neid dokumente hoiad. See ei ole väga suur ... Sihuke rahvusvaheline koostöö toimib, et sa võid ise valida. valida. Aga Eesti seadused on sellised, et ei saa väga, sest [Ukraina] on Euroopa Liidu mõttes kolmas riik. Ukrainlased ise aga enda süsteemi

kord", § 32, ja see teine lõik "Transpordiamet väljastab meresõidudiplomi või kutsetunnistuse Eesti kodanikule või Eesti elamisluba või elamisõigust

Tarmo Kruusimäe on siin, ma võin selle info teile edasi anda. Ja ma arvan, et te leiate veel parema lahenduse. Aga see, et suur mereriik Eesti pakub väikesele Ukrainale enda abistava käe – no midagi üllamat ei saa olla ju, kui nad veel kogu selle koolitusraha siia Eestisse ka toovad.

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi ka muudatusettepanekud, neid esitati üheksa. Sellega on niimoodi, et esimese muudatusettepaneku esitajaks on majanduskomisjon, kes on seda ettepanekut ka ise täielikult arvestanud. Teise muudatusettepaneku esitajaks on samuti majanduskomisjon ja majanduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 3, esitajaks majanduskomisjon ja juhtivkomisjon arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 4, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 5, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 6, esitanud majanduskomisjon ja ise seda ka täielikult arvestanud. Muudatusettepanek nr 7, esitanud majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kaheksas muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Üheksas muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja juhtivkomisjon arvestanud täielikult. Sellega me oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 425 teine lugemine lõpetada ja teine lugemine ongi lõpetatud. Saame minna tänase viimase, 26. päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu 441, tegemist on esimese lugemisega. Kutsun ettekandjaks keskkonnaminister Erki Savisaare. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Teie ees on Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu. Eelnõu eesmärk on ajakohastada keskkonnateabe käitlemise korda [riigi] andmekogudes. Uus kord vastab sellele, kuidas keskkonnateavet on tegelikult kogutud, kogutud, sh eristab seni keskkonnaregistri alaminfosüsteemideks nimetatud infosüsteemid iseseisvate andmekogudena. Keskkonnaregistri asemele luuakse keskkonnaandmeid koondav keskkonnaportaal ja iseseisvate andmekogudena asutatakse Eesti looduse infosüsteem EELIS ning maavarade register, mis on senini toiminud keskkonnaregistri alaminfosüsteemidena. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks 2003. aastal jõustunud ja praeguseks aegunud keskkonnaregistri seadus. Eelnõuga loodav keskkonnaportaal on veebileht, mis võimaldab keskset juurdepääsu riigi andmekogudes hoitavale keskkonnateabele ning annab keskkonnaseisundist põhjuslikult ja ruumiliselt seostatud ülevaate. Keskkonnaportaal ei tähenda iseseisva andmekogu loomist, vaid infotehnoloogilist lahendust, mis kuvab ja seostab eri andmekogude andmeid. Uue keskkonnaportaali IT-arendus on praeguseks juba valmis. Eelnõuga iseseisva andmekoguna asutatava Eesti looduse infosüsteemi eesmärk on süstematiseeritult koguda ja tagada avalik andmete kättesaadavus [eelnõus loetletud] keskkonnaga seotud ruumiobjektide kohta (nt kaitsealad, kaitsealused liigid, üleujutusalad ja veekogud). Kõik Eesti looduse infosüsteemi andmed avalikustatakse avaandmetena uues keskkonnaportaalis. Praegu loetakse Eesti looduse infosüsteemi keskkonnaregistri alaminfosüsteemiks, kuid tehnoloogiliselt on see eraldiseisev andmekogu. Kuna Eesti looduse infosüsteemi olemasolev lahendus on tehniliselt aegunud, alustasime eelmise aasta lõpus uue infosüsteemi IT-arendust. Teise iseseisva andmekoguna asutatava maavarade registri, endise nimega keskkonnaregistri maardlate nimistu eesmärk on geoloogilise teabe kogumine ja kättesaadavuse tagamine. Maavarade register on juba praegu nii sisuliselt kui ka infotehnoloogiliselt keskkonnaregistrist [eraldatud] iseseisev süsteem. Keskkonnavaldkonna andmekogude korrastamise protsess on toimunud juba pikema aja vältel. Keskkonnaregistri alaminfosüsteemidest on eraldi andmekogudena asutatud juba keskkonnaseire infosüsteem, keskkonnaotsuste infosüsteem ning teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu. Mitmed teised keskkonnaregistri alaminfosüsteemid hõlmatakse omakorda keskkonnaotsuste infosüsteemi ja need süsteemid saab seejärel sulgeda. Seaduse rakendamisel on mõju eelkõige riigiasutuste töökorraldusele ja keskkonnainfo avalikule kättesaadavusele. Nimelt suureneb keskkonnaandmete usaldusväärsus, kuna enam ei saa tekkida andmevigu andmete ülekandmisel keskkonnaregistrisse. Usaldusväärsemad andmed võimaldavad haldusorganitel teha informeeritud otsuseid keskkonnapoliitika kujundamisel. Keskkonnateabega seotud nõudeid muudetakse ametnike jaoks vähem koormavaks, sest keskkonnaregistrisse ei pea enam teistest andmekogudest andmeid üle kandma. See vähendab omakorda andmete töötlemisega seotud töökoormust. Eelnõu muudatuste tulemusena kasvab loodetavasti ka keskkonnaandmete kasutajate hulk, kuna rohkem andmeid tehakse kergemini kättesaadavaks ning neid on mugav kasutada.

Eelnõuga muudame ka puurimispäeviku andmete esitamise korda. Täiendame aluseid, mille puhul ei ole vaja taotleda maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks tegevuseks luba. Nimelt peab puurija esitama puurimispäeviku ehk rajatud puurkaevu või -augu andmed e-kirja asemel edaspidi otse Eesti looduse infosüsteemi läbi keskkonnaportaali. Muudatuse tulemusel väheneb ametnike töökoormus, sest nad ei pea enam e-kirja teel esitatud puurimispäeviku andmeid ise Eesti looduse infosüsteemi kandma. Lisaks täiendame maapõueseaduses maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks tegevuseks loa andmise sätteid ja lisame seadusesse üheksa alust, millal sellise loa taotlemine ei ole vajalik. Need on praktikas ilmnenud juhtumid, mille korral on juba teada kindlad tingimused, mis toovad kaasa positiivse otsuse kooskõlastamisel. Ja igat üksikjuhtumit ei ole vaja eraldi uuesti kaalutleda. Muudatus vähendab nii kohaliku omavalitsuse üksuste kui ka muude luba taotlema kohustatud isikute halduskoormust ja ametnike töökoormust. Eelnõuga tehakse ka muudatused, mis võimaldavad atmosfääriõhu kaitse seaduse, jäätmeseaduse, tööstusheite seaduse ja veeseaduse alusel tehtavaid registreeringuid edaspidi menetleda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Edaspidi taotletakse ja antakse neid registreeringuid ainult KOTKAS-e kaudu, ühtlustatud vormis ja viisil. Eelnõuga sätestatakse ka alus registreeringu tegemiseks ja sellekohase dokumendi väljastamiseks ametniku sekkumiseta ehk automatiseeritult KOTKAS-e vahendusel. Muudatus on mõeldud sisult kaalumist mittevajavate standardolukordade jaoks, mille korral on taotlus võimalik rahuldada, ilma et menetlejal oleks vaja lisainfot. Automaatsete otsuste puhul on KOTKAS-es arendatud automaatkontrollid. Need on seotud ka teiste registritega, näiteks EELIS, geoportaal, või põhinevad jah/ei‑küsimustel ja arvväärtuste kontrollimisel. Automatiseeritult hakatakse väljastama kuni 10% registreeringutelt kõikide valdkondade üleselt. Kliendiportaali funktsionaalsused koos ametnike jaoks vajalike menetlustoimingutega kompleksloa ja keskkonnaloa jaoks on infosüsteemis KOTKAS juba olemas, registreeringute lisamisega samasse süsteemi kasutatakse ära olemasolevaid funktsionaalsusi. Registreeringutega seotud muudatused ühtlustavad ja lihtsustavad võrreldes varasemaga taotluste esitamist, kiireneb kliendi suhtlus loa andjaga, info koondub ühte süsteemi ning Keskkonnaametil on parem ülevaade kliendi tegevusest. Lisaks paraneb muudatusega üldine keskkonnainfo kättesaadavus ning seeläbi kodanike ja ettevõtjate teadlikkus keskkonnanõuetest. Muudatuse tulemusena on Keskkonnaameti eesmärk vähendada menetluse keskmist pikkust kümne päeva võrra. Eelnõukohase seadusega tehakse ka muudatused metsaseadusesse. Muudatusettepanekute eesmärk on sätestada metsaseaduses selged alused, millised andmed on metsaregistris edaspidi asutusesiseseks kasutamiseks ning millistel tingimustel ja kellele need väljastatakse. Metsaregistris ei kuvata praegu erametsaomanike kasvava metsa tagavara ja juurdekasvu. Muudatusega hõlmatakse asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatavate andmete alla lisaks nendele raiemaht metsateatisel ja metsakaitseekspertiisil, sest kõigi nende andmete puhul on tegemist isikuandmetega, mis annavad infot isiku varalise seisundi ja käitumise kohta ning mille avalikustamine kujutab endast seega eraelu puutumatuse riivet. Kõik need andmed on mitteavalikud vaid füüsilisest isikust erametsaomanike puhul. Nende andmete avalikkus annab metsaomanikele võimaluse äriliste ettepanekute tegemiseks ka siis, kui nad pole selleks huvi üles näidanud. Metsateatis näitab raiekavatsust ning raiemaht sellel annab hea ülevaate, kas tasub omanikule pakkumist teha või mitte. Need pakkumised on reeglina tehtud omaniku tahte vastaselt, sageli teda eksitavad ning omakasupüüdlikud. Nende muudatuste taustal saab aga oluliselt rohkem keskkonnainfot avalikuks, kuna metsaregistrile juurdepääsu piirangud on korrastatud, üle vaadatud ja piiratud kitsalt vaid nende juhtumitega, kus andmed annavad infot füüsilise isiku varalise seisundi kohta. Ka metsaomanikel on selge soov, et riik aitaks agressiivseid ostjaid eemal hoida. Muu hulgas aitab muudatus kaasa ausale konkurentsile ja turu isekorralduse arengule. Muudatusettepanekud täpsustavad ka SA-ga Erametsakeskus sõlmitava halduslepingu sisu. Haldamise all ei ole mõeldud pelgalt toetatavate avalduste vastuvõtmist ja toetuse toetuse väljamaksmist, vaid eesmärk on muu hulgas välja selgitada erametsaomanike vajadused, mille alusel kujundatakse ka metsapoliitikat. Seetõttu on erametsanduse toetamise halduse ülesanne palju laiem. Kehtiv haldusleping sisaldab juba neid ülesandeid, kuid seaduse tasemel seni seda välja ei ole toodud. Õigusselguse loomine on vajalik selleks, et seadusest tuleneks üheselt, millisel eesmärgil on SA-le Erametsakeskus vajalik juurdepääs andmetele, eriti just isikuandmetele. Lisaks täiendatakse metsaseadust statistilist metsainventuuri, SMI-d puudutava regulatsiooniga, et sisustada SMI mõiste ja eesmärk ning luua õiguslik alus juurdepääsupiirangute kehtestamiseks, sest kehtivas metsaseaduses need puuduvad. Muudatusega planeeritakse juurdepääsupiiranguid korduvalt inventeeritavate proovitükkide ehk püsiproovitükkide asukohtadele, kuni neid kasutatakse andmete kogumiseks, aga ka ajutiste proovitükkide asukohtadele ja mõõtmistulemustele kuni SMI tulemuste avalikustamiseni. SMI tulemused avalikustatakse kord aastas. Andmeid võivad saada andmekasutuslepingu alusel teadus- ja arendusasutused metsandusvaldkonnas teadustöö tegemiseks. Püsiproovitüki koordinaadid ei tohi olla avalikud, et vältida kallutatud käitumist. Proovitükk esindab teatud metsaala. Kui selle asukoht on teada, esineb võimalus, et metsa majandaja muudab tahtlikult või tahtmatult teguviisi sellel alal võrreldes planeerituga. Statistiliste põhimõtete kohaselt ei ole proovitükk sellisel juhul valimina enam esinduslik ning seda ei tohiks enam uuringus aluseks võtta. SMI alaliste proovitükkideca20-aastane mõõtmine on olnud pikaajaline investeering, praeguses vääringus ligikaudu 4 miljonit eurot. Proovitüki asukohaandmete avalikuks muutmisel tuleks valida uued püsiproovitükid. aga juba iseenesest kulukas ja aeganõudev. Kuid, mis veel olulisem, sel juhul katkevad seni uuritud aladel tekkinud väärtuslikud aegread, mis on tingimata vajalikud teatud keskkonnaandmete saamiseks, nagu näiteks juurdekasv. Lisaks Eesti metsade olemi, kasutamise ja seisundi hindamisele kasutatakse statistilise metsainventuuri andmeid kasvuhoonegaaside (KHG) inventuuri koostamiseks maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) sektoris ning osaliselt põllumajandussektoris. SMI andmete raporteerimise rahvusvaheliste kohustuse kaudu, sh kliimaaruandluse koostisosana, on SMI kvaliteeti mõjutavatel küsimustel seega oluline rahvusvaheline mõõde. SMI metoodika on rahvusvaheliselt tunnustatud ning seda on auditeerinud muu hulgas Euroopa Komisjon LULUCF-i aruannete esitamise käigus,

Kõike seda arvestades on oluline metsanduses selgelt reguleerida SMI alusandmete, sh püsiproovitükkide asukohaandmete avalikustamise kord ja täpsustada andmesaajate ring. Aitäh! Suur tänu! On ka küsimusi. Merry Aart, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! See oli nii ilus pikk loeng ja selline, aga ausalt öeldes õhtu on ka, nii et arusaamisega tekkis kaunis keeruline olukord. Sellepärast ma küsin natuke niimoodi

Kes ja kuidas neid portaali andmeid hakkab kasutama? Mis sellest kasu on? Aitäh! Väga hea küsimus. Ma arvan, et kui ma nüüd ütlen arvuliselt, kui palju neid andmekogusid on,

ja mitmed registrid veel. Loomulikult, neid andmeid hakatakse ristkasutama, see ongi kogu selle portaali mõte. Ja see portaal on mõeldud eeskätt avalikuks kasutamiseks, st inimesed saavad ise seda kasutada, küsida sealt keskkonnaandmeid ja uurida huvipakkuvate piirkondade kohta kõike seda, mis seal kirjas on. Teiseks hakkab neid samu andmekogusid kasutama ka ametkond oma otsuste tegemisel. see on väga mitmekihiline infotehnoloogiline lahendus, mis võiks muuta kogu keskkonnaandmestiku läbipaistvamaks, paremini kasutatavaks ja kasulikumaks. Aitäh! Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kuna siin on tegu ikkagi ühe seaduse tühistamisega, see on Eesti õiguskorras jällegi suursündmus, sest kipub olema nii, et seadused ainult kuhjuvad, kuhjuvad ja kuhjuvad ning lõpuks on riiulid Riigi Teatajaid paksult täis. Vaestel inimestel on hing kinni nendest seadusevirnadest, lisades sinna veel euroseaduste virnad, mida võib kallurite kaupa mõõta. Kas teil oli natukene sellel teemal juttu ametnike ja teistega, millal viimati mõni seadus tühistati ja kas see ikka on sündmus? vähemalt aasimise tasemel seda, nii et palun jagage, kui sellist teemat käsitleti. Aitäh! Ei, meil sellist arutelu ei olnud, millal see viimane hetk oli, kui mõni seadus kehtetuks tunnistati.

vähendada seda müra, mis seal ümber on. Aga ma vahepeal leidsin üles ka selle loetelu nendest andmetest, mis EELIS-esse läheb. Ma loen stenogrammi jaoks selle ka üles, siis on võib-olla lihtsam leida. Seal on info kaitsealade kohta, kaitsealused liigid, Natura 2000 alad, kalade kudemispaigad, jahipiirkonnad, vääriselupaigad, põhjavesi, üleujutusalad, veekogud, seirejaamad, paisud, puurkaevud, jääkreostusobjektid, loodusvaatlused, elupaigad, ja tegelikult on neid veel. Aitäh! Merry Aart, palun! Aitäh! Ma väga tänan vastuse eest! Pilt läks minu jaoks küll tunduvalt selgemaks. Aga ma küsin veel siia juurde, millal see portaal võiks valmis või kasutuskõlblikuks saada ja mis see maksab. Aitäh! Aitäh! See portaal on tegelikult juba valmis ja nüüd tahaks seda täies mahus rakendada, et inimesed ei peaks enam topelttööd tegema, nii uues kui ka vanas süsteemis, ja saaks need vanad aegunud süsteemid maha tõmmata. saab seda kasutada ja sinna tulevad veel mõned täiendavad funktsioonid juurde. Rohkem küsimusi ma ei näe. Suur tänu ministrile! Saame minna kaasettekande juurde ja kutsun siia keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid,

Komisjoni koosolek toimus 23. novembril videosilla teel. Puudu olid komisjoni liikmetest Heiki Kranichi ja Jevgeni Ossinovski. Minister tutvustas põhjalikult eelnõu, nii nagu siin meie eeski. Lisaks olid ministeeriumist kohal metsaosakonna juhataja Meelis Seedre ja nõunik Leno Kuura, samuti õigusosakonna juhataja Eda Pärtel ja nõunik Annemari Vene ning keskkonnatehnoloogia osakonna nõunik Hanna Vahter ja juhtkonna nõunik Kätlin Weinzierl. Tegemist on eelnõuga, mida keskkonnakomisjon on menetlenud eelnevalt juba pikalt. Varem oli eelnõu numbriks 292.

metsaandmete avalikustamist. Küsisime mõned õiguslikud analüüsid ja mõned saadeti meile ka omal algatusel.

kohta. Aga komisjoni koosolekul tõepoolest arutelu ei järgnenudki pikemalt. Nii et kui on midagi, mis pakub huvi, siis vastan hea meelega küsimustele, aga rohkem ei olegi teile midagi rääkida. Aitäh! Aga ei ole ka küsimusi. Suur tänu! Me saame minna läbirääkimiste juurde. Heiki Hepner, palun! Head kolleegid! Pikalt teid kinni ei hoia siin hilisel õhtusel tunnil, aga tahaksin mõned märksõnad selle seaduse kohta ütelda. See on hea seadus, see on hea seaduseelnõu päris mitmel põhjusel. Kõigile, kes on sinna oma panuse andnud, olen mina igatahes tänulik, nii oma kolleegidele kui ka

kui see metsateatis on registrisse jõudnud, ja üritavad kombata just metsaomaniku teadlikkust, et ehk saaks odavamalt ja alla turuhinna selle

Lõpetuseks SMI. Ka siin on õhku visatud täiesti põhjendamatult kahtlusi, et see statistiline metsainventuur ei kajasta meie andmeid õigesti. Muidugi on tervitatav, et ministeerium ka auditeerib ja tõestab seda usaldusväärsust, aga aga selle süsteemi järgi on maailmas juba enam kui sada aastat metsa inventeeritud. Me oleme selle

Mul on hea meel, et me loome nüüd seadusliku aluse sellele ja hajutame kahtlusi meie metsanduse kohalt.

jättis suvel ohjad lohakile ja mõtles, et küll me sügisel need jõustumiskuupäevad ära õiendame. Nüüd tuli uuesti see protseduur läbi teha.

Läbirääkimiste soovi rohkem keegi avaldanud ei ole, sulgen läbirääkimised. Edasi on niimoodi: juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 441 esimene lugemine lõpetada ja esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 22. detsembri kell 17.15. Tänane päevakord on sellega läbi ja istung on lõppenud. Aitäh ja head õhtut!